od 2017. do 2020. godine Podnositelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 58. Zakona o zaštiti okoliša. Raspravu je proveo Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Prije nego što dam riječ poštovanom državnom tajniku Mariju Šiljegu imamo zahtjev za stankom. Kolega Bulj, izvolite. **Bulj, Evo da građani i narod zna da imamo Izvješće o stanju okoliša do 2020., 2017. Međutim okoliš i situacija u okolišu je mrtvo slovo na papiru. Sve što je dato je doslovno mrtvo slovo na papiru, jer ministarstvo koje bi tribalo štititi okoliš, kopnene vode, naše kopno, naše more, koje bi trebali štiti obalu u biti ne poštiva zakone Republike Hrvatske i protive se propisima koje su oni donijeli. Primjera radi isto ovo ministarstvo koje danas ovdje je predstavnik tajnik državni Šiljeg je u prostornom planu Splitsko-dalmatinske županije u Parku prirode Dinara koje je isto ministarstvo predložilo mi saborski zastupnici donijeli stavili protivno strateškoj procjeni eksploatacijska polja i dalo uporabnu dozvolu da se počne sa kopanjem tim eksploatacijskim protiv čega ja nemam ništa da se gradi, izgrađuje ali zbog toga se koči doslovno isto ministarstvo daje dva različita mišljenja. Prostorni plan grada Sinja i zbog toga imamo ovdje navedeno stanovništvo. 2011. godine imali smo 76 stanovnika po metru kvadratnom, po kilometru I radite samo z a one koji eksploatiraju. Ne štitite vi ni poljoprivredno zemljište, ni poljoprivredu, ni CO2, nego pogodujete isključivo kao što ste ovaj park prirode proglasili i što narod Sinja sad milijardu kuna investicija ste zakočili. Isto ministarstvo ponavljam. Tu vam je došao i kolega on je upoznat. Milijardu kuna ste zakočili zbog toga što ste proglasili park prirode, a u isto vrijeme dajete koncesije protivno strateškoj procjeni … …/Upadica predsjednik: Hvala

Dakle, nije izrađena ni usvojena Strategija održivog razvoja Hrvatske, a ona za razdoblje od 2009. do 2019. čak nije ni implementirana. Strategija energetskog razvoja Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. čak nije usklađena sa ključnim planom EU, dakle zelenim novim planom iako je usvojena u prosincu 2019. godine. Posebno je alarmantna situacija kad je u pitanju gospodarenje otpadom u Hrvatskoj danas ne postoji niti jedan održivi sustav gospodarenja otpadom, stanje u općinama i gradovima je katastrofalno, ne postoji pravilna primarna selekcija korisnih vrsta otpada ni postrojenje za termičku obradu opasnog otpada. To sve govori o tome da je Hrvatska kad je u pitanju gospodarenje otpadom u situaciji da će uskoro morati plaćati penale. Primjerice u gradu Zagrebu iako je godinama pokojni Bandić obećavao zatvaranje Jakuševca to se nije dogodilo. Nakon njega njegov nasljednik Tomislav Tomašević na zatvaranju Jakuševca Jakuševca je bazirao cijelu svoju predizbornu kampanju da bi eto napravio Kopernikanski obrat i prošle godine produžio rok rada Jakuševca do 2024. godine. U ovom trenutku nema nikakvog plana za izradu sortirnice, nema nikakvog plana u gradu Zagrebu za izradu biokompostane, Pripuzove tvrtke rade nikad bolje. Jedino što se stvara, stvara se jedan dojam da se kao nešto radi u gradu Zagrebu, jer eto uvedene su plave vrećice i postavljaju se podzemni spremnici na žalost na natječaju koji se ovih dana pokušava ponovno namjestiti. To je istina o stanju otpada i u Republici Hrvatskoj i u gradu Zagrebu. poštovanog državnog tajnika u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Marija Šiljega da predstavi Izvješće o stanju okoliša. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene saborske zastupnice i zastupnici. Temeljem Zakona o zaštiti okoliša Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izradilo je Prijedlog izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. godina do 2020. godine. Riječ je o petom takvom izvješću koje donosi Hrvatski sabor. U izvješću su prikazani rezultati analize stanja trenda i izgleda okoliša kroz pregled stanja svih sastavnica okoliša. Za svaku sastavnicu analizirane su najznačajnije promjene opterećenja. Na njih i obrađene teme uključuju zrak, klimatske promjene, kopnene vode i more, tlo, bioraznolikost, gospodarenje otpadom zdravlje i okoliš, te integrirane i opće teme. Prikazan je status u odnosu na ciljeve zadane okolišnim politikama, te su dani zaključci i preporuke za unapređenje stanja okoliša. Govoreći o zraku u Hrvatskoj on je uglavnom čist ili neznatno onečišćen, znači prve kategorije je kvalitete dok je u pojedinim urbanim industrijskim područjima onečišćen druge kategorije kvalitete. Emisije svih onečišćujućih tvari pokazuju i u ovom izvještajnom razdoblju nastavak trendova smanjenja. U odnosu na 2017. godinu značajna su smanjenja emisija sumporovog dioksida za 51% i dušičnih oksida za 16%. Također, zabilježeno je smanjenje koncentracije sulfata, nitrata i amonija u oborinama, te se i taloženje tih spojeva postupno smanjuje. Republika Hrvatska je u 2020. godini ispunjavala i ispunjava svoje obaveze smanjenja emisije sukladno Göteburškom protokolu i Direktivi o smanjenju nacionalnih emisija sa izuzetkom amonijaka gdje se bilježi stagnacija i blagi prijelaz ciljanih emisija kao posljedica poljoprivrednih aktivnosti. I dalje su najrašireniji problemi onečišćenja zraka u Hrvatskoj lebdeće čestice dominantno tijekom zimskih mjeseci u dijelu urbanih područja kontinentalne Hrvatske kao posljedica sagorijevanja goriva, a osobito izgaranja krutih goriva u malim kućnim ložištima. Učinak klimatskih promjena je u Hrvatskoj sve izraženiji, te su sve prisutnije velike štete od ekstremnih vremenskih i klimatskih događaja. Usporedba šestog desetljeća dvadesetog stoljeća i perioda između 2011. i dvadesete godine pokazuje porast prosječne temperature u Hrvatskoj za 1,7 stupnjeva Celzijusovih. Broj uzastopnih vrućih dana s dnevnom temperaturom od 30 stupnjeva Celzijusovih ili više višestruko se uvećao u posljednjih 60 godina. Također zabilježeno je ljetno smanjenje količina oborina osobito duž Jadrana. Emisije stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj smanjene su za oko 25% u posljednjih tridesetak godina, a taj trend je i prisutan i u ovom izvještajnom razdoblju. Raduje razdvajanje BDP-a i emisija na način da se u izvještajnom razdoblju po prvi put bilježi rast BDP-a uz istovremeno smanjenje emisija što pokazuje da smo zaista započeli sa tranzicijom prema ugljičnoj neutralnosti. Ugljični i energetski intenzitet gospodarstva sada je niži za gotovo 35% u odnosu na baznu 1990. godinu. Promet sa udjelom u godišnjim emisijama od 24,4% u 2020. godini ostaje jedan od najvećih izazova dekarbonizacije našeg društva. Prihodi od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi u razdoblju od prošlog izvještajnog razdoblja višestruko se povećao, te je ukupan prihod iznosio više od 1,7 milijardi kuna. Ta sredstva dominantno su ulagana u povećanje energetske učinkovitosti. U Hrvatskoj postoji izrazita prostorna i vremenska neravnomjernost u rasporedu vodnog bogatstva, a sve učestalije suše imaju dodatan nepovoljni utjecaj na vodni režim. Iz podzemnih voda zahvaća se 86% voda za potrebe javne vodoopskrbe u Republici Hrvatskoj. U izvještajnom razdoblju količine voda zahvaćene za potrebe građanstva i gospodarstva nisu se značajnije mijenjali, a gubici u vodoopskrbnoj mreži su i dalje veliki izazov. Istodobno broj uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda povećan je za 148 na 195. Broj poplavnih događaja i zahvaćenih površina u izvještajnom razdoblju povećao se na žalost za više od sto Na razini područja potencijalno značajnih rizika od poplava u Republici Hrvatskoj ugroženo je oko 29% kopnene površine Republike Hrvatske, a prema scenariju velike vjerojatnosti ugroženo je 5,7% državnog kopnenog teritorija. Zbog toga je nužno povećati otpornost i učinkovitost sustava obrane od poplava što se upravo provodi na karlovačkom i sisačkom području dajući prednost rješenjima temeljenima na prirodi. Morski eko sustav je pod različitim pritiscima, a izražene su klimatske promjene na što je Jadran posebno osjetljiv kao plitko i polu zatvoreno more, pa očekujemo dalekosežan utjecaj koji će se tek ispoljiti. U odnosu na prošlo izvještajno razdoblje ostvaren je značajan napredak u području uspostave praćenja stanja mora osobito otpada i buke u moru. Buka se pokazala kao izražena osobito tijekom ljetnih mjeseci i to u nautički eksponiranim lokacijama primjerice Nacionalni park Od otpada u moru dominira plastika, a mikro plastika je prisutna u cijelom Jadranu. More analizirano dvadesete godine na oko 9 stotina lokacija bilo je izvrsne kakvoće vode za kupanje, znači na preko 96% lokacija. Zadnje procjene pokazuju da je većina gospodarski iskorištavanih vrsta iz Jadrana u prelovu, a mala plava riba je i dalje pod strogim režimom upravljanja kako bi se oporavila. Da sustavno planirana i znanstveno utemeljena zaštita morskih vrsta u nekoliko godina može dati pozitivne rezultate pokazuje oporavak indeksa biomase na području srednjeg Jadrana kao posljedica proglašenja područja ograničenog ribolova na prostoru Jabučke kotline od 2017. godine, a od 2021. godine u režimu trajne zaštite. U Republici Hrvatskoj prisutne su sve prepoznate prijetnje prema tlu i degradacijski procesi kao što su erozija, smanjenje organske tvari, onečišćenje, zaslanjenje, trajno prekrivanje tla i zemljišta, gubitak biološke raznolikosti, plavljenja i klizišta. Pokrov zemljišta u Hrvatskoj pretežno čini šumska i polu prirodna područja koja zauzimaju preko polovice kopnenog teritorija Hrvatske, 55%. Slijedi poljoprivredno područje sa 40% dok umjetne površine zauzimaju 3,8%. U razdoblju od 2012. do osamnaeste godine prisutan je trend trajnog prekrivanja zemljišta najviše na račun poljoprivrednih područja, te šuma i polu prirodnih područja. Podaci o stanju očuvanosti vrsta i stanišnih tipova od interesa za EU ukazuju da je njihovo stanje u Hrvatskoj nedovoljno poznato što je posljedica nedovoljno razvijene botanike i zoologije kroz povijest. U idućem razdoblju očekujemo značajno povećanje znanja zbog sustavnog ulaganja u istraživanja kroz projekte koji su u tijeku. Čak 47% stanišnih tipova je u nepovoljnom stanju. Veliki udio travnjaka u nepovoljnom je stanju što je posljedica na žalost depopulacije hrvatskog sela. To predstavlja problem i za očuvanje divljih oprašivača o kojima ovisi sigurnost hrane i biljna raznolikost. Ukupne količine otpada u Republici Hrvatskoj kontinuirano se povećavaju te su u 2020. godini iznosile jedna i pol tona po stanovniku. U razdoblju od šesnaeste do dvadesete godine evidentiran je pozitivan pomak u redu prvenstva gospodarenja otpadom gdje se stopa odlaganja ukupnog otpada smanjila sa 33% na 24%, a stopa recikliranja povećala sa 37% na 46%. U svrhu unapređenja sustava gospodarenja komunalnim otpadom je u razdoblju od sedamnaeste do dvadesete osigurana su značajna financijska sredstva u iznosu od oko 400 milijuna eura i usmjerena su na provedbu izobrazno informativnih aktivnosti građana, nabava i izgradnja infrastrukture za odvojeno skupljanje otpada i obradu komunalnog otpada. Najveći proizvođač otpada nakon kućanstva čini građevinski sektor sa udjelom od 24% u ukupnim količinama otpada. Stopa uporabe građevinskog otpada u devetnaestoj godini iznosila je 67%, te je gotovo postignuta ciljana stopa od 70%. Međutim, 2020. smanjena je na 60% kao posljedica pandemije covid-19 i porasta količina nastalih uslijed potresa. Aktivnosti zatvaranja i sanacije odlagališta kontinuirano se provode, te je od ukupno 317 lokacija odlagališta na kraju dvadesete bilo aktivnih 88, odnosno u izvještajnom razdoblju je zatvoreno 43. Broj saniranih odlagališta komunalnog otpada povećao se na 195, a na preostale 122 lokacije sanacija je bila u pripremi ili je u tijeku. Učinci okolišnih čimbenika na zdravlje najizraženiji su u urbanim područjima osobito vezano uz kvalitetu zraka, te smatramo važnim korakom program razvoja zelene infrastrukture za razdoblje od 2021. do 2030. s ciljem uspostave održivih, otpornih, sigurnih i za život ugodnih gradova u Republici Hrvatskoj koje je donijela Vlada Republike Hrvatske. Kroz duže vremensko razdoblje ostvareni su umjereni pomaci ka učinkovitijem korištenju resursa, međutim stopa kružnosti materijala u Hrvatskoj još uvijek je niska iznosi 5% u odnosu na prosjek EU od 13%. Vidljivi su i pomaci prema kružnom gospodarstvu kao što je porast nacionalne stope recikliranja ukupnog otpada i međunarodne trgovine sirovinama koje se mogu reciklirati. U sljedećem razdoblju na globalnoj nas razini očekuju izazovi odgovora na tri velike okolišne krize – klimatska kriza, kriza biološke raznolikosti i kriza onečišćenja. Ovo izvješće je polazna osnova za daljnju društvenu raspravu i traženje optimalnih rješenja kao odgovora na klimatske i okolišne izazove, te potrebe razvoja u budućim desetljećima prije svega osiguranja ugljično neutralnih izvora energije, te mobilnosti bez činjenja značajne štete za okoliš. Na tom putu nužno je djelovanje i uključivanje svih sektora i grana ljudskog djelovanja. Često je mišljenje da zaštita okoliša koči gospodarski razvoj, no to je pogrešna tvrdnja. Na primjer, polovica globalnog bruto društvenog proizvoda ovisi o prirodi, a to iznosi 40 trilijuna eura, pa možemo reći da gospodarstvo ovisi o zdravom i otpornom okolišu. Upravo je pandemija bolesti covid-19 pokazala da unatoč svim tehnološkim naprecima u potpunosti ovisimo o zdravim eko sustavima koji su preduvjet očuvanja zdravlja ljudi, osiguranja vode za ljudsku potrošnju, kvalitetnog zraka, kvalitetne zdrave hrane, osiguranja lijekova, odjeće, te danas posebno aktualno učinkovit Hvala vam lijepo. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Sabora. Poštovani državni tajniče plinska platforma Ivana D potonula je 5. prosinca 2020. godine što znači da njeno potonuće i utjecaj na okoliš zalazi u okvire ovog izvještajnog razdoblja o kojem danas raspravljamo. Ono što je činjenica jest da eksploatacija na toj platformi više nije moguća iz tehničkih razloga i zbog toga je potrebno donijeti sanacijski program, likvidaciju platforme i naravno zaštitu morskog područja. Zanima me je li izdana dozvola za postupanje sa sa Ivanom D i je li donesen sanacijski program, tko ga je odobrio iz Ministarstva zaštite okoliša nisam vidjela takvo rješenje. Zanima me tko je razmatrao utjecaj tog izvora onečišćenja na okoliš, tko je donio eventualnu odluku o tome kako će se sa tim onečišćivačem potencijalnim postupiti i hoće li se taj lokalitet konačno sanirati, odnosno likvidirati? **Jandroković, Gordan na postavljenom pitanju. Moje, ono što znam u ovom trenutku o toj tematici da stvari o kojima vi govorite i sanacijski program prije svega prethode radnji koju je potrebno izvršiti prije, a to je prije svega postupak ocjena potrebnih procjena utjecaja na okoliš sukladno i Zakonu o zaštiti okoliša, ali sukladno i međunarodnim konvencijama koje smo kao Republika Hrvatska članica i obavezni primjenjivati kriterije iz tih konvencija. Dakle, ovo je stvarno vrijeđanje zdravog razuma s obzirom da su prošle više od dvije godine od ove havarije, a procjena ocjene utjecaja na okoliš, odnosno uopće potreba ocjene utjecaja na okoliš zaista traje daleko, daleko kraće nego od te dvije godine znam o tome jer gotovo svaki tjedan dobivam vaš zahtjev na mišljenje je li potrebna ocjena utjecaja na okoliš na mom području gdje ima nekoliko takvih postrojenja i to u rekordnom roku rješavate. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Ahmetović, dobivate opomenu, ovo nema veze s povredom poslovnika znadete i sami i molim vas da se to ne radi. Kolega Šimić izvolite. Hvala lijepa predsjedniče HS. Poštovani državni tajniče, ovo izvješće nastalo je u trenutku globalnog suočavanja sa tri velike krize, krize onečišćenja, klimatske krize, krize bioraznolikosti i nažalost i krize energenata s obzirom na rat u Ukrajini. Iz ovog izvješća vidimo da zaštita okoliša i prirode više nije samo očuvanje staništa čovjeka nego i borba za očuvanje ljudske vrste u cjelini. To su dosta, dosta ovaj teške riječi koje, koje su nažalost i istinite i moramo povesti računa da se sukladno ovom izvješću koje obuhvaća i stanje okoliša, ali obuhvaća i sva rješenja odnosno rezultate politika koje se provode, ali također donosi i moguće mjere za daljnji napredak. Mislim da je to sve skupa nužno radi očuvanja svih naših potomaka koji dolaze iza nas, hvala lijepo. Mario (HDZ)** Hvala vam lijepo na vašoj konstataciji. U tom smislu mogu reći da je ovaj tijekom ovog izvještajnog razdoblja i perioda nakon njega da su donesene dve ključne strategije u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, to je višegodišnja Strategija prilagodbe klimatskim promjenama, kao i Strategija nisko ugljičnog gospodarstva u RH. U tijeku su međuresorne komunikacije za daljnji korak odnosno izradu akcijskog plana budući da sve ovo o čemu ste vi govorili sustavnu i međuresornu komunikaciju i konkretne aktivnosti koje će poduzeti svako područje djelovanja odnosno svaki resor u RH, hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Bernardić izvolite. Poštovani državni tajniče, evo žao mi je što nema ministra, inače bi njega pitao, ovo je iznimno važna tema za RH i postavit ću vam nekoliko pitnja. Prvo je, zašto nije izrađena ni usvojena Strategija održivog razvoja RH, a a ona za razdoblje između 2009. i 2019. nije implementirana? Drugo pitanje, zašto Strategija energetskog razvoja Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. nije usklađena s ciljevima iz ključnog europskog razvojnog dokumenta, Zelenog novog plana? Treće pitanje, zašto RH nije poštovana niti jedan rok iz europskih direktiva vezan uz implementaciju nužnih mjera gospodarenja otpadom? I četvrto pitanje, zašto Hrvatska nema Strategiju razvoja cirkularne ekonomije? Molim vas da mi konkretno odgovorite, hvala vam lijepo. Hvala vam lijepo. Kao što sam rekao u prethodnom odgovoru, dvije strategije koje, koje obuhvaćaju sve kriterije koje trebaju biti u strategijama i planskim dokumentima koje ste vi, planskim dokumentima koje ste vi naveli su izrađene, rade se trenutno akcijski planovi. Što se tiče ovog energetskog dijela, tu je važno istaknuti da nakon donošenja Zelenog plana na temelju kojeg smo planirali sve svoje planske dokumente zbog rata u Ukrajini prije svega i energetske krize izazvane kao posljedica rata u Ukrajini imamo kontinuirano nadogradnju da i RH aktivno prilagođava svoje dokumente upravo, upravo novinama koje stižu iz Europske komisije koje su ad hoc i razumljive zbog situacije u kojoj se nalazimo globalno kao društvo, hvala. Davor (Socijaldemokrati)** Čl. 238. naravno, htio sam se osvrnuti, znači ako sam vas dobro shvatio zbog cjelokupne adaptacije zakonodavstva EU nama je zapravo rat u Ukrajini razlog zašto mi nismo donijeli Strategiju energetskog razvoja RH i uskladili ju sa Zelenim novim planom. To je nešto što je po meni nedostatno obrazloženje, ali evo morao sam to konstatirati. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Bernardić i ovo je isto tako opomena, nije bilo povrede poslovnika. Idemo dalje, kolega Ćosić izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani državni tajniče, iz izvješća je vidljivo da se onečišćenje zraka posljednjih godina smanjuje, međutim taj proces se i dalje odvija dosta sporo. Tamo gdje su zabilježena prekoračenja graničnih vrijednosti onečišćača u zraku izrađeni su akcijski planovi za poboljšanje kvalitete zraka, jedan od takvih gradova je i moj grad, grad Slavonski Međutim evo svakodnevno primamo alarmantne mailove od ekoloških udruga s pitanjem do kada će trajati kontinuirano onečišćenje zraka na obadvije postaje u gradu Slavonskom Brodu. Znam, znamo da sam akcijski plan neće promijeniti stanje ako nema dovoljno ambicioznosti za rješavanje uzroka onečišćenja, pa zanima me koji su mehanizmi ministarstva za praćenje pravovremenog izvršavanja akcijskih planova kako bi se ubrzali procesi smanjenja onečišćenja zraka kao jednog od najvećih rizika za zdravlje ljudi? Hvala vam lijepo na postavljenom pitanju, dakle akcijski plan je definirao vrlo konkretne mjere koje je potrebno dovesti, donesti, a tiču se između ostalog i infrastrukture, znači prije svega u smislu izmještanja graničnog prijelaza iz gradskog područja Slavonskog Broda. Ono što vi pitate koji su elementi osiguranja provođenja akcijskog plana, znači oni su u nadležnosti državnog inspektorata, uglavnom propisano je da svake 2.g. grad kao nositelj mjera se mora očitovati o provedenim mjerama i mjerama koje namjerava provesti. Ukoliko postoje opravdani razlozi sa terena koji zahtijevaju izmjenu određene mjere također su ih dužni naglasiti kao nadopunu tog akcijskog plana. Uglavnom rok koji je postavljen za tu izmjenu informacija i usklađenost akcijskog plana je 2.g., svake 2.g., hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Bulj izvolite. Hvala lijepo. Ja bi samo kratko kazao, evo od vas i očekujem odgovor. Da li je lokalna samouprava i županija dužna poštivati procjenu utjecaja na, jel se to plaća milijonima naši građani, da li smo obavezni il nismo? Od mene kao lokalnog čelnika se traži da je nepoštivam u parku prirode, to je vrlo bitno kazati. I kad govorimo o očuvanju okoliša, ministar gospodarstva vaš 2019. Ćorić je govorio da će biti bušenje tj. istraživanje Dinarida, Mosora, Dinare i ostalih planina planina koje ste eto i zaštitili parkom prirode. Naravno vrlo bitno je pitanje poslati što sa industrijskom troskom kojom sam godinama govorio kao što je u Biljanima Donjim industrijska troska, imamo to i u TEPU u Šibeniku imamo to i u Dugome Ratu što s tim

propisan postupak procjene utjecaja na okoliš i da smo ga se svi obavezni pridržavati. Problematika budući da znam o čemu, o kojoj činjenici vi govorite i u nadležnosti Županije Splitsko-dalmatinske izmjene prostornog plana, mi kao ministarstvo smo spremni tu konzultacijski pomoći naravno da se raščiste sve eventualne nedoumice kod tih postupaka. Što se tiče Dalmacije Dugi Rat najnovija informacija koju mogu s vama podijeliti da je u 2022. godini Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja povjerilo Građevinskom fakultetu analizu postupka sanacije. Trenutno je sad u postupku javna nabava kojom će se definirati sve izmjene u odnosu na oni originalni plan sanacije tako da očekujemo vrlo brzo i rješenje za ovu situaciju.

u parku prirode ucrtavajući eksploatacijska polja i sad od mene traži da i ja kršim procjenu utjecaja na okoliš što je zakonom propisano što ste vi sad utvrdili. Zato me zanima zbog čega se to radi i zbog čega se ne poštivaju zakon u ovome slučaju Splitsko-dalmatinske županije …/Upadica: Hvala vam kolega Bulj./… da koči razvoj županije cetinskog kraja. Kolega Bulj dobivate opomenu. Ja vam molim kolegice i kolege, od 5 zastupnika koji su tražili repliku, troje ih je nakon odgovora ministra poklapalo ga sa novom u stvari replikom. Mislim da nije fer. To nema veze s povredama Poslovnika. Ja onda moram davati opomene, ali to je namjerno kršenje, svjesno kršenje i nije jednostavno korektno. Molim vas sada kolegica Petir, izvolite. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala vam lijepa predsjedniče. Poštovani državni tajniče, Hrvatska je mala zemlja sa relativno dobro očuvanim okolišima, ali smo zagađivači u regionalnom i u globalnom smislu. Jadran je najčišće more na Mediteranu, gotovo 50% Hrvatske zaštićeno je u različitim kategorijama zaštite prirode, naš seljak proizvodi hranu na tradicionalan način, zemlja smo u kojoj nije dozvoljena sjetva genetski modificiranog sjemena pa ni u pokusne svrhe. Sve su to dobre predispozicije za jedan održivi No, vidimo s druge strane da nam je potrebna edukacija i javnosti naših građana ali i donositelja odluka, a isto tako da klimatske promjene uzimaju danak. Sami ste spomenuli u svom izvješću sušu koja je proteklih 15 godina doslovce pokosila hrvatsku poljoprivredu, a procjene su da do 2050. godine će se prinosi zbog suše smanjiti 3 do 8%. što se poduzima kad je riječ o navodnjavanju poljoprivrednog zemljišta? Gdje zapinju ti projekti i zašto je interes poljoprivrednika slab za navodnjavanje? **Jandroković, Hvala vam lijepo. Znači za vrijeme trajanja Nacionalnog plana navodnjavanja možemo se pohvaliti infrastrukturnim projektima znači koji se sufinanciraju iz europskih fondova. Prije svega i fonda i sredstava za ruralni razvoj, ali naravno da i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja tu participira i sa našim sredstvima prije svega kroz sredstva Hrvatskih voda. Podigli smo značajno količine navodnjavanih površina. Tu nećemo naravno stati. Planiramo ih čak do '30. godine uduplati. Međutim, kao što ste dobro primijetili imali smo ono što smo primijetili je relativno slab interes krajnjih korisnika za priključne sustave. Tako da smo u intenzivnoj prošlogodišnjoj komunikaciji sa Ministarstvom poljoprivrede iznašli i rješenje i za tu situaciju tj. posebni pozivi će biti i već jesu za poljoprivrednike za infrastrukturu za priključak

u navedenom periodu sanirano nekih 40-ak deponija komunalnog otpada, međutim postavlja se pitanje što je sa tim regionalnim centrima za gospodarenje otpadom. Od famoznih tih 11 regionalnih centara 2 su koliko imamo informaciju u funkciji, za ostale se tek dobar dio pravi projektna dokumentacija. Kada bi svih tih 11 centara trebalo proraditi jer trenutno imamo ogroman problem na terenu da jedinice lokalne samouprave nemaju uistinu gdje odlagati svoj komunalni otpad pa moraju nekoliko stotina kilometara ga voziti dalje što naravno povećava i cijenu samoga odvoza smeća krajnjim korisnicima odnosno građanima. Mario (HDZ)** Hvala vam lijepo. Kada se išlo sa planiranjem centara za gospodarenje otpadom, a možda najbolje pokazuje činjenica da se oko okolišne procedure i spoznaje u zaštiti okoliša jako brzo mijenjaju prema prema naprijed bilo je zamišljeno da ti centri za gospodarenje otpadom imaju u kapacitetu za obradu cjelokupne količine otpada koji se u tom obuhvatu nalazi. Razvojem europske zakonodavstva u području otpada išlo se u vremenu nakon toga na gradnju infrastrukture na način da što manja količina otpada, neobrađenog otpada dođe na te centre za gospodarenje otpadom. Tako da i naše ministarstvo kontinuirano radi na, a usudio bi se reći na dva kolosijeka. Jedan je za osiguranje infrastrukture prije centara za gospodarenje otpadom i ostatni dio u otpadu. Ako mogu samo reći znači imamo 3 centra u funkciji Kaštijun, Marišćina, Bikarac, Biljanje Donje su pred probnim radom. Za 3 su odabrana izvođača …/Upadica: Hvala vam./… a 3 su u pripremi to su Šagulje, …/Upadica: Hvala./… Orlovnjak i Zagreb. Zahvaljujem se predsjedniče. Poštovani državni tajniče pa prije svega ja bi vam čestitao vama svima u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja što ste priredili ovako opsežan i studiozan studiozan dokument. Prvi put se susrećem sa ovakvim načinom izvještavanja. Znači imamo izvješće od 2017. do 2020. godine koji su priredili, evo baš sam pročitao, 31 osoba je bila uključena u izradu ovoga izvještaja koliko vidim sve se radi o doktorima znanosti, magistrima znanosti, diplomiranim inženjerima. Jedan krasan dokument u biti koji kaže kakvo je stanje na terenu u izvještajnom razdoblju '17.-'20., na koncu kojega vi u četvrtoj cjelini donosite svoje zaključke i preporuke. Moje pitanje, koliko će ministarstvo sudjelovati u budućem izvještajnom razdoblju od '21.-'24. kakva je namjera i u biti provođenja ovih preporuke koji sami dajete i dal ćete se u budućem izvješću od '21.-'24. osvrnuti na ovo bivše preporuke i što je urađeno u periodu? Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Da, riječ je o sveobuhvatnom dokumentu tome govori u prilog i činjenica naravno da danas u 2023. donosimo izvješće koje pokriva razdoblje od '17.-'20. Zašto? Zato što je potrebno sve te podatke uključivo i sa '20. godinom bilo proanalizirati i izići sa konkretnim preporukama. da pratimo realizaciju onoga što je napisano u ovom planu i da će to biti sastavni dio polazna osnova za izradu sljedećeg plana i itekako kreiramo naše politike sukladno onom što je napisano u ovom planu budući da je financijski instrumenti koje osiguravamo iz eu fondova kao i ministarstva te iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatskih voda svakako moraju pratiti ono što je zapisano u ovom izvješću. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa. Poštovani državni tajniče imam jedno konkretno pitanje koje se odnosi zapravo i na zastupničko pitanje koje sam postavila prošle godine ministru Filipoviću neko je odgovorio u z pa možda vi znate. Dakle, radi se o lokvi u šumici Zdenci Cirkovljan u Međimurju, tamo se naime nalazi stanište velikog dunavskog vodenjaka, to je zaštićena vrsta vodozemca, a upravo kroz to stanište bi trebala prolaziti trasa sjeverne zaobilaznice Preloga. E sad, ono što sam ja napisala u tom pitanju, a javili su se i neki građani iz udruga je bojazan da će se i zbog radova i zbog same te zaobilaznice narušiti stanište ovog vodozemca. I sad vi tu u tom zastupničkom odgovoru malo kontradiktorno postavljate stvari, s jedne strane velite nije poznata lokacije te lokve, a lokacija je 100 metara od te zaobilaznice, a onda se referirate na rješenja iz 2019. o o nekakvim lokacijama kilometar i pol koji nemaju veze s tim i onda kažete ne, ne to neće imati utjecaj, a ne prihvaćate prijedlog da se napravi revizija Studije utjecaja na okoliš. Zašto jednostavno ne prihvatite tu sugeriraju da se revidira Studija utjecaja na okoliš nego se referirate na stvari koje uopće nemaju mislim veze s ovom lokacijom? (HDZ)** Nisam vidio otišli ste daleko izvan vremena. Izvolite odgovor. **Šiljeg, Mario (HDZ)** Hvala vam lijepo. Sa konkretnim lokacijom nisam i predmetom vašeg pitanja nisam upoznat, svakako ćemo ponovo odgovoriti na vaše pitanje, uglavnom ukoliko je riječ o području ekološke mreže, a pretpostavljam da jest onda je tu svakako procjena mogućnosti izvođenja takvog zahvata podliježe i dodatnim zahtjevima tako da evo dozvolite da pismeno odgovorimo ponovo na odgovorom na vaše pitanje. Hvala. **Jandroković, Hvala vam. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče. Dakle, Hrvatska je bogata prirodnim ljepotama velik izazov svakako stvara i pitanje količine otpada i gospodarenje otpadom. Spomenuli smo i centra za gospodarenje otpadom maloprije, a moje konkretno pitanje je vezano za … gospodarenje otpadom Olovnjak dakle i Vukovarsko-srijemska županija od 2018.g. u pripremi dokumentacije, sada je Studija u izmjeni sukladno svim ovim kriterijima koje ste rekli prilagodbe europskim direktivama, ponovna oporaba otpada, smanjenje onih količina otpada koje se samo odlažu, ali pitanje je kako će se zatvoriti financijska konstrukcija. Još uvijek nema do kraja informacija, znamo da je smanjeno financiranje od strane fondova EU, međutim izazov za Hrvatsku i dalje ostaje rješavanje upravo tematike i problematike gospodarenja otpadom, pa kako ministarstvo vidi rješavanje tog pitanja? Hvala. Hvala lijepo. Upravo vaše pitanje govori u prilog činjenici koliko okolišno zakonodavstvo pa i u smislu izgradnje infrastrukturnih projekata napreduje. Točna je situacija da za centre koji su u pripremi i još uvijek u fazi pripreme je potrebno revidirati način sufinanciranja, budući da Europska komisija za nove centre za gospodarenje otpadom koji su u pripremi, a to su i Šagulje i … i Zagreb zahtijeva znači odnosno omogućava sufinanciranje točno određenog udjela cjelokupne investicije koji je u potpunosti u suglasju sa kružnosti tako da će vjerojatno kod ovih centra doći do promjene udjela sufinanciranja iz europskih sredstava, ali u svakom slučaju tu su i Fond za zaštitu okoliša i Ministarstvo gospodarstva i održivog

zbog količine podataka sigurno je bilo zahtjevno prikupiti i sastaviti ovako obilno izvješće, ipak ono se odnosi na period od 2017.-2020.g. S obzirom da se nalazimo u 2023.g. 2023.g. bilo bi poželjno što ranije izraditi ovakva izvješća da bi bili koje bi bilo daleko aktualnije. Kada možemo očekivat izradu novog izvješća koje će nam pokazivati aktualne podatke? Hvala. Mario (HDZ)** Hvala vam lijepo na postavljenom pitanju. Da, znači često se postavi pitanje zašto imamo ovaj vremenski odmak, upravo zato što sam htio naglasiti koliko je važnost obraditi sve podatke koji se odnose recimo na zadnju referentnu godinu, ovdje je 2020.g. uglavnom. Važno je istaknuti da ovaj vremenski odmak je usklađen u biti i sa izvještajnim ciklusima i načinima na koji Europska agencija za okoliš priprema svoja izvješća, znači to je jedna redovna pojava zbog količine i obima podataka koje je potrebno obraditi. A što se tiče novog izvješća znači naš Zavod za zaštitu okoliša i prirode već analizira i prikuplja podatke u ovom vremenskom periodu od zadnjeg izvješća tako da je to kontinuirani proces i naravno da ćemo voditi računa da sljedeće izvješće bude također pratilo ovu dinamiku o kojoj vi govorite. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem se. Pa imam dva pitanja, prvo pitanje tiče se pitanja sanacije troske, konkretno Dugi Rat, imali smo nedavno i nastavak tematske sjednice u kojoj se pokazalo zapravo da možda bi bilo dobro da idemo i u smjeru potrebnih izmjena zakona na način da se omogući RH kada na nju padne teret sanacije da može već kada donosi odluku staviti zabilježbu na imovinu onoga ko je bio originalno vlasnik i ko je zapravo dužan napraviti bio sanaciju da može staviti zabilježbu odnosno teret kako bi se osigurala naplata jer se pokazuje da ako to dođe do kraja i da tek možemo staviti zabilježbu kad su svi troškovi napravljeni da može doći do stečaja tvrtke i zapravo RH može tu ostat kratkih rukava. Pa da li ste spremni ić u tom smjeru da se tako nešto predloži? I drugo pitanje, koji je stav ministarstva prema

operater ne izvrši sanaciju onda je RH dužna putem treće osobe osigurati sanaciju i u svakom slučaju riječ je o vrlo skupim projektima i tu svakako treba razmisliti u smislu o kojem na koji vi sugerirate. Budući da je recentna situacija da je i Državno uključeno u komunikaciju oko ovog slučaja radi zaštite interesa RH ne bi govorio o procesima koji se ovih dana vode i razgovora koji se vode u tom smislu. Što se tiče kamenoloma u svakom slučaju zaštićena područja prije svega pod ekološkom mrežom, a i područja pod zaštitom kao što su nacionalni parkovi i parkovi prirode zahtijevaju sveobuhvatnu i ocjenu i procjenu utjecaja na okoliš

Zahvaljujem predsjedniče HS-a. Poštovani državni tajniče. Kolko na stanje okoliša u RH utječe stanje okoliša u BiH obzirom na položaj dviju država? Kakve podatke kolko kvalitetne podatke posjedujete o stanju okoliša u BiH jeste zadovoljni razmjenom? Kolko se takvi podaci uzimaju u obzir pri izradi različitih strateških dokumenata RH? Navest Navest ću primjer dakle kolega Ćosić, a i to je medijski značajno naglašeno ekscesa u Slavonskom Brodu od Rafinerije u Bosanskom Brodu. Pitam recimo za rijeku Neretvu kolko ona na jednoj mikro lokaciji na južnom potezu utječe na stanje okoliša i stanje voda u Jadranu obzirom na nedostatak i nekvalitetno zbrinjavanje komunalnog otpada na slivu same Neretve na nedostatak pročišćivača otpadnih voda? Znamo za

prije svega kada govorimo o vodnom gospodarstvu onda je to možda najočitiji uticaj i potreba za prekograničnom suradnjom budući da preko dvije trećine naših vodotokova dolaze sa teritorija druge države. Mogu pohvalit suradnju i sa Republikom Slovenijom i sa BiH, stalna komisija se svakomjesečno nalazi i rješava U tijeku je više provedbenih ugovora gdje smo se gdje su se Hrvatske vode uključile u rješavanje prekograničnih problema i vjerujem da je to jedan kontinuirani proces i da ćemo u razdoblju koje je pred nama imati još više zajedničkih zajedničkih projekata upravo kako bismo smanjili negativni uticaj koji dolazi sa teritorija druge države jer okoliš nema granica, a posebno vode nemaju granica. Hvala. **Jandroković, Gordan Poštovani državni tajniče u svojim raspravama u ime kluba pojedinačno i završno ću bit jasniji oko zastarjelih koncepata gospodarenja otpadom i mi svi dobro znamo da u pozadini su ipak neke interesne skupine i priče koje i dalje stoje zašto mi danas imamo županijske centre poput Marišćine i Kaštijuna koji apsolutno su protivne čak i europskoj politici i zelenim politikama. Moje pitanje vama, dobio sam mail od Instituta za bio i tehno sferu, to su fizičari i kemičari, dakle ljudi kojima je to struka radili su analize kvalitete zraka u RH. Ti kemičari i fizičari ljudi struke analizirali su uzroke kišnice, ja sam vam poslao zastupničko pitanje, pronašli su u kišnici teške metale, kemijske agense aluminije dakle u posljednjih godinu dana Zagreb je bio nekoliko puta najzagađeniji zrak na svijetu je imao. Kako je moguće da Peking od 19 milijuna, Mumbai od 14 milijuna …/Upadica predsjednik: Hvala Hvala vam lijepo na pitanju. Znači ovo izvješće govori jednim bitnim dijelom o kvaliteti zraka i kao što sam rekao uglavnom je kvaliteta zraka prve kategorije u RH sa u RH sa nekim područjima gdje imamo i drugu kategoriju kvalitete zraka, prije svega misli se na neizgorene čestice. Problematika o kojoj vi govorite također se može nažalost u nekim kritičnim točkama zbog sve izrađenijih klimatskih promjena i sve intenzivnijeg sunčanog razdoblja dolazi do situacija gdje je razvijen promet, posebno na velikim križanjima do stvaranja površinskog ozona, znači to je činjenica s kojom se nosimo na način da pokušavamo kao članica EU primijeniti sve stroge kriterije i oko kvalitete goriva. Ali uglavnom zbog pojačanih sunčanih razdoblja možemo očekivat na velikim križanjima gdje je jako razvijen promet, gdje se odvija promet do pojave i ovakvih onečišćenja …/Upadica **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi predsjedniče, uvaženi državni tajniče. Jedna od stvari koje se spominju u ovome izvješću, a smatram da je vrlo bitno, na kraju krajeva i izvješće to pokazuje su klimatske promjene, temperature samo samo od 2011. pa do sada su porasle i to se vidi pogotovo Slavonija, Baranja, Srijem kao žitnica RH područje sa najviše obradive površine također trpi tu štetu i u dugoročnom vremenu će sigurno ona biti puno veća. E sad, imamo tu jedan taj problem za koji smatram da bi se mogao riješiti velike rijeke Dunav, Sava i Drava koje su omeđile taj prostor, imamo problema sa nakupinama pijeska u tim koritama rijeka, manjim dijelom godine plovne, eksploatacija pijeska i šljunka je tema koja je prisutna u prostoru već više od 5-6.g. odnosno Natura 2000 je definirala neke stvari. Imamo li tu rješenje, a bez vode budimo iskreni to više neće biti toliko plodna ravnica? **Jandroković, Hvala vam lijepo. Vađenje šljunka i pijeska je također tema koja se često spominje u javnom prostoru. Bitno je istaknuto da naše zakonodavstvo ne priječi vađenje šljunka i pijeska uz procjenu utjecaja na okoliš, uz postupak procjene utjecaja na okoliš. To je ta novina koju smo dobili prihvaćanjem mreže Natura 2000 i jednino što mogu u ovom smislu reći da se ovaj, da je naša preporuka da se na planski način valoriziraju lokacije za vađenje šljunka i pijeska i dovoljno ovaj vremena ostavi za kvalitetnu procjenu utjecaja na okoliš nakon koje ovaj ćemo imati podatak gdje je to moguće, a gdje nije moguće. Znači plansko planiranje sustavno takvih lokacija je preporuka za koju Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja smatra da je pravi put kod rješavanja ovog problema, hvala. **Jandroković, Poštovani, vratit ću vas ponovo na slučaj nesaniranja troske i šljake u Dugom Ratu, dakle 2011.g. građevinska inspekcija i inspekcija zaštite okoliša utvrdile su da se stvara ilegalno odlagalište otpada što je kazneno djelo. Kako do danas nitko nije optužen za to, dakle kako nisu dignute do dana današnjeg nikakve kaznene prijave digli su sad građani nedavno i općina, dakle što je ministarstvo radilo do danas. I kažete, ovdje maloprije ste rekli i čuli smo na odboru, dakle ministarstvo je pokrenulo postupak je li nove studije koji će nešto tamo utvrđavat, utvrđivati. Imate sanacijski program po kojem operater nije postupio do 2019.g. do kraja, danas je 2023.g., čemu novo odugovlačenje jer građani Dugog Rata ovo tumače kao odugovlačenje, hvala. **Jandroković, Hvala vam lijepo. Od 2015.g. tadašnje Ministarstvo zaštite okoliša je posjedniku izdalo suglasnost na sanacijski program i dalo mu je rok od 2016. do 2020.g. da izvrši sanaciju tog prostora, taj prostor nije saniran, 2021.g. uključuje se državni inspektorat u cijelu priču. Ono što je naša intencija danas analize koju vi govorite, znači ovo je, ovom postupku prethoduje mišljenje ministarstva odnosno građevinskog fakulteta i trenutno smo u postupku javne nabave koja će utvrditi sukladnost tog sanacijskog programa o kome vi govorite kako bismo konačno mogli znati točan trošak tog sanacijskog, sanacijskog procesa i izvršiti planiranje tih sredstava kako bi se ta problematika konačno riješila na zadovoljavajući način. **Šimičević, Rade (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče HS. Poštovani državni tajniče, možemo reći da je stanje i izgled okoliša u Hrvatskoj dobar unatoč sve agresivnijem i neodgovornom ponašanju kako pojedinaca tako i gospodarskih subjekata. Kako ja dolazim sa središnjeg dijela Jadrana iz Zadarske županije koja ima veliki dio površine pod morem, kako zaštititi hrvatsku obalu i hrvatsko podmorje. Svjedoci smo da već u flori i fauni imamo mikro plastiku koja jednostavno ako je konzumiramo može imati loše posljedice. Koliko mi ulažemo u edukaciju jer edukacija je izuzetno važna i kakve su represivne mjere da bi se moglo zaštitit s obzirom da imamo masovni turizam, da imamo nautički turizam

Da, Jadransko more kao zatvoreno i plitko more jako je osjetljivo na onečišćenja, onečišćenja prije svega dolaze sa kopna, preko 80% onečišćenja, a jako je izražena ova problematika mikro plastike o o kojoj ste vi govorili. Mi smo svjesni tog problema, kao i cijela, sve zemlje rekao bih mediteranskog bazena. U tom smislu sudjelujemo u više međunarodnih projekata, prije svega sa Slovenijom i Italijom na rješavanju ovog problema. Europsko zakonodavstvo, opet se vraćam na činjenicu da, da je zakonodavstvo koje se nadograđuje u vrlo kratkim vremenskim periodima tako da očekujemo da će vrlo brzo i ta mikro plastika biti sastavni dio obaveznog monitoringa odnosno rješavanja, rješavanja problema mikro plastike i smatramo izuzetno veliki problem mikro plastiku jer je uočena nažalost u velikom broju organizama i organizama kojima se mi hranimo na kraju krajeva. **Jandroković, Gordan Iz podataka ovog izvješća proizlazi da Hrvatska ima relativno dobro očuvan okoliš i on doista danas predstavlja naš najvažniji nacionalni resurs kojeg je važno očuvati kako bi naše gospodarstvo moglo održivo funkcionirati i dalje, to je bitno i za turizam, ali i za sve ostale grane. Pa kad se već kolega iz vaših saborskih redova dosjetio toga da su za postojeća onečišćenja odgovorni pojedinci i gospodarstvenici koji se nesavjesno ponašaju, ja ću istaknuti da veliku odgovornost za nesavjesno ponašanje prema očuvanju okoliša ima i aktualna vlast, to se vidi iz sadržaja prvog čitanja Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama koje će nanijeti trajne devastacije na pomorsko dobro kao jedan od naših još relativno najočuvanijih i najvrijednijih nacionalnih resursa. Hvala lijepa. Izvolite odgovor. **Šiljeg, Mario (HDZ)** Hvala vam lijepo. Dakle zakonski akt o kojem vi govorite u nadležnosti je Ministarstva mora i infrastrukture i nije sastavni dio izvješća o stanju okoliša ni u jednom segmentu

i način kako se možemo boriti protiv te pojave. Međutim, vidimo u zadnje vrijeme primjerice u Nizozemskoj da tamošnji seljaci su se pobunili prošlo ljeto protiv najavljenih mjera sa ciljem da se smanje emisije nekih plinova poput dušika i slično. Dakle, žele smanjiti proizvodnju prije svega i ovi koji se bave mlijekom i slično. Prvo je li mislite da takve mjere koje su izazvale potrese poljoprivrednike u Nizozemskoj su razume, načelno je li to razumno po vama? I drugo je li možete isključiti da se tako nešto slično dogodi u Hrvatskoj? Mnogi mi se javljaju seljaci koji se time bave i gledaju što se događa u drugim zemljama EU. Mario (HDZ)** Hvala lijepo. Često se stječe dojam da su okolišne politike i poljoprivredne politike suprotstavljene. Tu se prije svega misli na ovu i nitratnu direktivu, znači i količinu umjetnih gnojiva koje kad-tad dođu kroz vodotokove u vodni ekosustav. Šta je naša intencija? Naša intencija je zajednički sa Ministarstvom poljoprivrede u slijedećim financijskim perspektivama imati zajedničke projekte koji će biti na dobrobit i jednima i drugima. Tu prije svega mislimo na ovu činjenicu koja je iz ovog izvješća jako zorna da depopulacija hrvatskog sela itekako negativno utječe i na biološku raznolikost prije svega u smislu staništa, vidimo da otkad nemamo razvijeno stočarstvo odnosno od kad je stočarstvo u silaznoj putanji da time su ugrožena i prirodna staništa koje domaće životinje održavaju u stanju koje je za okoliš. Tako da sve svoje strateške planove i korištenje sredstava planiramo zajednički i vjerujem da će svi naći dobrobit u ovom …/Upadica: Hvala vam./… u ovom Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani državni tajniče, evo kao što ste sami naglasili ekstremne suše sve više su prisutne na poseban način na jadranskom dijelu Hrvatske u tom kontekstu oprašivači kao što su pčele plaćaju svoj danak, a tim isto i ljudi koji se bave proizvodnjom meda jer je sve duže tzv. besprašno razdoblje i znamo da značajan dio ubiranja ploda meda je itekako manji nego na kontinentu. Koliko sam upoznat na području Jadrana pripremaju nekakvu inicijativu za pomoć, za rješavanje ove problematike. Prvenstveno će biti upućena prema resornom ministarstvu, evo pa molim i vašu pozornost i vašeg ministarstva koje je zasigurno povezano sa ovom tematikom. Hvala. **Jandroković, Hvala vam lijepo. Jedino što mogu komentirati da potvrđujem ove činjenice koje ste rekli. Kao posljedica, recentna posljedica klimatskih promjena su i ovi periodi koji su, koji kao i u svim ostalim situacijama šteta ono što je naša intencija, naša intencija je između ostalog pojačati i ovo osiguravateljsku kategoriju. Znači štete su sve veće i biti će nažalost sve veće posebno u smislu i poplava na kojima jako puno radimo, ali i suša prije svega kao i ovih situacija situacija o kojima vi govorite tako da uz naknade i nadoknade koje mi osiguravamo kontinuirano i povećamo također apeliramo i na korisnike da, da se više angažiraju u smislu osiguranja svojih

evo svjesni smo velikih klimatskih promjena koje utječu na okoliš. Vidimo 100% promjene poplavnih događaja, zagrijavanje mora, okoliš utječe na zdravlje ljudi, flore i faune ali i gospodarstva. A i gledajući izvještaj, a stvarno je opširan i čestitam vam na tome, ima 452 stranice, naišla sam na buku ovaj zainteresirala me i onda vidim da buka okoliša ostaje najveći okolišni zdravstveni problem u EU, da 20% stanovništva živi u području gdje se razina buke smatra opasnim za zdravlje ljudi, pa me interesira kakva je situacija

veliki problem čak da je neki znanstvenici smatraju i jednom od sastavnica okoliša, počinju je smatrati jednom od sastavnica okoliša. RH se može tu pohvaliti da je jedna od manjeg broja zemalja EU koja je zakonodavno riješila i problematiku buke prije roka nego što se to zahtjeva za sve članice EU. Znači već nekoliko godina apsolutno naše zakonodavstvo prednjači u ovom segmentu o kome vi govorite. Hvala. Hvala državni tajniče, gotovo je s replikama možete se vratiti na svoje mjesto. Kolega Bulj još malo sačekajte zato što se najavila da bi željela govoriti u ime odbora poštovana predsjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode Sandra Benčić. Izvolite. Zahvaljujem se predsjedniče. Poštovani državni tajniče, poštovani gospodine Dupliću, dakle jučer smo na Odboru za zaštitu okoliša i prirode kao matično tijelo za ovaj izvještaj raspravili, raspravili izvještaj i naravno imali i prilike postaviti neka bitna pitanja oko načina na koji će se rješavati problemi koji su detektirani u ovom izvješću. Prvo, želim reći da osim što izvješće na zaista jedan studiozan i obiman način identificira stanje i trendove u okolišu kao i djelovanje i učinak ljudskih aktivnosti na ekosustave i ljude ono ujedno na kraju ima sažetak zaključaka i preporuka. I generalno smo se svi složili uključujući i vanjske članove i članice odbora koji dolaze i iz organizacije za zaštitu okoliša da je izvješće izuzetno kvalitetno, detaljno pripremljeno, da je njegova struktura jako dobra i pohvaljujemo zapravo taj trud, ekstra trud da se ti zaključci i preporuke naprave na kraju jer je jasno da ne mogu svi zastupnici i zastupnice 450 strana materijala obraditi ali bez obzira na to čitajući samo taj završni dio svi možemo zapravo vidjeti u kom smjeru politike koje ovdje donosimo trebaju ići. zaista svim stručnjacima, Zavodu za zaštitu okoliša iz ministarstva mislim da treba pohvaliti i reći da nastave u tom smjeru raditi. Dakle članica odbora iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika i članica Zelene akcije također je iznijela pohvalu ove detaljnosti izvješća, međutim upozorila je također kako treba ozbiljno i alarmantno shvatiti neke od podataka i informacija koje izvješće sadržava. Dakle jako je bitno reći da ovo izvješće za razliku od nekih koje znamo dobivat zaista ne skriva informacije koje jesu možda alarmantne i teške nego dapače otkriva ih kako bi mogli što prije djelovati. ono što je ključno dakle istaknuto je i izrada i donošenje akcijskog plana za provedbu Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u RH za razdoblje do 2040.g. s pogledom na 2017.. Također Također izdvojene su iz izvješća neke ocjene informacije koje upućuju na potrebu djelovanja, a to je primjerice podatak da sanacijske mjere na zonama vodocrpilišta se ne provode, da nema odluke o zaštiti izvorišta sa zonama sanitarne zaštite, te da Hrvatske vode ne donose Godišnji plan monitoringa, pa je zbog toga teško održavati i procijeniti kakvoću voda kako bi ostala u dobrom stanju. Također imamo problem sa sustavom praćenja morskih vrsta i stanišnih tipova jer ne postoji niti u drugom smislu kapaciteti za potpuni monitoring, ali i to je nešto što je i državni tajnik rekao da je jedan od prioriteta na kojem se radi. Također želim istaknuti da i sa Institutom za oceanografiju, kao i sa Institutom Ruđer Bošković se radi na jačanju tog monitoringa, te će određene potrebe njihove u smislu opreme za monitoring biti uvrštene i u projekte koji će se financirati iz nove financijske perspektive, to je također jučer rečeno na samom odboru, dakle neću čitati sve, čitat ću samo naglaske. Dakle jedan od naglasaka jest tlo. Imamo ozbiljan problem dakle sa kvalitetom tla, nedostatkom humusa, međutim isto tako evo kolega Duplić je jučer rekao da i jest problem i u tome da čak ni EU nije imala kao prioritet tlo, nismo dakle nije se radilo na tome kao na nekim drugim aspektima poput zraka itd., međutim negdje od 2021.g. prepoznat je taj problem i ono što je sad naš zadatak ovdje kao parlamenta jest da kroz različite strategije, ali i zakone koje radimo uvijek imamo na umu to da moramo dakle stavljati sigurnosne mjere unutra i mjere koje sprječavaju daljnje onečišćenje tla i nestanak, nestanak humusa, mislim da je to posebno važno za Strategiju razvoja poljoprivrede u RH i način na koji će se mjere iz nje implementirati. Dakle želim također naglasiti posebno jednu bitnu stvar, a to je da je proglašenje zaštite Jabučke kotline, dakle govorimo o morskom okolišu, pokazalo da u nekoliko godina dolazi do značajne obnove ribljeg fonda i da dakle zaštita određenih dijelova morskog okoliša odnosno morskog područja nije suprotna ciljevima ribarstva odnosno politike ribarstva u RH nego dapače, nego dapače da doprinosi obnovi ribljeg fonda i održivosti ribarstva …/Upadica predsjednik: Kolegice Benčić, ja se ispričavam, sad ste počeli govoriti o izvješću…/… Evo samo da završim sa ovime, jest primjer na kojem bi trebali graditi daljnju zaštitu Jadrana, ispričavam se, hvala vam puno. **Jandroković, Sada otvaram raspravu, prvi na redu je Klub zastupnika Mosta, govorit će dva kolege, kolega Bulj i kolega Miletić, izvolite. Hvala lijepo. Mogla je nastavit kolegica Benčić jer hvali ministarstvo i očekivano, međutim i ja bi hvalio, ali nemam razloga je besmisleno, besmislen, ne, ne, besmisleno je razgovarat, ja sam, mislim volio bi da mogu pohvaliti. Mogu kazati da je sve što je napisano od 2017. do 2020. to je prošlost, al moramo razgovarat o tome. Ja samo mogu kazati još jednom da je isto ministarstvo koje daje mišljenja daje različita mišljenja kod uvođenja i pošti…, kod donošenja prostornih planova i nanosi velike štete razvoju gradova i općina RH, a to je primjer prostornoga plana u Sinju. Još jednom ponavljam, dolazio sam i kod g. Duplića, obilazio sam, tražio sam da dadu rješenje, da ne koče razvoj gradova, ali da ne uništavaju ono što su sami proglasili i što smo mi podržali u saboru, PP Dinara i to je vrlo bitno. Ja bi zamolio da slušate ovo, to je vrlo bitno. Vi kršite ono što smo mi donijeli i što ste vi donijeli. Kako je moguće da u prostornom planu Splitsko-dalmatske županije u parku prirode završe dva eksploatacijska polja suprotna proglašenju parka prirode,

da kočite razvoj Dalmatinske zagore, Cetinske krajine, da kršite park prirode jel vas nije brige za parkom prirode, lipo napisano, ja sam podržao, kao i ovo što je izvješće lipo napisano i to mogu podržati, međutim što je u stvarnosti, šta je u stvarnosti? Kako je moguće da neko krši Strategiju utjecaja na okoliš, procjenu strategije koju je platila županija, koju je platio grad Sinj, kako je to moguće da je se krši, da je to završilo u prostornom planu ta eksploatacijska polja i da je uporabna dozvola iz tog ministarstva data iza proglašenja parka prirode? I sad kažu uskladi ti sa županijskih planom bez obzira što ste platili strategiju koju morate poštivati, ja kao gradonačelnik, e to je veliki problem. Meni ništa drugo ne preostaje, mogu razgovarat s vama, nudim se za razgovor da riješimo problem. Ako vam ja smetam kao gradonačelnik i ako ste našli kočnice da bi pogodovali onim koji eksploatiraju ili nekome trećeme, ako su to vaši neki sponzori i imate očekivanja od njih zbog tih eksploatacijskih polja u PP Dinara ponavljam, o PP Dinara govorimo gdje je strateška rekla da se izbaci, a županija je stavila. Tko je dao suglasnost? Tko je dao suglasnost mene zanima? Zbog čega kršite sve svoje propise koje mi donosimo ovdje? Ovo nije kritika na izvješće, izvješće je vjerojatno napravljeno onako kako treba biti napravljeno, međutim je ono besmisleno. Nema smisla. Šta bi ja treba bit Andrijica Šimić, a ne gradonačelnik Sinja ili Matija Gubec? Pa dođe Alka brzo ako me želite takvoga i narod. Nemojte uznemiravati narod, ja želim investitore koji imaju već sve dozvole, ljudi koji imaju građevinske dozvole da grade svoje kuće, mlade obitelji koji žele i zbog prostornog plana ne mogu graditi kuće, imaju APN-ove kredite da mi kaže rješenje jel je to narod platio tu stratešku procjenu. Ja sam iz proračuna potpisao stotine tisuća kuna i sad kažete nemojte poštivati. Šta bi ja morao evo neka kolege kažu koji su struke ovdje? Triba li poštivati stratešku procjena utjecaja na okoliš koju mi plaćamo, lokalni čelnici, mi potpisivamo, a koju narod ta sirotinja plaća da bi im dica ostala. I kako je moguće da u prostornim planovima to završi? Mogao bi govoriti o drugim temama i moram spomenuti, spomenuli ste Biljane govorio sam o tome odlazio sam doli, Europski sud vas tuži morate platiti kaznu. Zbog čega? Dugi Rat spominjete, pa ja sam Dugi Rat blokirao da se iz Dugog Rata troska stavi uz rudokop uz rijeku Cetinu i sad je dokazano da je štetno. I šta sad? Morate plaćati troškove i morate odvest ovo u Biljanima. Brige Pupovca što je njegovo rodno misto, njemu je bitno da mu to sirotinje glasača da glasova ti ljudi koji su srpske nacionalnosti naravno građani RH. Brige njega za Biljanima, njemu je bitno da on sad sidi tamo s Plenkovićom i tezgari to je njemu bitno. Također i u Omišu tj. Dugom Ratu mi govorimo o industrijskim troskama, u Šibeniku TEP tvornica, također povećanje raznoraznih štetnih čestica u moru i van mora. da ne govorimo o poljoprivredi, da ne govorimo o GMO-u gdje sam tražio zaustavite proizvodnju GMO-a utjecat će i na pčele i na sve, glifosat tražio sam da se zabrani glifosat evo ja osobno, dao sam zakon niko me nije podržao i naravno zbog toga nemamo pčele. Al osnovno je pitanje ono što donesemo u Saboru i ono što ministarstvo predloži to samo ministarstvo krši da bi nekome pogodovalo … to sa razine županije možda. Možda bi ja tribao pozvati neka nadležna tijela ili vi pozvati neka nadležna tijela jel ne može narod ispaštati, investitor ispaštati, građani Sinja, Cetinske krajine, Zagore da odlaze zbog toga što neko krši zakone i propise. Dal je to možda županija? Možete li vi provjerit? Može li neko provjerit ko je kriv za to il ću ja morat kršiti zakone i biti protivan onome zakonu kojega ovdje donosimo da bi se mogle raditi kuće da bi mladi mogli otići. Zbog toga i je ovakvo stanje kilometru kvadratnom bilo je 76 ljudi u Hrvatskoj, a sad je 68. Nastavite li tako nećemo … tribat nas Sabor. Hvala lipa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zaustavite vrijeme. Sada će nastaviti kolega Miletić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče HS-a g. Jandrokoviću, poštovana gospođo Kristina Zadro Omrčen, državni tajniče sa svojim suradnikom, kolege vladajući i kolege iz oporbe. Evo imam vremena staviti naglasak na nekoliko stvari, a onda ću u pojedinačnoj raspravi i u završnoj raspravi biti još konkretniji. Htio bi ovdje upozoriti na nekoliko stvari, imamo velik problem s kamenolomima, posebno apeliram ovdje na vjerujem uskoro park prirode na području Ivančice i kolege vladajući su predložili da se ide u priču proglašenja parka prirode, kolega Habijan. I zato mislim da je nedopustivo da s druge strane imamo jednu priču na vrhu, a drugu priču dolje je li lokalno, napose zato jer u radijusu od 15km imamo tri aktivna kamenoloma, dakle tri aktivna kamenoloma i ne smije se dopustiti nikakvim interesnim skupinama, bez obzira kojoj god stranačkoj političkoj priči pripadali da sad neko uništava brdo, netaknutu prirodu iz bilo kakvih razloga, dakle bilo kakvih razloga. Pa evo ja još molim jednom i na vladajuće i na kolege iz SDP-a gdjegod ste na bilo koji način u vlasti da napravite sve što možete da se tamo ne dogodi kamenolom. Druga priča je Raša Istra, moja Istra otpadne vode iz Labina. U doslovnom smislu ljudi tamo kad dođete ne možete, ja imam i video razgovore s ljudima lokalnima, ne možete disat kad se iz Labina spuste otpadne vode prema Raši, to je kontaminirano smrdi užasno i prolazi uz kuće ljudi. Bio sam u Raši u ovom mandatu sedam puta i bit ću još vjerojatno koliko mogu, evo kao oporbeni zastupnik ovdje apelirat na vladajuće, tamo su na vlasti IDS-ovci da naprave štogod mogu da zaštite zdravlje građana i prirodu. Treća stvar imamo blizu 100.000 tona baliranog otpada u Varaždinu i ne mislim da imam čarobni štapić i da sad ja kao Mostovac mogu riješiti nešto što se godinama i godinama tamo gomila, ne mislim to, al ono što mogu, mogu okupit struku i to sam napravio. Dakle, idući tjedan u četvrtak pozvat ću sve kolege 5,6,7 sveučilišnih profesora, ljudi iz vrha vlasti, ljudi pozvao sam i lokalnog gradonačelnika i župana, ljudi koji se bave ekologijom zelena akcija doće ovdje u HS i razgovarat ćemo da vidimo što struka kaže. Županijski centri za gospodarenje otpadom je promašena priča i ona je nedopustiva da se gura i to svatko tko iole poznaje zelene politike i kamo ide, dakle ekologija i zelene politike na razini EU zna da ovakav način županijskih centara gospodarenja otpadom je neodrživ i o tome ću konkretno govorit u svojim idućim raspravama. Kaštijun i Marišćina, to ću posebno secirat. Isto osobno i nas u Klubu MOST-a zabrinjava što neke interesne skupine guraju spalionice, a imamo Dansku koja do 2030. kaže da ide prema zatvaranju spalionica i ne znam da li znate dakle da najgori otrovi, plinovi oprostite koje ljudski rod može ikada proizvesti to su dioksini i furani, ne mogu se ni s najmodernijim filterima zaustaviti. I to su vam činjenice. Ne znam da li znate da minimum 1/5 ovog otpada od spalionica ostaje i npr. Austrijanci plaćaju Nijemcima da se guraju u stara rudarska okna taj otpad posebno skladišten kao i Nijemci iz svojih spalionica guraju u stara rudarska okna. Pa šta je to, to smisao? A znamo točno što treba raditi ne. Imamo Treviso imamo mnoge primjere dakle u Europi gradova koji to uspješno rade pa o tome ću isto …/Upadica: Hvala vam./… Idemo na drugu raspravu, Klub zastupnika Socijaldemokrati, poštovani kolega Bernardić. Izvolite. Poštovani predsjedniče sabora, uvažene kolegice i kolege, dakle na početku sam govorio da je Vlada trebala tijekom 2019., a Hrvatski sabor raspraviti i onda usvojiti novu Strategiju održivog razvoja RH jer prva strategija je imala rok od 2009. do 2019. godine i nije se dogodila. Nije se dogodilo donošenje nove strategije, ali nije se dogodilo ni usvajanje i implementacija stare strategije. Hrvatska kao članica EU ima obvezu provoditi zelenu transformaciju po zelenom novom planu koji je u središtu europskih politika i ta tranzicija s linearne prema cirkularnoj ekonomiji nema je bez implementacije cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. A kad je naša zemlja u pitanju onda je jasno i vidljivo da nismo poštovali niti jedan rok iz europskih otpadnih direktiva vezan uz implementaciju upravo tih nužnih mjera cjelovitog gospodarenja otpadom zbog čega ćemo kao zemlja morati plaćati financijske penale. Dakle, financijske penale će plaćati građani RH zato jer Vlada nije sposobna usvojiti niti implementirati europske otpadne direktive. I to je činjenica. Područje gospodarenja otpadom je inače vrlo dinamično područje, tehnologije se tu mijenjaju iz dana u dan, a naša Strategija gospodarenja otpadom je usvojena davne 2005. godine. 18 godina, mnoge su se stvari kad je tehnologija u pitanju promijenile iako se ni ta strategija baš nije provodila. Sad joj i ističe rok trajanja. Slična je situacija i kad je u pitanju energetika te kad je u pitanju niskougljična strategija. Dakle, to je jedno od važnih područja pogotovo Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u RH za razdoblje od 2040. do 2070. godine koja je usvojena početkom 2020. i glavna zamjerka tome je što je ona usvojena sa velikim zaostatkom na druge europske države. Dakle i u tom pogledu kasnimo. Kasnimo u implementaciji europskih direktiva, kasnimo u implementaciji Strategije održivog razvoja za našu zemlju, kasnimo kad su u pitanju strategije prilagodbe klimatskim promjenama, kasnimo sa gotovo svim kad je u pitanju zaštita okoliša. Usvojena hrvatska Strategija prilagodbe klimatskim promjenama se treba modificirati s obzirom na nove europske okolnosti, a EU je kritizirala Hrvatsku što nema jedan sveobuhvatan dokument implementacije cirkularne ekonomije posebno stoga što se Hrvatska, a to je vidljivo iz izvješća koje se zove Pregled aktivnosti u području okoliša za Hrvatsku 2019. godine, nalazi zapravo na samom začelju EU u području implementacije cirkularne ekonomije. I to je bilo moje konkretno pitanje za ministra tj. za pomoćnika ministra odnosno državnog tajnika na koje nisam dobio odgovor, a to je zašto Hrvatska već nema Strategiju razvoja cirkularne ekonomije. Dakle, osim što po mnogim stvarima kasnimo u ovom segmentu neke stvari, a važne stvari kad je u pitanju zaštita okoliša čak ni nemamo. Situacija je još lošija kad se analizira implementacija zakona i podzakonskih propisa iz ovog područja jer sve ukazuje na s jedne strane neznanje i nerazumijevanje održivog razvoja i zelene transformacije te s druge strane na jednu želju odnosno prirodni, prirodni tok da se nastavi s principom business as usual i koje u pravilu podrazumijeva nastavak korupcije i pogodovanja moćnim interesnim skupinama. I kad uključite u to teritorijalnu razmrvljenost gradovi, općine, županije te nisu razinu institucionalne razvijenosti u kombinaciji s nepostojanjem nekakve dugoročne zelene razvojne strategije onda se ne može efikasno ni upravljati u ovom području. Hrvatska je nažalost dugogodišnjem zapostavljanjem vlastitih razvojnih kapaciteta intelektualnih, prostornih, gospodarskih ali i klimatskih u potpunosti izgubila alate za samoupravljivost čime je ugrožena praktički naša suverenost i dugoročna opstojnost na platformi održivog razvoja. Stoga kad je riječ o zelenoj transformaciji naše zemlje Hrvatskoj više nije potreban restart nama treba potpuni reset ali ukupne politike. Problema je mnogo, nabrojao sam neke, ponovo ću proći kroz one glavne. Dakle, nije izrađena što sam rekao već, nije usvojena Strategija održivog razvoja Hrvatske, a onda između 2009. i 2019. nije implementirana. Druga stvar, Strategija energetskog razvoja nije usklađena s ciljevima iz zelenog novog plana. Treća stvar koja je najizglednija i koja će najviše boliti sve naše građane je to što Hrvatska nije poštovala niti jedan rok iz europskih otpadnih direktiva vezno uz implementaciju nužnih mjera cjelovitog gospodarenja otpadom. Tako u većini gradova i općina se manje-više neograđen otpad odlaže na više ili manje uređene deponije, to je uređeno ali tu nema nikakva bitnija primarna selekcija korisnih vrsta otpada. Ne postoji čak ni postrojenje za termičku obradu opasnog otpora, a sagrađena su 2 centra za gospodarenje otpadom temeljena na zapravo zastarjeloj mehaničko-biološkoj obradi otpada tzv. NBO. U sustavu gospodarenja s posebnim kategorijama otpada ne postoje tržišni principi, dakle nisu ispunjene ni sljedeće obveze iz europskih otpadnih direktiva. Dakle, bili smo dužni do 2020. postupno smanjivati udio biorazgradivog otpada najviše do razine 35% masenog udjela u odnosu na '97., to nismo izvršili. Prvi rok koji smo kao zemlja lovili u području gospodarenja otpadom bio je kraj 2013. do kad smo za 25% morali smanjiti količinu bio otpada, ni to nismo izvršili. Drugi rok je bila 2016. kada smo za 50% trebali smanjiti količinu bio otpada, ni to nismo izvršili. I nismo također ni izvršili i obvezu po kojoj smo do 2015. morali osigurati primarnu selekciju cijelog niza korisnih vrsta otpada. Nažalost, ovo će sve naše građane koštati novca, koštat će penala, koštat će kazni i to je nešto što zapravo pokazuje da osim što Hrvatska nema strategiju cirkularne ekonomije zapravo u sustavu gospodarenja otpadom pokazuje potpunu potkapacitiranost. Dugo se taj problem prebacivao sa razine ministarstva na razinu općina i gradova, pa onda sa razine općina ni gradova na razinu države. To jednostavno tako ne ide. Potrebno je zatvoriti i sanirati odlagališta, pogledajte samo primjer Zagreba, taj Jakuševac smrti svaki dan, bio otpad se povećava nema adekvatne kompostane, ne radi se na izgradnji sortirnice u gradu Zagrebu iako su predizborne najave aktualne gradske vlasti u gradu Zagrebu bile da će zatvoriti odlagalište otpada u Jakuševcu. Odmah su promijenili svoje mišljenje praktički dolaskom na vlast i produžili su dozvolu za rad Jakuševca do kraja 2024. i to zapravo pokazuje njihovu potpunu bezidejnost, ali i nesposobnost da riješe probleme gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu. No situacija nije bolja ni u drugim dijelovima naše zemlje, to najbolje govore neki podaci, primjerice udio kružne upotrebe materijala u Hrvatskoj iznosi 4,4% dok je prosjek zemalja čak tri put već, blizu 12%. Hrvatska zauzima osmo mjesto od dna po pitanju eko inovacije, Hrvatska ostvaruje najniže rezultate od prosjeka EU kad je u pitanju osmišljavanje proizvoda koje je lakše održavati i popravljati. Produktivnost u svim sektorima bio ekonomije u Hrvatskoj iznosi samo 38% europskog prosjeka, dakle to je alarmantno, dakle to nije 70%, to nije 60% to je 38% dakle to je trećina europskog prosjeka. Nažalost ono što je još slučaj u Hrvatskoj da se sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koja bi trebala biti zapravo glavni financijski instrument politike zaštite okoliša u Hrvatskoj ne troše namjenski, ona se troše nenamjenski, često netransparentno i suprotno odredbama Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ministarstvo nažalost više vodi računa o realizaciji energetskih i drugih projekata štetnih za okoliš nego o zaštiti okoliša i prirode, ne postoje ni javne kampanje usmjeravanje prema osvještavanju stanovništva, potiču se i okolišno i klimatski neodrživi energetski i gospodarski projekti, a postojeći skromni industrijski potencijali nisu usmjeravani prema implementaciji efikasnijih zelenih proizvodnih procesa, da ne kažem da ne postoji ni simulacijsko investicijska mapa utemeljena na mrežnoj analizi prostornog kapaciteta te platformi zelenog razvoja te također prisutno i kontinuirano zaostajanje što je zapravo žalosno za implementacijom IT rješenja kojima bi se istovremeno maksimizirala efikasnost društveno gospodarskih sustava uz minimizaciju štetnog utjecaja na okoliš. Sve u svemu kad je otpad i kad je okoliš u pitanju Hrvatska je nažalost ne stoji sjajno. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kao treći govorit će poštovani kolega Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina. Izvolite. Poštovani predsjedniče HS-a, poštovani tajnice sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. U kontekstu Izvješća o stanju okoliša u RH za razdoblje od 2017.-2020.g. govorit ću o gospodarenju otpadom, ilegalnim odlagalištima, otpad na područjima naseljenim Romima. Odmah želim naglasiti da je ovaj problem prepoznat i u kontekstu operativnog programa Vlade RH za romsku nacionalnu manjinu koja je u verziji od 2017.g., a posebno u onoj aktualnoj iz 2021. poseban poseban naglasak stavio na ilegalan odlagališta otpada, njihovu sanaciju te preventivne i edukacijske aktivnosti. Razlozi tome bili su višestruki, ali ono što su izabrani predstavnici romske nacionalne manjine u tom razdoblju primijetili te tražili, bila je pojava bolesti i zdravstvenih problema stanovnika, posebno djece u romskim naseljima. Imajući to u vidu problem je u dijalogu za predstavnicima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja odnosno Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkoviti i Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma odmah uvršten u operativni program za romsku nacionalu manjinu, a zahvaljujući podršci ministarstva u prošloj i tekućoj godini konačno vidimo rezultate u vidu uklanjanja odlagališta otpada iz neposredne blizine romskih naselja te prenamjene i nadzor tog prostora za društvene i kulturne aktivnosti. Ovo je problem koji je posebno vidljiv u velikim romskim naseljima kao što je Pribislavec romsko naselje u Međimurskoj županiji pa smo često u medijima mogli vidjeti da su mještani samoinicijativno palili nagomilani otpad i time ugrožavali i svoje zdravlje i javni red i mir. U prethodnom razdoblju uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i uz podršku tadašnjeg ministra Ćorića i uz nastavku te dobre suradnje sa aktualnim ministrom Filipovićem uklonjen je niz ilegalnih odlagališta i taj proces se još uvek provodi. Samo u Pribislavcu država je osigurala blizu tri milijuna kuna za uklanjanje otpada, a iz tih sredstava kupljeno je dvadesetak nadzornih kamera kao preventivna mjera za koju ćemo vidjeti koliko će biti uspješno i učinkovitost. U prethodnim godinama slične iznose u ukupnom iznosu od 15 milijuna kuna dobili su sljedeće jedinice lokalne samouprave u gradovima Kutini, Sisku i Popovači, te općinama Petrijanec, Cestica, Pribislavec, Nedelišće i Orehovica dok u tekućoj godini očekujemo da se na poziv prijaviti grad Slavonski Brod, grad Nova Gradiška, grad Čakovec, općina Mala Subotica, općina Kotoriba i općina …/Govornik Ovo naglašavam imajući u vidu da sam na ovaj problem upozoravao i ranije, međutim jedinice lokalne samouprave nisu mogli i htjeli sufinancirati ovakve projekte sve dok država nije osigurala sto postotno način financiranja. Nakon toga nismo čuli isto tako da su jedinice zahvalili ili pripisali ikakve zasluge Vladi ili Operativnom programu za romsku nacionalnu manjinu čime se na žalost još jednom potvrdilo da vlada opći stav kako su lokalni problemi u koji su uključeni pripadnici romske nacionalne manjine problem središnje države ili EU. Iako uzroke ovog problema pronalazimo i u činjenici da stanovništvo romskih naselja nije dovoljno obrazovano, da neki namjerno, a većina zbog siromaštva ne plaća komunalne usluge ili da se dio romske populacije bavi skupljanjem i prodajom sirovine koje pronalaze u otpad ne treba podcijeniti ni činjenicu da nedostatak dijaloga i sustavno ignoriranje ostalih potrebe naselja posljedično dovode do ovakvih slobodno mogu reći kriznih uvjeta u naseljima. Nakon ovakve izdašne pomoći fonda očekujem da će se dugoročno rješenje za gospodarenje otpadom pronaći upravo na razini jedinice lokalne samouprave i u dijalogu sa romskim predstavnicima, jer iz ovog i sličnih programa postoje i dodatne mogućnost i dodatnog opremanje komunalne infrastrukture kako bi se problemi sa kojima se sad suočavamo prevenirali. Svaka sredina je specifična i postoje različiti modeli, ali ono što je najbitnije jeste da se oni prilagode potrebama, ali i mogućnostima stanovništva što uz predložene strože kontrole, veći angažman komunalnih redara, ali i predstavnika Roma mora dovesti do bolje regulacije i sprječavanje ponovnog nekontroliranog stvaranja ilegalnih odlagališta otpada koji ugrožavaju zdravlje ali i ugled Republike Hrvatske. Država osigurava sredstva i za taj popratni dio procesa, ukoliko ga jedinice lokalne samouprave predvide projektima ali smatra da je upravo to ključno da bi izbjegli ponavljanje ovakvih situacija. Ono što je sasvim sigurno jeste da je uklanjanje na ovaj način višestruko skuplje, nego da se odvoz komunalnog otpada događa na redoviti način. Plaćanje i prikupljanje komunalnog otpada nije isključivi problem romske zajednice. Takav problem vidimo čak i u Zagrebu, ali nitko još uvijek zbog toga nije prestao odvoziti otpad dok u romskim naseljima cijelo naselje postaje žrtva onih koji račune ne plaćaju ili se najčešće onda obustavlja prikupljanje otpada u cijelom naselju, dakle i za one koji plaćaju. Ja ću bit prvi protiv nastavka provedbe ovog programa kad se uklone odlagališta otpada koji su u razdoblju od 2016. do danas bili najkritičniji, a to je poruka i mojim Romima i jedinicama lokalne samouprave da moraju pronaći održivo rješenje jer se ovdje radi o gašenju požara što ne može biti stalna praksa. O načinu rješavanja tog pitanja u svakom naselju ne može brinuti Vlada i Sabor, to mora biti dijalog lokalnih razina, a vjerujem da će se potrebna sredstva naći da se ovaj problem riješi. Ona su oduvijek postojala i zašto i zašto do sada nije bilo inicijativa ne znam. Medijskih napisa je bilo nebrojano u lokalnim medijima, ali do mene nikad nije došla informacija treba na to i to i to košta toliko i toliko. Kada je država uskočila i ponudila kompletna sredstva da se ovaj problem riješi jedinice su reagirali, ali ponavljam ne smijemo dopustiti da se problem ponovi za nekoliko godina, te i ovim putem pozivam da se već sad preventivno djeluje u jedinicama lokalne samouprave u kojima su sanacije dovršene ili su u tijeku. U tom kontekstu sam zamolio i Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne skrbi da se uključi u ovaj proces, te sam im dostavio popis kritičnih lokacija.

kao preduvjet za daljnje uključivanje i provedbu svih strateških dokumenata za Rome. Dio provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma na način da se ne inzistira i fokusira samo na tzv. soft projekt koji se svode na to da se pripadnike romske zajednice upućuje što bi i kako trebali biti bez stvarne podrške da se stanje na terenu na opipljivi način ne mijenja. Smatram da je ovaj projekt fonda snažna poruka u tom smjeru, ali i privremena mjera i poticaj zajednici i sredinama u kojima žive, da u ovom trenutku kada su im na raspolaganju izdašna sredstva pronađu način da unaprijeđeno stanje i zadrže. Još jednom želim se zahvaliti svima koji u ovom procesu sudjeluju i nadam se da ćemo svi skupa trajno riješiti još jedan važan problem za romsku nacionalnu manjinu. Hvala. Hvala kolega Kajtazi. Sada će se obratiti kolega Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Bileka. Izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege, prije svega pohvala na izradi jednog ovakvog sveobuhvatnog Izvještaja o stanju zaštite okoliša koji na pregledan način daje podatke za sve segmente ne samo tekstualno već i slikovito što omogućava lakše shvaćanje i iščitavanje tih podataka. Vrijednost ovog izvješća je što ono daje i odgovarajuće preporuke kako bi se okolišno zdravstveni rizici onečišćenja i opterećenja okolišem riješili na način da se postignu zadane vrijednosti i propisani ciljevi. Što se tiče zaštite zraka sigurno je pozitivna činjenica da gotovo sve emisije onečišćivajućih tvari u zraku pokazuju trend smanjenja. Posebno ističem podatak kako za postojanje organskog onečišćenja ispunjeni su ciljevi prema preuzetim međunarodnim protokolima. Zašto je smanjenje onečišćenja zraka jako važno? Prije svega jer je onečišćenje zraka najveći uzrok bolesti i preranih smrti te čini najveći okolišno zdravstveni rizik u EU, a procijenjeno je kako je u RH 2018. godine bilo oko 3,5 tisuće preranih smrti zbog izloženosti finim česticama manjim od 2,5 mikrometra. U tom smislu posebno ističem preporuku vezanu za razvoj alata za procjenu utjecaja na okoliš na zdravlje kako bi se prevenirala i smanjila smrtnost te se nadam da će ministarstvo pokrenuti što prije moguće je potrebne aktivnosti na realizaciji ovog alata. Od opterećenja okoliša bukom i otpadom možemo biti samo djelomično zadovoljni. Opterećenje bukom nije problematično i RH se nalazi među rijetkim zemljama u kojima je izloženo stanovništvo prekomjernoj buci u stalnom padu. Nažalost ne možemo biti zadovoljni sa gospodarenjem otpadom budući da je vidljivo kako Hrvatska ne postiže osnovne ciljeve vezane uz odvojeno prikupljanje otpada, reciklažu i smanjenje odlaganja otpada. Ovdje treba također istaknuti činjenicu kako gospodarenje komunalnim otpadom u nadležnosti je gradova i općina te i one jednim dijelom snose odgovornost za postojeće stanje. Posebna odgovornost leži na velikim gradovima, a nažalost i naš glavni grad moj Zagreb prednjači po nečinjenju. Koliko imam informacije Grad Zagreb je odustao od izgradnje centra za gospodarenje otpadom, nije aplicirao na europska sredstva za izgradnju sortirnice i biokompostane. Ne samo da se na taj način dovodi održivost gospodarenja u Zagrebu već je i cijela država postala talac gospodarenja otpadom u Zagrebu jer Grad Zagreb čini 25% otpada RH i bez njega RH sigurno ne može ispuniti zadane ciljeve. Nadamo se kako će ministarstvo uskoro donijeti Plan gospodarenja otpadom RH koji će za razliku od dosadašnjih planova biti operativniji i konkretniji, a HSLS će u tom smislu dati i odgovarajuće prijedloge. Važan segment ovog izvještaja odnosi se na kopnene vode. Posebno je zanimljivo za primijetiti kako indeks zahvaćanja voda za stanovništvo i gospodarstvo u zadnjih 10 godina pada i to za cca 100 miliona kubika godišnje, taj trend prati i trend obnavljanja količine podzemnih voda. Iako je Hrvatska bogata zalihama podzemnih voda one nisu neiscrpne i ovise o hidrogeološkim prilikama. Stoga pozdravljamo donošenje novog Zakona o vodi za ljudsku potrošnju pri čemu smo zasigurno dobili bolji način upravljanja i smanjivanja rizika zdravstvene ispravnosti vode za piće. Kao što je poznato HSLS je bio nosilac inicijative da se upravo na vodu proglasi jednim od osnovnih ljudskih prava pri čemu smatram kako bi dodatno zaštiti ovaj neprocjenjivi prirodni resurs, omogućili i racionalnije upravljanje sustavima vodoopskrbe te osigurali dostupnost vode za ljudsku potrošnju svima. U tom smislu podržavanje nastojanja i mjere Vlade zbog kojih nije došlo do bitnijih poskupljenja vodnih usluga, saniranje vodovodnih mreža, sprječavanje nelegalnih priključaka i sprječavanje onečišćenja su glavni izazovi pred nama što će zahtjeva i značajne financijska ulaganja koji se djelom ostvaruju kroz realizaciju projekta aglomeracije. U pogledu morskog okoliša prema izvješću možemo biti zadovoljni s kvalitetom mora, prijelaznih voda te općenito regulacijom i nadzorom pomorskog prometa u cilju sprječavanja incidenta na moru. Ono čime nismo zadovoljni, a to je konstatirano i u samom izvješću kako postoje parametri i ocjene kakvoće morskog okoliša nije bilo moguće utvrditi, a samim time nije bilo moguće dati ni adekvatnu ocjenu stanja morskog okoliša. Prema informacijama koje imamo u suradnji sa znanstveno stručnim institucijama problem se nastoji riješiti kroz pojačani program praćenja stanja te se nadam kako ćemo u narednom izvještaju imati kompletnu sliku kakvoće morskog okoliša, staništa i vrste našeg dijela Jadrana. Isto tako moram izrazit zabrinutost vezano uz održiv ribolov, posebno u dijelu kočarskog ribolova. Podržavam sva nastojanja i mjere kojima će se produžit i povećat životni ciklus pojedinih ribljih vrsta kojima zbog prekomjernog izlova prijeti značajna fizička devastacija. Posebno podržavam mjere proglašenja područja ograničenog ribolova kao što je svojedobno učinjeno za područje Jabučke kotline što je rezultiralo pozitivnim trendovima. Nadalje, važno mi se čini istaknuti i poglavlje vezano uz klimatske promjene. Sami ekonomski učinci klimatskih promjena na gospodarstvo, prirodu i okoliš su dostatni kako bi ozbiljno shvatili ovaj problem i poduzeli sve kako bi se klimatske promjene spriječile odnosno ublažile. Prosječni godišnji gubitak BDP-a u RH od 0,25% je značajni iznos iako se ne nalazimo u rizičnoj grupi zemalja ugroženih klimatskim promjenama što se nažalost može promijenit samo jednim događajem kao npr. drastičnim i elementarnim nepogodama požarima ili Nas u Hrvatskoj posebno brinu ovi utjecaji na turizam i poljoprivrednu te bioraznolikost. Zbog toga podržavamo napore da se u okviru niskougljične strategije razvoja RH osigura tzv. klimatsko financiranje kako bi RH do 2050. godine bila klimatski neutralna. U tom smislu potrebno je uložiti dodatne napore kako bi si povećali ne energetsku učinkovitost budući nismo zadovoljili cilj za 2020. Vezano uz stanje tla i zemljišta vidljivo je kako ne postoji zadovoljavajući opseg monitoringa zbog čega i danas imamo donekle manjak podataka o kvaliteti tla po pojedinim dijelovima RH. Ono što smatramo negativnim je i prenamjena šumskih i poluprirodnih površina te poljoprivrednih površina u umjetne površine tj. gradilišta i industrijske zone. Neminovno je da u nekim slučajevima mora doći do takvih prenamjena ali one moraju biti ograničeni i popraćeni kompenzacijskim mjerama. Budući da ne raspolažemo s ovim podacima nadam se da kako u međuvremenu stanje se promijenilo, te da je antropologeni utjecaj na tlo, kako se u međuvreme…, na tlo i zemljišta svedena u prihvatljive okvire. Također potrebno je ubrzati i uklanjanje minskog onečišćenja kako bi se dio šumskih i poljoprivrednih onečišćenja priveo svrsi. Posebno pohvaljujemo ulaganje nacionalnog sredstva u urbanu zelenu infrastrukturu pri čemu se sufinanciranjem mogu ozeleniti slobodne površine urbanih sredina čime se s jedne strane postiže efekt prilagodbe klimatskim promjenama, a s druge strane se doprinosi padu CO2 emisije kroz sadnju drveća i biljaka. Tome bi doprinjelo i značajno zaživljavanje ekološke poljoprivrede. Na kraju bi se kratko osvrnuo na dio izvješća koji govori o zdravstvenoj ispravnosti hrane i vode za piće. radi se o pitanju bitnom za javnozdravstvenog aspekta, kako je i u samom izvještaju navedeno, postoje neki parametri čije koncentracije narušavaju zdravstvenu ispravnost vode za piće. Tu posebno prednjače lokalni vodovodi koji predstavljaju najveći rizik po zdravstvenu ispravnost vode za potrošnju. Potrebno je uložiti dodatne napore i mjere praćenja kako bi se spriječila moguća zdravstvena ugroza, a nadam se kao evo, to potpuniti implementacijom Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, te mjere u potpunosti implementirati. Također u samom izvještaju je konstatirano kako zdravstvena ispravnost hrane varira iz godine u godinu zbog izostanaka podataka od strane Županijskih zavoda za javno zdravstvo. Stoga smatram kako je nužno od strane nadležnog ministarstva pojačati kontrolu i mjere praćenja zdravstvene ispravnosti hrane. Na kraju, HSLS će podržati ovo izvješće koje je napravljeno stručno i kvalitetno, te se nadam kako će Vlada odnosno sva nadležna i resorna ministarstva poduzeti sve mjere i usvojiti dane preporuke za smanjenje zdravstveno ekoloških rizika po ljude odnosno okoliš, a koje su propisane ovim izvještajem, hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika SDP-a govorit će poštovan zastupnica Mirela Ahmetović, izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS, poštovane kolegice i kolege. Prvo ću se osvrnuti na ono što je već postalo redovita pojava u ovoj sabornici, a to je da dobivamo dokumente sa izuzetnim odmakom vremenskog roka na koje se one trebaju odnositi i danas imamo pred sobom Izvješće o stanju u okolišu koje kasni otprilike 3.g., dakle mi govorimo o izvještajnom razdoblju do 2020.g., uključujući i '20.g., a ovaj saziv sabora, ovaj mandat Vlade, pa i postave u ministarstvu, barem ako govorimo o nositeljima koji su se promijenili nekoliko puta dakle sežu od 6 mjeseca, 7 mjeseca 2020.g., a danas smo 3 mjesec 2023. dakle gotovo 3.g. zakašnjenja, debele smo u polovici razdoblja već za drugo izvješće, već su se brojne stvari koje će biti, koje jesu dijelom ovog izvješća na terenu promijenile i vjerujem da ćemo govoriti o nešto drugačijem izvješću barem kad govorimo o konkretnim brojkama. Ono što jeste činjenica ovo je izvješće vrlo obimno 454 stranice ako se ne varam, ali u svakom slučaju preko 450 stranica i tu treba pohvaliti izrađivače jer je užasan napor uložen da bi se ono ispisalo, treba dokument i ispisati, međutim to ne mora značiti da je dokument kvalitetan odnosno da je praćenje stanja okoliša kvalitetno i to se govori čak i u konkretnom izvješću, dakle izrađivač sam priznaje da praćenje stanja okoliša nije kvalitetno kako bi trebalo biti dakle ne poštuje sve one uvjete koji se trebaju poštovati, pa niti europske direktive, a o tome ću nešto kasnije. S obzirom na obimnost izvješća koncentrirat ću se na morski okoliš na području zaštite kojeg loše stojimo, čak i prema ovom izvješću loše stojimo, a ja ću reći, evo dovoljno mi je pročitati samo u sažetku o poglavlju koji tretira morski okoliš gdje sam izrađivač kaže sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora odnosno monitoring koji se počeo provoditi 2016.g. još uvijek se ne provodi u punom opsegu, stoga ni u ovom izvještajnom razdoblju nisu prikupljeni svi podaci potrebni za kvalitetniju ocjenu stanja. I upravo zbog toga što sam se odlučila koncentrirati na morski okoliš je i bila, bio razlog odnosno bila moja replika oko plinske platforme Ivana D. Naime radi se o platformi koja je potonula u prosincu 2020.g., pa se kalkuliralo da je potonula zato što su je oštetili valovi odnosno olujni vjetar, međutim kako je vrijeme protjecalo došli smo do pravog razloga njena potonuća, a to su loša izvedba zavarenih spojeva, izvedba platforme koja nije bila u potpunosti u skladu sa originalnim dizajnom i umor materijala, dakle tako poznata priča u Hrvatskoj, pa i meni u Omišlja, ne priča nego pravilo. Da se sad ne osvrćem na primjer u Omišlju jer o tome sam nebrojeno puta govorila, dakle potpisnik dokumenta i nadzora izdavanja uporabne dozvole projekta i objekta koji utječe na okoliš, u ovom slučaju na morski okoliš, je neki dokument potpisao, neki izrađivač je potpisao i Studiju utjecaja na okoliš za neke projekte koja je tada trebala biti izrađena, neko je potpisao i rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš, netko je nadzirao gradnju, netko je nadzirao da li se gradnja vrši u skladu sa Studijom utjecaja na okoliš i planiranim projektom. Međutim događaju se i događat će se i ovakvi slučajevi i ono što je naša odnosno što je nadležnost ministarstva je da prati kako, što se zbiva i radi li se pravovremeno i ispravno na sanaciji ovakvih slučajeva. Veliki dio izvješća odnosi se na praćenje stanja okoliša i način, načinu dakle na koji se to radi i zbog toga sam i postavila pitanje o IVANI D i što se čini na polju sanacije tog područja. Pa mi je državni tajnik dao informaciju da je u postupku procjena ocjene odnosno ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Naime, taj zahtjev je predan ministarstvu koji je o tome dalo informaciju prije 6 mjeseci, dakle u rujnu 2022. godine, elaborat zaštite okoliša za ovaj zahvat sanacije izrađen je u srpnju 2022. godine, a u njemu je obvezan dio sadržaja koji se zove varijantna rješenja. I znate šta vidite kad pogledate stranicu 30 pod naslovom varijantna rješenja, vidite rečenicu nisu razmatrana varijantna rješenja zahvata. Dakle, imate poglavlje varijantna rješenja ali nisu razmatrana varijanta rješenja zahvata. A znate zašto? Postoji dvojba u javnosti da li se ta platforma odnosno ostaci te platforme trebaju ostaviti na dnu mora kao greben pa će se prema Ruđeru Boškoviću čak i povećati i poboljšati bioraznolikost tog dijela Jadrana ili se treba prema nekim stručnjacima u potpunosti ukloniti taj ostatak platforme, sanirati pomorsko dno odnosno morsko dno i vratiti u prvobitno stanje. Članak Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš propisao je da ministarstvo donosi uputu u kojoj su varijantna rješenja koja izrađivač studije utjecaja na okoliš mora razmotriti i mora obraditi, pa se ja nadam da će ovaj isti izrađivač elaborata kad bude radio studiju utjecaja na okoliš ta varijantna rješenja prikazati i obrazložiti zbog čega se odabralo baš ovo rješenje koje je trenutno aktualno. I to ne govorim bez veze da se nadam da će se varijantna rješenja jer se moraju po zakonu i uredu obraditi zato što iz prve ruke znam da izrađivači studije i utjecaja na okoliš ne razmatraju varijantna rješenja, da se temeljem takvih studija utjecaja na okoliš izdaju rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš, da se takvi zahvati na okoliš u okolišu izvode pa se čak tijekom izvedbe takvih zahvata u okolišu mijenja izvedba predviđena, predviđena studijom utjecaja na okoliš. Da li vidite koliko opetovanih prekršaja odnosno kršenja zakonskih propisa studije utjecaja na okoliš, rješenja o utjecaju zahvata na okoliš se čini pod blagoslovom Ministarstva gospodarstva i tzv. održivog razvoja? E zato to govorim. Koliko je važno da morski okoliš pratimo i planiramo i čuvamo govori i činjenica da je Europska komisija naložila izraditi planove morskog područja, govorimo o prostornim planovima i to još 2014. direktivom koju naravno RH nije ispoštovala. Dakle, članice EU morale su izraditi prostorne planove morskog područja najkasnije do 31.3.2021., hvala Bogu mi kasnimo već danas pune 2 godine. Ne samo to, nego je Europska komisija što se tiče stanja morskog okoliša u RH odlučila pokrenuti i proceduru prema RH pa imate najnoviju informaciju od 15.2.'23. godine gdje je Europska komisija odlučila pokrenuti proceduru zbog nepridržavanja direktiva vezanih uz zaštitu morskog okoliša između ostaloga prema RH. Žao mi je što to ovo izvješće ne navodi jer to pokazuje koliko loše skrbimo o morskom okolišu. Čak i da ne pobrajam sva stvarna stanja o kojima imam i iskustvo i dokumentaciju iz prve ruke. Članice su trebale revidirati i ažurirati svoje monitoring programe, monitoring programe koji je veliki dio ovog izvješća i to do 15.10.2020. što obuhvaća ovo izvještajno razdoblje i programe mjera do 31.3.2022. godine, a sad imaju 2 mjeseca za ispravak tih nedostataka. Pa evo mene zanima hoće li se i kada ispraviti ti nedostaci što se tiče čuvanja morskog okoliša i kada ćemo se početi pridržavati zakonskih odredbi kada govorimo o raznim ocjenama utjecaja na okoliš i rješenja koja se izdaju o prihvatljivosti zahvata na okoliš posebno kad govorimo o morskom području. Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a govorit će poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege, pred nama je evo već smo nekako dobro zakoračili u 2023. godinu Izvješće o stanju okoliša u RH za period od 2017. do 2020. uključujući i 2020. i ne mogu se oteti dojmu i moram naglasiti dvije stvari. Prva stvar, znate kad ste nekad radili takva izvješća ili sudjelovali u izradi takvih izvješća napravit to izvješće nije baš tako jako jednostavno odnosno traži dosta veliki angažman i trud ako hoćete da bude kvalitetno i ako hoćete da baratate s podacima stoga je zaista tu jedan veliki i napor i ministarstva da se napravi, da se kvalitetno daju podaci i to treba reći. Da je to jedno izvješće koje je napravljeno na tradiciji izvješća kako trebaju biti, da unutra baratamo podacima koje trebamo imati i da su kvalitetni. Jednako tako uvijek je najzanimljiviji dio izvješća osim i ne trebamo si utvarati. Svatko od nas misli da treba obratiti pažnju ono što mu je najbliže po nekakvim preferencijama i po svemu ostalom. Bit će vrlo zanimljivo ovo izvješće uključuje i 2020., ali bit će vrlo zanimljivo gledati ono izvješće koje će biti za sljedeći period jer stvari koje su se promijenile u Europi prvenstveno ću govoriti o Europi zbog rata u Ukrajini. Dakle, rat u Ukrajini je promijenio niz stvari. Promijenio je niz stvari vezano koji će sigurno imati i veze i uz klimatske promjene i sve ostalo. Ja ću se ovdje referirati na one stvari za koje nekako uvijek prvo pogledam temu prometa i temu onečišćenja zraka od prometa i sve što je vezano uz zrak pogledam uvijek klimatske promjene, pogledam i otpad. Dakle, to su nekakve teme koje prvo gledam i iskoristit ću ovu raspravu u ime kluba, a onda i u pojedinačnoj da se referiram na to. U pojedinačnoj ću probati onaj dio koji je vezan uz prostorno planiranje i što znače uopće zelene politike u prostornom planiranju jer su neke zemlje otišle već daleko, već daleko, jer zelene politike u prostornom planiranju ne znače samo parkove i zelene površine. Ne znači da netko nešto farba zelenom, a uvijek volim i nekako i olakšati ovu raspravu da ne bude strogo. Znate u jednom času je netko shvatio da su zelene politike takve, pa smo onda dalekovode farbali, odnosno HEP je dalekovode farbao zeleno ili recimo imala sam priliku vidjeti u Maroku kad oni naprave umjetnu palmu, da kroz umjetnu palmu onda iz umjetne palme skrivaju neki stup, pa im je onda to recimo taj doprinos. To nije to. Ali hoću navesti nekoliko stvari. Ovo izvješće je izviješće koje kad govorimo o stanju okoliša onda to onako kažemo o.k. To je jedna tema, ali ovo izvješće ima usku vezu sa razvojem i sa gospodarstvom i sa različitim projektima. Dakle, u Hrvatskoj od kad je Hrvatske države, od kad je bilo kakvih izborne kampanje i bilo kakvih opcija bez obzira da li su lijevo, desno, centralno ili bilo gdje drugdje uvijek postoji jedna stvar koja je ista i koju govorimo, a to a to je tema navodnjavanja. I moram to spomenuti, jer ću zaboraviti. Tema navodnjavanja. Onda uzmete ovo izvješće i onda ovo izvješće kaže za stanje okoliša, dakle tlo koje trpi navodnjavanje samo 7% je iskorišteno navodnjavanje u hektarima kaže da je 484 tisuće 026 hektara pogodno za navodnjavanje, a mi pod navodnjavanjima imamo 30000 hektara. To ovo izvješće kaže. To znači kad netko radi neke druge gospodarske programe, gospodarske programe vezano uz poljoprivredu, razvoj gospodarstva bilo bi jako dobro da čita i elemente koji su u ovom izvješću, jer ovo izvješće barata stvarnim podaci Ma. I sigurna sam, uopće nemam nikakve dileme ovo će biti interesantna godina i još će biti interesantnija sljedeća. Sigurno će biti u programima političkih stranaka navodnjavanje i svi će reći da trebamo navodnjavati, a onda ćemo kroz neko izvješće za par godina opet vidjeti kakvo je stvarno stanje. Nešto što želim naglasiti je tema zaštite zraka kao što sam već rekla i korištenje fosilnih goriva. Razvoj integriranog prometa, dakle i ovdje se u ovom izvješću govori o tome da previše koristimo fosilna goriva, da treba koristiti nekakve druge stvari. Pogledajte sad natpise u novinama i što se dešava na razini EU gdje Njemačka i dalje traži, dakle da ostaje korištenje fosilnih goriva, iako je bilo pojedini gradovi su donijeli odluke da do određene, da je određena godina do kad više automobili na fosilna goriva ne mogu uopće prometati tim gradovima. Znate što je napravio rat u Ukrajini? Napravio je da se krenulo malo drugačije promišljati. Dakle i o tome treba voditi kad govorim računa o okolišu. Kad govorimo o klimatskim promjenama nedavno je, ja volim gledati ako imam prilike pogledat onaj kviz koji je popodne Potjeru. I bilo je pitanje koliko je povećana stupnjeva od zadnje industrijske revolucije, koliko je povećano stupnjeva. I tad je tamo odgovor bio 1,1 stupanj što je i u ovom izvješću. Ali dakle klima nam se promijenila, utjecaj klime na život ljudi. Što to znači za uopće bit će emigracija ljudi koji neće moći živjeti u pojedinim prostorima zbog klime koja se promijenila. Budući da izvješće stvarno ima taj respektabilni broj stranica i mora ga se pohvaliti on je napravljen na način na koji se ta izvješća rade. Ja isto nastojim što više tema dotaknuti, ali neću moći sve teme dotaknuti, ali temu koju želim posebno dotaknuti je tema problema otpada. Dakle, izvješće jasno kaže da se od 2016. do 2020. godine ono što svi znamo da se količine otpada ne smanjuju. Izvješće između ostalog kaže da se 60% otpada rješava u Republici Hrvatskoj, dakle nastavak otpada se obrađuje u Republici Hrvatskoj. Kolegice i kolege, izvješće kaže da 40% otpada kojeg mi radimo vi, ja, bilo koji drugi u ostalim procesima se ne obrađuje u Republici Hrvatskoj već ga izvozimo. Bilo bi zgodno imati podatak da vidimo koliko je to novaca koji se plaća jer se taj otpad rješava, dakle izvozi se i prerađuje se negdje drugdje. Koliko je to novaca to u ovom izvješću nema, ali u nekom drugom, za razvoj gospodarstva bi bilo dobro znati koliko je to novaca i što ćemo tu promijeniti. Naravno da nešto što ja uvijek pogledam temu građevinskog otpada. Zašto? Zato što ja imam zaista i to mislim u građevinskom otpadu se krije mogućnost zaista upotreba novih tehnologija. Dakle, da budem potpuno jasna. U jednom trenutku kad vi jako gradite, onda ste imali potrebe betonare, betonara ima i dan danas, te betonare bez velikih ulaganja se mogu pretvoriti u postrojenja koja recikliraju građevinski otpad. I sada vam već ovo izvješće kaže sljedeće da smo imali target da 70% građevinskog otpada se mora oporabiti i da je do do 2019. da budem potpuno ispravna se taj postotak je bio na nekakvih 67, 68% i budući da obuhvaća 2020., a 2020. je bila godina kad je potres bio samo u gradu Zagrebu jel je 22. ožujka potres bio u gradu Zagrebu, sad će biti tri godine, još se nije desio ovaj potres na području Banije i Banovine, već tad se pokazalo da je oporaba građevinskog otpada koji je nastao pala. Dakle, umjesto da mi tu tu priču s potresom kažemo ok, imamo građevinskog otpada taj građevinski otpad ćemo oporabit, pretvorit ćemo ih u nove vrijednosti dobit će onaj zeleni štambilj jer su ekološki prihvatljivi već nam ovo izvješće pokazuje da tu nešto ne štima i da smo tu napravili već već je smanjenih tih 67, osam posto na 60% dakle oporaba već smo tu s tim otpadom radili nešto drugo. ovo izvješće samo da zaključim rečenicu, dakle ovo izvješće je izvješće koje govori o stanju okoliša u RH, ali ovo izvješće koje mora biti podloga za rađanje nekih drugih strategija, vezano uz gospodarstvo, vezano uz neke politike, vezeno uz to što ćemo se bavit, vezano i uz obrazovanje kako ćemo u budućnosti mlade ljude obrazovat …/Upadica Reiner: Hvala./… za neka druga zanimanja koja će biti za 20 ili 30 godina. Hvala. Prije nego što dam riječ dalje pozdravimo na galeriji studente i studentice Diplomatskog kluba Libertas Međunarodnog sveučilišta iz Zagreba. A sada će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Jure Brkan. Izvolite. **Brkan, Jure (HDZ)** Zahvaljujem se predsjedavajući. Poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. bi volio samo da se vratimo malo na temu, znači govorimo o prijedlogu Izvješća o stanju okoliša u RH za razdoblje od 2017.-2020.g. i govorimo o jednome dokumentu koji ima svoju veliku vrijednost u koju su uloženi silni sati rada i koji je nije obojan nikakvom političkom bojom. Znači to je dokument koji ima koji koji nam kaže kakvo je stanje u okolišu u RH bilo od '17.-'20. i on će vrijediti i u budućnosti i bit će kao jedan arhive koji će točno znat reći kakav je Hrvatska naš okoliš bio u tom periodu, isto kao što sada vrijedi ovaj za prošlo izvještajno razdoblje koje je bilo od 2012.-2016. svakom istraživaču studentu može jasno biti uzme taj dokument i pročita o čemu se tu radi. Znam da je tema okoliša bitna, znam da je aktualna i nekako čini mi se da ćemo sa raspravom o aktualnim temama o aktualnim sitnim mikrolokacijskim problemima na negde u Hrvatsku smetnuti u biti ovu glavnu temu ovo što je ovaj dokument nama sada pokazuje. Stoga bi u ja u ime kluba HDZ-a u biti izvukao sam neke po meni najvažnije stvari na koje ovaj dokument ukazuje i volio bi da to ponovim i svima vama i javnosti. Pa stoga Izvješće o stanju okoliša u RH za razdoblje 2017.-2020.g. obuhvaća pregled stanja sastavnica okoliša kao i najznačajnijih opterećenja na njih. Osim toga u izvješću se daju preporuke za očuvanje i poboljšanje stanja okoliša te osvrt na ostvarenje ciljeva i mjera propisanih aktima strateškog planiranja. Izvješće identificira stanje i trendove u okolišu, djelovanje i učinak ljudskih aktivnosti, njihove učinke na ljude i eko sustave. Izvješće se izrađuje za razdoblje od četri godine s ciljem cjelovitog uvida u stanje okoliša. Prethodno ovome prijedlogu izvješća HS je usvojio u listopadu 2019.g. Izvješće o stanju okoliša u RH za razdoblje 2012.-2016.g. I shvatljivo je normalno ako gledamo promatramo izvještajno razdoblje do konca 2020.g. da se ovolika količina podataka treba i okupit i prikupiti i analizirati i da ovo izvješće ne može doć već u 2021. na raspravu jel je cjelokupno i sveobuhvatno i obilno i stoga početkom 2023.g. ima smisla da ovakav dokument usvojimo koji će kasnije za u budućnosti vrijediti puno. Izvješće je strukturirano u pet cjelina, u prvoj cjelini stanje i izgled okoliša analizirani su zrak, klimatske promjene, kopnene vode, morski okoliš, tlo, tlo i zemljište, bioraznolikost, gospodarenje otpadom, okoliš i zdravlje. Za svaku od ovih sastavnica izvješće nam pokazuje koji je kontekst politike, kakvo je stanje, koji su ključni trendovi i izgledi, koja su ostvarenja i ciljevi mjera akata strateškog planiranja. I sada kada idemo po redu kako su nabrojane sastavnice znači prva za sastavnicu zrak u RH što je najbitnije u ključnim porukama se ističe da je RH u 2020.g. ispunjava obaveze smanjenje emisija za 2020.g. 2020.g. sukladno Geteborškom protokolu i Direktivi o smanjenju nacionalnih emisija uz sve ostale ključne poruke koje se utječu na zrak. Znači što se zraka tiče tu smo dobri, smanjene su emisije, pogotovo su drastično smanjene emisije u odnosu na referentnu 1990.g. E sad ključne poruke i sastavnice klimatskih promjena su da predstavljaju rastuću prijetnju u 21. stoljeću i predstavljaju izazov za cijelo čovječanstvo jer utječu na sve aspekte okoliša, na ekosustave i gospodarstvo te ugrožavaju održivi razvoj društva. Veličina i intenzitet budućih klimatskih promjena, a time i dugoročnih izazova prilagodbe ovisit će i o uspjehu globalnih napora za ublažavanje kako bi se povećanje globalne temperature zraka zadržao na znatno ispod 2 stupnja celzijusa u usporedbi sa predindustrijskim razinama i nastavilo sa naporima za ograničavanje povećanja na 1,5 stupanja Celzija kako je navedeno u Pariškom sporazumu. To je ono o čemu svi govorimo, al nekako mi iz ključnih poruka ovo mi je po meni najbitnija što sadrži u ovom izvješću. Iz ključnih poruka za sastavnice kopnene vode u RH kaže da RH ima znatne zalihe pitke vode, ukupna eksploatacija vode ispod je razine koja bi ugrozila dostupnost vode, za potrebe javne vodoopskrbe 86% vode vode zahvaća se iz podzemnih izvora i stoga je ključno očuvanje dobrog kemijskog i količinskog stanja podzemnih voda. Strateški cilj vodnog gospodarstva je smanjivanje gubitaka u vodoopskrbi na prihvatljivu razinu od 15 do 20% i to je ono u biti šta i, i trenutno znači i u ovome izvješću, a i u aktualnoj situaciji je da vodoopskrba ima svugdje u Hrvatskoj velike gubitke i da su potrebni znatna ulaganja u sami sistem vodoopskrbe kako bi se ti gubici smanjili. Što se tiče morskog okoliša, znači ključne poruke koje ovo izvješće daje da je očuvanje morskog okoliša uravnoteženi razvoj gospodarske djelatnosti, te praćenje pritisaka i provođenje preventivnih mjera predstavlja jedan od glavnih ciljeva i stratešku orijentaciju RH. U posljednjih 20-tak godina sve više raste pritisak na morski okoliš i onda se procjenjuje da će temperatura Jadranskog mora do 2070.g. porasti za 1,6 do 2,4 stupnja celzija, dok je procijenjeni porast kiselosti Jadranskog mora za 0,1 do 0,2 stupnja pH- vrijednosti. Zadnje procijene pokazuju da je i dalje većina iskorištavanih stokova ribe u Jadranskom moru prelovljena. Značajniji mehanizam za očuvanje povoljnog stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova, ali i za očuvanje ribljeg fonda u gospodarskom smislu su zaštićena područja koja u RH čine svega 12,6% površine mora. I navodi se i čuli smo i u izvješću predsjednice Odbora za okoliš i prirodu koliko je pozitivan efekt učinio zabrana izlovljavanja ribe u Jabučkoj kotlini. U jednome vrlo kratkom vremenskom periodu taj riblji fond se nenormalno povećao i stoga tu triba naći i u preporukama kako se kaže neki balans u iskorištavanju i zaštiti okoliša, a u svakom slučaju ova površina u 12,6% treba povećati. Što se tiče tla i zemljišta ključne poruke iz ovoga izvještaja su da je u RH u većoj ili manjoj mjeri prisutne sve prepoznate prijetnje prema tlu i degradacijski procesi i sad ih nabrajam, erozija, smanjenja organske tvari, onečišćenje, zaslanjivanje, zabijanje, trajno prekrivanje tla i zemljišta, gubitak bioraznolikosti, plavljenje i klizišta. Prisutan je snažan trend povećanja umjetnih površina odnosno trajno prekrivanje zemljišta iz šumskih i polu prirodnih u umjetne površine. Uspostava sustava motrenja stanja tla, kao i mjere za prilagodbu ključne su aktivnosti za koje se treba usmjeriti. U RH evidentirano je 16 tzv. crnih točaka, do kraja 2020.g. saniramo je njih 9, djelomično je sanirana 1, 2 su u pripremi sanacija, a 4 su nesanirane, znači generalno svi bi rekli tlo je u Hrvatskoj čisto, o tome, o tome smo jučer pričali, al opet kada pročitamo iz izvješća daleko smo od toga, međutim ono što izvješće ističe da nije ko…, nije konačno uništeno i da se može popraviti. Kod bioraznolikosti ključne poruke su da iako je uvriježen stav kako je RH isto priroda u dobrom stanju, podaci Izvješća RH o stanju očuvanosti vrsta i stanišnih tipova od interesa EU ukazuju da je njihovo stanje očuvanosti u RH nažalost nedovoljno poznato, a podatak od čak 47% stanišnih tipova u nepovoljnom stanju osobito zabrinjava. Stanje očuvanosti i trendovi populacija najmanje su poznati za ptice šumskih, poljoprivrednih i urbanih staništa i to za vrste koje su široko rasprostranjene i imaju velike populacije, a koje u većini zemalja EU imaju negativne trendove. Uključivanje pojmova zaštite prirode u sve aspekte društva kojim svjedočimo i na globalnom i na europskoj razini nije slučajno već je odgovor politike i društva na globalnu krizu, bioraznolikosti i klimatsku krizu. I sada to je ono upravo o čemu smo, o čemu smo govorili, što više parkova prirode, što više istraživačkog rada i kao što smo čuli od državnog tajnika u budućnosti će se još više dati pozornosti istraživanju i monitoringu svih biljnih vrsta, biljnih i ostalih vrsta koje spadaju pod bioraznolikost. U gospodarenju otpadom ključne poruke se da je red prvenstva u gospodarenju otpadom, daje se prioritet sprječavanju nastanka otpada nakon čega slijede pripreme za ponovnu uporabu i recikliranje, ostali postupci oporabe i na kraju kao najmanje poželjna opcija zbrinjavanja uključujući i odlaganje. RH je u razdoblju od 2017. do 2020.g. osigurala značajna financijska sredstva u iznosu oko 400 milijuna eura usmjerena na provedbu i izobrazbu informativne aktivnosti građana, nabavu i izgradnju infrastrukture za odvojeno sakupljanje i obradu komunalnog otpada, što je u promatranom razdoblju rezultiralo značajnim skokom u stopi recikliranja, te smanjenje količina odloženog biorazgradivog komunalnog otpada, no još uvijek u nedovoljnoj mjeri za dostizanje ciljeva propisanih Direktivom o otpadu i Direktivom o odlagalištima otpada. To smo čuli da se radi na tome da bude još bolje. U okolišu i zdravlju, ključne poruke su da je očekivani životni vijek u Hrvatskoj nažalost kraći za 3.g. dok su godine zdravog života u Hrvatskoj kraće za oko 7.g.. Od cijelog izvješća napominjem u 4. cjelini se daju zaključci i preporuke na opsežan, zanimljiv i razumljiv način i ja vjerujem da će …/Upadica Reiner: Hvala/…se one provesti i da će novo izvješće biti puno povoljnije za nas Zahvaljujem se. Evo sada ću govorit u ime našeg kluba, Kluba zeleno-lijevog bloka i želim reći da kao klub jednako tako želimo i pohvaliti rad svih stručnjaka koji su radili na ovom izvještaju i zbog sadržajnosti i detaljnosti koje će nam služiti u budućnosti kao podloga naravno za prijedloge ključnih politika kojima se može ispraviti sve one negativne pojave u okolišu koje su uočene, a posebno one koje utječu i na ispunjavanje ciljeva europskih direktiva zbog kojih ponekad dolazimo naravno i u situacije povrede prava, te i situaciju plaćanja penala. Želim reći da ono što još izvještaj pokazuje, možda nije bilo dovoljno naglašeno, ali da si to osvijestimo. Pokazuje i to da u onim područjima u kojima smo imali odlučne politike i mjere koje su se dosljedno provodile da u tim područjima postoji napredak, a da u onim područjima u kojima možda nismo imali dovoljno odlučne ili dovoljno financijski potkovane mjere da je napredak slabiji ili ga nema, ali što zapravo znači. To znači da se može. To znači da je potpuno moguće zaustaviti negativne trendove da je moguće zaustaviti negativne trendove oko gubljenja kvalitete tla, da je moguće obnoviti riblji fond, da je moguće poboljšati bioraznolikost, da je moguće bolje upravljanje i gospodarenje otpadom pa i smanjenje nastanka otpada. Dakle, sve je to moguće ako postoji odlučnost da se to napravi i naravno ako oslobodimo određene financijske kapacitete da te politike podržavaju. I to je ono što je pozitivno u ovom izvješću odnosno što može dati optimizam da se zakonodavnom djelatnošću, ali predanošću svih donositelja odluka i onoga koji sudjeluju na implementaciju politika drastično može promijeniti stanje. Jedan od odličnih globalnih primjera je pitanje ozonskog omotača i ozona. Dakle, koliko smo smanjili negativni utjecaj na ozonski omotač samo eliminacijom određenih štetnih spojeva u koje smo svakodnevno prije koristili, više ih ne koristimo, imamo zamjene i stvar je puno bolja. Dakle, to je jedna od bitnih stvari. Ono što izvješće također pokazuje i dobro je da pokazuje jesu i sve one negativnosti, a to je da smo planet zagrijali za već sada za više od 1 stupanj, da je prema klimatološkim pokazateljima 2019. godina bila najtoplija godina u RH u proteklih 60 godina i da je njezina srednja dnevna temperatura zraka bila za 1,6 stupnjeva viša od prosjeka između '81 i 2010. godine. Dakle, ne u predindustrijskom razdoblju nego sada između '81. i 2010. Dakle, među 10 najtoplijih godina je 7 iz posljednje dekade u RH. Izuzetno je važno da upravo Hrvatska i kroz svoju vanjsku politiku i kroz svoje prekogranične programe suradnje inzistira na ispunjenju klimatskih ciljeva jer je Hrvatska jedna od zemalja koja će u EU biti najviše pogođena klimatskim promjenama, a kao mediteranska zemlja nalazimo se u bazenu koji se zagrijava dakle više nego drugi dijelovi svijeta. Nadalje, želim istaknuti da u području kopnenih voda dakle imamo problem koji je istaknut, a to su gubici vode koje imamo kroz našu vodoopskrbnu mrežu, istaknuto da nam je jedan od ciljeva jesu velika ulaganja u zamjenu vodoopskrbne mreže. To svi znamo da je nužno napraviti i dobro je da se to i planira u novoj financijskoj perspektivi. Međutim ima još jedna stvar. Dakle, želim naglasiti da je na preko 80% mjernih postaja rijeka u RH nije postignuto dobro ekološko stanje. Znamo da postoji sve veći pritisak rijeka, neposrednoj blizini rijeka iz turističkih razloga. Vrlo često radi se i o nelegalnoj gradnji. Mi smo već govorili o tome, ali davat ćemo i dalje preporuke i evo ovdje bi svakako to dala jer ste vi nadležni i za pitanje vodnog gospodarstva, a to je da se na vodno dobro možda počinje primjenjivati stroži režim sličnije onome za pomorsko dobro. I da počnemo i vodno dobro tretirati na način da se radi o nacionalnom strateškom interesu odnosno općem dobru koje trebamo štiti jednako kao i i pomorsko dobro. Nadalje, što se tiče morskog okoliša dvije stvari želim istaknuti. Dakle, imamo upozorenje da su u Jadranskom moru sve evidentniji utjecaji klimatskih promjena i da se procjenjuje da će temperatura Jadranskog mora do 2070. za između 1,6 do 2,4 stupnja. To je potencijalna katastrofa za život u Jadranu. I Jadran ako se to zaista tako realizira bi mogao postati maltene mrtvo more. Imamo i situaciju da će tome doprinijeti i naravno porast kiselosti Jadrana od 0,1 do 0,2 stupnja. Imamo naravno i podatke da monitoring sustav koji imamo oprema, tehnologija, ali i broj ljudi koje imamo i kapaciteti koje imamo nisu dostatni za ispunjavanje svih obaveza iz monitoringa međutim nadamo se da će se na tome raditi i počelo se već raditi, ali želim naglasiti jednu stvar. Jabučka kotlina sjajan je primjer kao zaista se može zaštitom određenih područja povećati riblji fond. I da je zaštita određenog djela morskog prostora nije u suprotnosti sa ciljevima ribara i ribarskih zajednica na našem obalnom području nego dapače da im ide u koristi. I da to razumijevanje moramo preliti i na naše susjede prvenstveno Italiju, ali i Albaniju koja ima sve veću ribarsku flotu kako bi zapravo zaštitili velike dijelove posebno sredine Jadrana od izlovljavanja, stvorili nove, nova mrjestilišta i time zapravo imali dovoljno ribe za sve. što se tiče tla također to je posebno zabrinjavajuće. Dakle, da na poljoprivrednim tlima je prisutan problem smanjenja humoznosti i povećanje kiselosti tla i da su nužne aktivnosti dakle povećanja humusa na našim poljoprivrednim površinama. Činjenica je da se tlo nije pratilo dobro dosada, to nije samo obilježje Hrvatske to je u cijeloj EU bilo tako. Međutim, pitanje tla ključno je pitanje sigurnosti hrane i kvalitete hrane u RH, ali isto tako ali isto tako i bioraznolikosti. Tako mislim da je to jedno od područja na koje se moramo koncentrirati. Dakle, što se tiče bioraznolikosti vidimo da je gotovo polovica vrsta od interesa za EU u Hrvatskoj u nepovoljnom stanju dakle 44%. Samo 7% je ocijenjeno kao povoljno. Dakle, ona naša ideja da mi imamo zaštićenu prirodu, mislim imamo da, međutim podaci govore i o tome da usprkos i velikoj kopnenoj zaštiti koju imamo u smislu postotka kopnene zaštite i dalje imamo probleme sa bioraznolikošću, a posebno dakle sa urbanom zelenom infrastrukturom i koliko ona doprinosi bioraznolikosti u urbanim sredinama. Što se tiče otpada, dakle imamo ono što vidimo zapravo svugdje, a to je da se ukupne količine otpada ne smanjuju, da nemamo dovoljne mjere za sprječavanje nastanka otpada i moramo prihvatiti činjenicu da dok god ne sprječavamo nastanak otpada da ćemo imati ovakve trendove, a posebno s obzirom na to da nemamo dovoljnu infrastrukturu za obradu otpada u cijeloj Hrvatskoj. I u tom smislu ja bih zaista voljela apelirati na sve naše zastupnike jer ima stvari velikih koje možemo napraviti zakonima i investicijama, ali ima i malih stvari koje možemo napraviti primjerom. I ja bih vas pozvala sve da potpišete zajedničku, nitko nije inicijator ni ja, ni klub Zeleno-lijevog bloka niti neka druga stranka, ali da potpišemo zajedničku inicijativu prema Predsjedništvu Sabora da ukinemo plastične bočice od 1 i pol ili 2 dcl koliko već imaju u ovom Saboru i da time pokažemo na ovom malom primjeru da promjenama koje su logične i dobre jer imamo kvalitetnu vodu iz pipe pokažemo da je moguće smanjivati i nastanak otpada. Jer kada mi to napravimo moći ćemo tražiti i ministarstva da to naprave, moći ćemo tražiti jedinice lokalne samouprave da to naprave, a onda ćemo moći tražiti i firme. I onda u toj ukupnosti ćemo doći i do nekih postotaka smanjenja, tako da malim akcijama i mi ovdje možemo napraviti puno. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku sad će govoriti poštovana zastupnica Ružica Vukovac. Izvolite. Predsjedavajući, poštovani državni tajniče sa suradnicom, suradnikom poštovane kolegice i kolege. Priznajem malo mi je neugodno raspravljati o izvješću koje nam prikazuje stanje okoliša u kojem smo živjeli, odnosno živimo, dakle u periodu još od prije 4 ili 5 godina, a posebno meni koja dolazim iz Slavonije, iz okolice grada Slavonskoga Broda velika onečišćenja u gradu Slavonskom Brodu traju već 14 godina. Situacija je iz godine u godinu sve gora. Po izvješću Europske agencije za okoliš pretprošle godine Slavonski Brod bio je treći najgori grad u Europi po kvaliteti zraka. Logično postavlja se onda pitanje zar je moguće da su propisi koji u našoj zemlji uređuju ovo područje, jer podsjetit ću da smo nedavno mijenjali i Zakon o pravu na čist zrak toliko nekvalitetni da punih 14 godina omogućavaju potpuno ignoriranje ovog problema. Ili se pak radi o ignoriranju problema od strane Vlade, nadležnog ministarstva, povjerenstava, okolišne inspekcije, saborskog odbora, Državnog hidrometeorološkog zavoda, gradske i županijske uprave. Ja ne znam, jer na žalost djeluje kao da se svih njih ovaj problem uopće do sada nije ticao. Informacija o zagađenju zraka u Slavonskom Brodu uključene su u poglavlje Ljudska prava i okoliš u okviru Godišnjeg izvještaja o stanju ljudskih prava u Hrvatskoj za prethodnu godinu, kuća ljudskih prava, centra znanja u u području zaštite i promicanja ljudskih prava. Porazno je i samo izvješće o praćenju kvalitete zraka na postajama državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka samog Hrvatskog hidrometeorološkog zavoda. Izvješće pučke pravobraniteljice o pravu na zdrav život i klimatskim promjenama ističe kako se u Hrvatskoj nedovoljno primjenjuje načelo održivog razvitka s obzirom na to da se zahtjevi zaštite okoliša često stavljaju stavljaju u drugi plan u odnosu na društveni i gospodarski razvitak. I ako Hrvatska svojim brojnim strateškim dokumentima načelno iskazuje opredjeljenje za nisko ugljični i zeleni razvoj u skladu sa zahtjevima EU Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. donesena donesena 2021. pokazuje ipak nedostatak ambicije i političke odlučnosti, a u nekim segmentima i neusklađenost i suprotnost s pravcima razvoja EU. Sredinom 2021. usvojen je Zakon o gospodarenju otpadom koji prenosi i dijelove EU direktive o jednokratnoj plastici, a kojim se zabranjuju lagane plastične vrećice i neki jednokratni plastični predmeti. Okolišne udruge naglasile su još tada kako taj zakon propušta osigurati orijentaciju i prijelaz na višekratnu upotrebu i sustave za ponovno punjenje, a ne samo zamjenu plastike drugim materijalima za jednokratnu upotrebu čime bi se potaknulo istinsko kružno gospodarstvo. No, vratimo se kratko još na moj grad. Prema podacima Europske agencije za okoliš Slavonski Brod, dakle našao se na trećem mjestu najgorih gradova u Europi po kvaliteti zraka, a loša kvaliteta zraka zabilježena je i u gradu Zagrebu zbog neodrživosti postojećih odlagališta, njihove opasnosti za okoliš i zdravlje lokalnog stanovništva, te nedovoljne informiranosti građana o načinu i važnosti odvajanja otpada. Gospodarenje otpadom kontinuirani je problem u Republici Hrvatskoj i u 2021. negativan utjecaj na zaštitu okoliša imalo je i nepravilno odlaganje korištenih jednokratnih zaštitnih sredstava. To su bile maske i rukavice čija je uporaba bila naglo porasla tijekom epidemije. Pored neadekvatnih sustava gospodarenja otpadom i dalje je učestali problem nedostatna infrastruktura za zbrinjavanje i pročišćavanje otpadnih voda. Zbog kršenja zakonodavstva EU o otpadu, dakle Okvirne direktive o otpadu i Direktive o odlagalištima otpada krajem 2021. godine Europska komisija poslala je službenu opomenu Hrvatskoj, te pozvala da se osigura odgovarajuća obrada otpada prije njegova odlaganja. Neispravna primjena direktive o odlagalištima otpada dovodi do većeg rizika za zdravlje građana, većeg onečišćenja okoliša, te nepotrebnog gubljenja gospodarstvenog materijala koji se odlaže u otpad koji se ipak može reciklirati. Ako se odlaganje ne može izbjeći države članice moraju poduzeti mjere kako bi se osiguralo da se odlaže samo određeni onaj obrađeni otpad, a provedene studije i istrage pokazale su da u Hrvatskoj postoje nedostaci u pogledu tog zahtjeva i da su i oni bili utvrđeni na svim postojećim lokacijama kao i da se komunalni otpad odlaže bez ikakve prethodne obrade. Pored već postojeće štete za okoliš u slučaju neotklanjanja uočenih nedostataka Hrvatskoj prijeti i plaćanje velikih novčanih sankcija. Hrvatska se ni u 2021. godini nije dovoljno angažirala u prekograničnoj suradnji sa susjednim zemljama u svrhu zaštite okoliša. Znači zastarjele termoelektrana u susjednim zemljama su i dalje operativne što utječe na okoliš i zdravlje ljudi u Hrvatskoj i u drugim zemljama EU. Nakon izostanaka dogovora između Hrvatske i Slovenije o zajedničkom skladištenju nuklearnog otpada iz Nuklearne elektrane Krško kao najizglednija lokacija za buduće skladište radioaktivnog otpada razmatra se bivša vojarna Čerkezovac u pograničnoj općini Dvor, jednoj od najsiromašnijih općina u Hrvatskoj. Proces odabira mjesta odlaganja nuklearnog otpada bio je netransparentan te nije ni bilo čak niti konzultacija s lokalnim stanovništvom odnosno lokalnom zajednicom. Od planova se nije odustalo niti nakon razarajućeg potresa na Banovini s epicentrom svega nekoliko kilometara udaljenim od planirane lokacije. Bitnu ulogu u postotku saniranju otpada igraju upravo nikad sagrađeni regionalni centri za prikupljanje i obradu smeća. i obradu smeća. RH nije uspjela dostići ciljeve i postoji opasnost da ni neće. Hrvatska nije uspjela dostići ciljeve u pogledu odvajanja i recikliranja otpada za 2020. godinu i od tada se situacija nije značajno promijenila. U prethodnom izvješću navedena je stopa recikliranja za RH od 21% dok je stopa odlaganja komunalnog otpada za 2016. iznosila 77%, dakle bili smo među najvišim stopama u EU. Iz službenog privremenog izvješća Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za 2021. vidljivo je da je stopa odvojenog sakupljanja iznosila tek 22,5%. Ovaj podatak i druga saznanja upućuju na izvjesnu opasnost da RH neće uspjeti u ostvarivanju ciljeva za recikliranje najmanje 55% mase komunalnog i ambalažnog otpada do 2025. te cilja za odlaganje najviše 10% mase ukupnog proizvedenog komunalnog otpada na odlagališta otpada do 2035. godine. Pitanje prema Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja je kolike će kazne EU jednom kad se sankcije uvedu i kad se te sankcije o kojima za sad samo slušamo u javnosti mogu očekivati. RH ispunit će ciljeve koji se odnosi na povećanje recikliranja i smanjenja odlaganja otpada samo ako profunkcioniraju i centri za gospodarenje otpadom. otpadom. Oni su određeni Zakonom o gospodarenju otpada i Planom gospodarenja otpada RH, dakle za 2017. odnosno do 2022., a njima upravljaju posebna trgovačka društva u vlasništvu jedinica područne odnosno regionalne samouprave ili jedinica lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba. A dinamika njihove izgradnje osim o raspoložim financijskim sredstvima ovisi i o spremnosti projekata svakog pojedinog CGO-a za čiju realizaciju je odgovorno samo trgovačko društvo koje upravlja pojedinim centrom za gospodarenje otpadom. Aktivisti nam ukazuju da su regionalni centri za gospodarenje otpadom locirani na mjestima gdje prolazi voda te da postoji šansa da će otpad dospjeti u vodoopskrbnu mrežu i stvoriti kaos. Govoreći primjerice o CGO-u Lećevica od dana osnutka dakle 29. travnja 2005. nije otkupljena čak niti zemlja za gradnju objekta kojim bi zaposlenici koji sve ove godine uredno primaju plaće upravljali. 15 hektara dala im je država, 10 hektara vlasnici su privatne osobe i oni zemljište odbijaju prodati. Tvrtka svaku godinu završi u minusu od 1 do 2 milijuna kuna taman onoliko koliko su koštale naručene komunikacijske usluge od tvrtke Media Val. Da budem preciznija samo prošle godine Lećevica imala je gubitak od čak 2 milijuna i 575 tisuća kuna, a posao kojeg su sklopili sa spomenutom PR tvrtkom prije par godina vrijedi milijun i 577 tisuća kuna. Preneseni gubitak tvrtke Regionalni centar čistog okoliša iz prethodnih godina iznosio je čak 16 milijuna kuna. Isto tako 14 godina financiramo nepostojeći RCGO Babina Gora kod Karlovca, a tu je 12 godina koliko imamo RCGO Šagulje, a oni još uvijek nemaju niti nacrte. Zahvaljujem. eventualno ako želi izvjestiteljica odbora uzeti riječ? Ne. Onda idemo na pojedinačnu raspravu i prvi će govoriti poštovani zastupnik Željko Pavić. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Tajniče, kolegice i kolege, evo prvi bih se osvrnuo malo na izvješće koje je stvarno sveobuhvatno. Imamo unutra puno podataka koje je gotovo i nemoguće iščitati u tako kratkom periodu i imao bih jednu molbu na autore tog izvješća s obzirom da imamo u tom izvješću veliki broj tablica koje nam mogu služiti i u budućnosti za neke analize, ako nije problem da se te tablice i grafikoni koje smo dobili kao i osnovice za dobivanje tih grafikona dobiju u digitalnom obliku tako da kasnije možemo sa tim podacima i nešto raditi. Sad trebamo sve te podatke koji su trenutno u tom izvješću moramo ih prepisivati u svoje tablice i nakon toga raditi analize za budućnost, pa ako nije problem da se zapravo uz takvo izvješće ubuduće ili ako je moguće i sada da nam se dostave te tablice u digitalnom obliku da možemo sa njima raditi bez problema. Pretpostavljam da su sve tablice u excel obliku tako da možemo onda te podatke koristiti bez prepisivanja. Ali ja bi se htio osvrnuti malo na događaj gore kod nas u Zagorju i gore u Varaždinskoj županiji, a vezano je za kamenolome. inicijative koje su pokrenute i od strane Ministarstva gospodarstva i od strane Ministarstva zaštite okoliša su hvale vrijedne, međutim pitanje je jesu li dovoljne u ovom momentu i jesu li koordinirane i da li i se radi sustavno. Naime, svjesni ste vjerojatno da kamenolomi koji su gore u Lepoglavi odnosno kod Lepoglave kamenolom veliki Očura koji je zapravo kojim je zapravo utjecalo na mikroklimu i u cijeloj onoj kotlini prema Krapini i prema Začetrju tako da jednostavno neke kulture više niti ne uspijevaju, a one koje uspijevaju više nisu onakve kakve bi trebale biti. Znam da je neophodno da kamenolome imamo i da moramo gospodariti da njima kako možemo, međutim evo apeliram da zaštite okoliša i energetike zajedno sa Ministarstvom gospodarstva razmisli kako da se zapravo agregat koji su … kamenoloma koristi u Hrvatskoj. Jedan veliki dio tog agregata se trenutno odvozi u Sloveniju, a onda se pokušavaju otvoriti novi kamenolomi koji opet utječu na okoliš i koji zapravo rade štetu u tom okolišu. Sad zadnje evo, zadnji primjer koji smo imali to je pokušaj da se zapravo u budućem parku prirode otvori kamenolom, al se nadam da to se neće desiti. Drugi problem koji … sa tim kamenolomima to je sanacija. Najčešće eksploatatori napuste kamenolom, ne saniraju ga, a onda se tamo nakon kratkog vremena pojave ilegalna odlagališta otpada koja nam stvaraju velike probleme i s obzirom da postoji obveza ukoliko to ne napravi eksploatator nakon toga to tu sanaciju treba raditi država, to nas košta puno novaca, a do tog vremena se i zagadi i zemljište pa imamo dupli problem koji bismo mogli izbjeći kad bismo malo brže djelovali i pokušali te eksploatatore djelovati na način da ne mogu napustiti eksploatacijsko polje dok to ne saniraju odnosno da to saniraju u najkraće mogućem roku. Isto tako što se dešava u Zagorju to je trenutno problem sa šumskim bogatstvom, s obzirom da su otvorene granice, znači mi smo došli u zonu Schengena i već je evo u tih nekoliko mjeseci koliko je za nama primijećeno da imamo povećani izvoz drvene građe, opet u inozemstvu što nam je veliki problem, a to bi trebali zapravo djelovati zajedno Hrvatske šume opet Ministarstvo gospodarstva i naravno Ministarstvo zaštite okoliša, sve u cilju da zaštitimo ono što imamo, da zaštitimo naša bogatstva. Isto tako gore imamo veliki problem i sa globalnim klimatskim promjenama s obzirom da te klimatske promjene nam donose ekstremne vremenske događaje, prvenstveno tu mislim na velika nevremena koja su praćena pijavicama i tučom. U Hrvatskom zagorju u Varaždinskoj županiji, u Međimurskoj županiji, jednom dijelu u Bjelovarskoj i tu bismo trebali razmisliti kako zaštiti naše stanovništvo i kako zaštiti prirodu u tom dijelu jer su problemi sve veći i veći. Ono što se prije dešavalo sa tučom znate i sami da ovo što je recimo bilo prošle godine toliko velika tuča nije padala nikad u Zagorju i takve velike štete nikad nije napravila do materijalne štete na automobilima, kućama i na samim usjevima. I htio bih još skrenuti samo pozornost, ali to ću kasnije u replikama i više nemam vremena. Ok, hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Ostanite molim vas ovdje imate više replika na svoje izlaganje, prva je poštovane zastupnice Martinčević, izvolite. Poštovani zastupniče Pavić. Na ulazu u grad Varaždin već više od 12 godina stoji 110.000 tona baliranog otpada, te bale smeća tamo su nastale za vrijeme gradonačelnika Čehoka, a zahvaljujući našem vrhunskom pravosuđu pravni sudski sporovi i optužnice vuku se po tim istim sudovima više od 12 godina i još uvijek se ništa nije dogodilo. Nova gradska vlast uspjela je konačno provesti pravovaljani natječaj, dobiveno je i sufinanciranje, međutim sada imamo novi zaplet. Naime, palo je vijeće u gradu Varaždinu i sada Vlada ne raspisuje već evo danas je 9.3. već više od dva mjeseca ne raspisuje izbore. Samo da podsjetim prošle godine svi izbori su bili raspisani od 10.1., a da bi se mogući dakle prošli rokovi za natječaj što će se dogoditi i tada smeće se ostati neriješeno, a što je očito politički cilj HDZ-a, pa vas molim da komentirate ovu nevjerojatnu političku situaciju. (Socijaldemokrati)** Nažalost s terena imamo sve više i više informacija da se novac više dobiva u jedinicama lokalne samouprave na kojima je na vlasti netko iz HDZ-a ili iz koalicijskih partnera. S jedne strane to je razumljivo, s druge strane kad se radi šteta jedinicama lokalne samouprave to nije razumljivo, pogotovo kad se dešavaju stvari koje su se desile u Varaždinu da nakon toliko godina kad se napokon našao način da se sanira toliki otpad da se zapravo to u neku ruku sprječava s obzirom na pitanje što će kasnije biti sa tim novcem koji je trebao biti alociran iz sredstava koja su bila u natječaju. Ne znam što će se desiti za mjesec dana, ali mislim da je to premijer rekao prije nekoliko tjedana odnosno prije dva tjedna da će to biti uskoro i da će

to je najveći problem ne samo grada Varaždina nego i okolnih općina koje nažalost imaju u toj hrpi i svoj dio, a dio za koje sufinanciranjem će morati izdvajati puno više nego su fiskalno sposobne pokriti svoj trošak. Splitski Karepovac je bio sufinanciran zbrinjavanje istog sa 95%, fond je potpisao neki predugovor kojim se obećava sufinanciranje 40% tog baliranog otpada iz Varaždina, to je nažalost ne samo za Varaždin koji će teško to podnijeti, ali za posebno za jedinice lokalne samouprave koje su vlasnice biti nemoguća misija.

Znači samo da se ne ponavljam što sam rekao maloprije kolegici Martinčević zapravo čuli smo to već više puta i te teze da zapravo je u jedinicama lokalne samouprave u kojima je na vlasti HDZ i njihovi koalicijski partneri da dobivaju više novaca, je da su raspisani natječaji i da se ti natječaji boduju i nakon toga oni dobivaju novac na temelju natječaja i tu ne možemo mi sad s te strane prigovarati, ali možemo reći da bismo trebali posvetiti više pažnje onim jedinicama koje imaju probleme, a u Varaždinu definitivno postoji problem i ukoliko se taj problem neće rješavati sa nivoa države varaždinska strana ga ne može riješiti, kao ni JLS koje su oko Varaždina s obzirom da one nemaju novaca da to saniraju. Prema tome ukoliko se to ne napravi na pravi način, ukoliko se ne dobije novac iz svih fondova iz kojih se treba dobiti imat ćemo probleme u Varaždinu i dalje sa smećem iako je trenutna vlast našla rješenje koje evo nažalost se ne može provesti. **Reiner, Željko (HDZ)** Zastupnica Antolić Vupora digla je povredu poslovnika, u čem je povrijeđen poslovnik? neka napomenem da od tih 5 jedinica odnosno 4 općine i 1 grad samo je u jednoj općini na vlasti HDZ, tako da je šansa da ta sanacija bude u većem postotku čini mi se slabija. Dobro, to je bila replika, a ne povreda poslovnika, pa dobijate opomenu. Poštovana zastupnica Vukovac. **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani kolega dakle stotine milijuna kuna trošimo na tvrtke koje diljem Hrvatske upravljaju s nepostojećim centrima za upravljanje odnosno gospodarenje otpadom, činjenica je da njihovi zaposlenici koji svaki mjesec uredno dobivaju plaće godinama nisu praktički napravili ništa i zbog toga nam prijete prijete sankcije, dakle radi se o vrlo često politički postavljenim figurama na mjesta direktora takvih centara koji primaju plaće i veće negoli saborski zastupnici ili neki dužnosnici u Vladi. Bliži se dan kada bi EU mogla početi propitkivati odnosno već su nam poslali zapravo i samu službenu opomenu da zapravo nismo uspjeli sanirati onoliko otpada koliko smo se obvezali. Bojite se li vi tog iznosa sankcija koji nama prijeti?

koji su trebali poduzeti neke radnje u tim odlagalištima otpada nisu odradili svoj dio posla, a plaću su dobili zato veliku što je njihova pozicija bila bitna i sad bez obzira na to što su dobili bitnu poziciju, što su trebali raditi bitan posao i za sebe i za svoju obitelj i za svoje sugrađane to nisu odradili, al su plaću dobili, pokupili i nakon toga ćemo još plaćati dodatne kazne zbog toga što posao nije odrađen, a s druge strane imamo još dodatni problem, a to je što naši sugrađani nisu jednostavno naučeni da ono što im je i nadohvat ruke da to ne koriste. Recimo imamo primjer našeg reciklažnog dvorišta u Krapini koje je odlično osmišljeno i dobro radi, ali naši sugrađani nažalost u većem dijelu, ne iz same Krapine nego i iz okolice to ne koriste na pravi način…/Upadica Renier: Hvala/…i onda imamo problem i oko Krapine i u samoj Krapini jer se dovozi smeće na mjesto Pred nama je izvješće za razdoblje 2017. do 2020. sastavljeno na preko 400 stranica, pri tom su svoje podatke i svoje očitovanje davala različita državna tijela. Na ovo izvješće nadovezuje se doslovno na stotine drugih provedbenih akta i pojedinačno mislim da otvaraju barem preko tisuću interesantnih tema. E gdje vidim problem? U nedostatku političke odgovornosti. Izvješće između ostalog sadrži preporuke, sadrži što bismo svi skupa trebali učiniti bilo na državnoj vlasti, bilo na razini JLRS i to bilo da smo na i to bilo da smo na poziciji ili u opoziciji, dakle kako kontrolirati i što donositi i što provoditi, međutim rezultata u tom smislu nigdje nema, tu priča staje. Imamo sve što nam treba da državu Hrvatsku očuvamo i lijepom i našom, ali ako nitko ne poduzme ništa i dogodit će se ništa, shvaćate li na što aludiram. vi ste jedna od zastupnica koja je više puta pokretala i zakonske inicijative i koja je govorila o tome da se zakoni nažalost ne poštuju. Mi u jednom dijelu imamo loše zakone, pa ih i bolje da ih ne provodimo, a u drugom dijelu imamo dobre zakone koje ne provodimo i vrtimo se u začaranom krugu jer oni koji ne provode zakone i koji ne rade po tom zakonu nažalost nisu kažnjavani. Zašto ih se ne kažnjava, to je veliko pitanje? Zašto inspekcija ne izlazi na teren, veliko pitanje? Zašto inspekcija ne odrađuje svoj posao, veliko pitanje? Zašto nemamo dovoljno inspektora da određuju taj posao? To su sve pitanja koja mi jednostavno trebamo pokrenuti ovdje u saboru da bismo potaknuli vladajuće da rade drugačije i da bi nama svima skupa bilo nakon toga bolje jer ukoliko takve promijene nećemo napraviti imat ćemo probleme još veće, a sad su veliki problemi i ti se problemi gomilaju zapravo iz dana u dan i bojim se da ćemo za par godina i u zaštiti okoliša imati velike probleme koje nećemo moći više rješavati. **Reiner, Željko Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Kolega Paviću, evo samo da se prvo referiram za kolegicu Antolić Vupora, nisu godinama mogli riješiti bale u Varaždinu, a godinama su oni bili na vlasti. Evo sad imamo izbore za gradsko vijeće, kad bude pobijedio HDZ pa će se vjerojatno i te bale ovoga riješiti, ako je to rješenje. Da se ja vratim na ono što sam htjela vama replicirati, sami ste rekli za ovaj naš novi park prirode ili regionalni park, ne znam što će biti, Ivanšćica i za ovaj novi kamenolom, znamo problemi od Čuraj i ovih kamenoloma koji su gore u našem kraju i vašoj i mojoj županiji, ali evo ga problem se da riješiti i stoga svi smo mi protiv tog kamenoloma i da sačuvamo našu prirodu, ali rješenje je jednostavno

iz Varaždina i ja sam obavio razgovor sa g. županom i g. župan mi tvrdi da toga u prostornom planu županije nema. Toga nema u planu županije vjerujte mi to je samo u planu, planu Općine Budinščina, a tamo je na vlasti HDZ. I ja sam rekao ja ću obaviti razgovor sa gospodinom županom u Krapini, a zamolio sam kolegu Damira da obavi i razgovor sa načelnikom Općine Budinščina i da taj se dio makne iz tih planova ukoliko je u planove uvršten. Znači u planu Krapinsko-zagorske županije, prostornom planu toga nema. To je samo u Općini Budinščina i oni to mogu provoditi dalje preko ministarstva i svih ostalih tijela. Nažalost to ide u negativnom smjeru. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sada će govoriti poštovani zastupnik Josip Borić. Izvolite. Hvala vam lijepa uvaženi potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnikom, evo želim reći nešto o Izvješću o stanju okoliša za razdoblje 2017.-2020. godina. Čuli smo već jedan od temeljnih dokumenata održivog razvoja i zaštite okoliša koji kroz 8 cjelina od zraka, klimatskih promjena, kopnenih voda, morskog okoliša, tla i zemljišta, bioraznolikosti, gospodarenja otpadom, okoliša i zdravlja razmatra politike koje su provedene u proteklom razdoblju, daje određena stanja i sugestije što činiti u razdoblju možda ispred nas. Mislim da je vrlo dobra dokument koji nam kroz ovo vrijeme, a rekao je to i državni tajnik, kojim prolazimo tri krize, tri okolišne krize znači klimatsku krizu, bioraznolikosti i krizu onečišćenja, na koje se nadogradila i kriza energetska koja je praktički sve zelene politike pomalo maknula u stranu proteklih godinu dana i sve ono što se planiralo ili se htjelo ostvariti u svim zemljama EU pa tako i kod nas na neki način je maknuto u stranu i vraćamo se nekim momentima ili rješenjima koje smo dotada imali ne bi li osigurali dovoljno energenata za normalno funkcioniranje svake države. Teško je govoriti u 5 minuta na ovih 400 stranica izvješća. Ja sam izdvojio samo 7 poglavlje gospodarenje otpadom jer tu vidimo da li mi nešto radimo kako treba ili nešto ne radimo. I mislim da kroz jedan pregled pogotovo statistički da se primijetiti da idemo u dobrom smjeru, ali da to nije dovoljno dobro i da postoje lokalne samouprave koje eto već 15 godina apsolutno sa svojim čelništvima ignoriraju apsolutno da postoji zakon, da postoji otpad i ne čine ništa recimo po pitanju odvajanja. Mi imamo ovdje podatak da je u ovom promatranom razdoblju 57 jedinica lokalne samouprave uspostavilo odvojeno prikupljanje otpada, ako znamo da ih imao 555 i znamo da ih je 514 odvojilo odvojilo ili uspostavilo sustav odvajanja otpada znači da 41 lokalna samouprava ne čini ništa. Molio bi državnog tajnika da saznamo koji su to 41 lokalna samouprava. Da znamo koji su to ljudi pored kojih prolazi zakon i koji ne čine ništa, ne želimo osnove cijelog sustava, kantu, ne znam vozilo ili bilo što da možemo reći da postoji lokalna samouprava, ne da ignoriramo zakon, nego da ne činimo apsolutno ništa. Jedan minimum napor uz sve ono što država čini ili ti stavlja na raspolaganje. Od sredstava i brojnih programa nije te volja, nije te briga, ali to onda ide u kontinuitetu to nije jedan načelnik, njih ima više. Izbori su već bili nekoliko puta u tih 15-ak godina nije dozvoljeno, mi smo stopu odvajanja povećali sa 28 na 41%, recikliranja sa 24 na 34% što je smanjilo odlaganje za gotovo 25% ili 600 317 lokacija kad govorimo o aktivnim odlagalištima, zatvoreno je njih 229, 88 je aktivnih. Sanacija se provodi na 195 od toga je na 122 već više-manje završena ili je u tijeku 75%. I sad se dolazimo do centra za gospodarenja otpada, to smo davno zapisali 11 njih. To je gotovo 17 godina. Znamo koliko ih je na kontinentalnom dijelu Hrvatske, koliko je na jadranskom dijelu Hrvatske. 6 na jadranskom, 5 na kontinentalnom. I onda zaključujemo da su nam 3 izgrađena, da je 8 od njih 8 nekoliko njih u izgradnji, a nekoliko njih nije učinilo ništa. I onda strši Zagreb. Centar za gospodarenja otpada Zagreb ne postoji. Projektna dokumentacija piše, piše projektna dokumentacija. Čuli smo ove naše kolege iz zeleno-lijevog bloka. S obzirom na to što nam nude kad govorimo o Zagrebu da nemamo ni taj centar možemo ih slobodno zeleno plastična ovaj lijevo plastični blok. Nude nam neku priču skinimo ove nekakve ove bočice i tu doprinesimo tome. A što nam se događa? Imamo Jakuševac otvoren. Jedno od aktivnih odlagališta, najviše ovdje 800 tisuća ljudi. Kakva je kazna za njih? Nikakva. Pričamo zatvorit ćemo 2024. Ja kako ovo vidim tog centra neće biti do 2028. onda će i Jakuševac sigurno biti i do 2028. otvoren i gdje ćete s time. i u drugim županijama. Što ćemo ne znam sa, sa Babinom Gorom, sa Orlovnjakom, sa Piškornicom, sa Šaguljama? Ne događa se ništa. Jedino jadranski dio je ili je u izgradnji ili je izgrađen. Moguće i radi turizma, radi pritiska i sezonskog dijela opterećenja sustava, ali kontinent očito ne radi svoj posao. I nije do države, država je na raspolaganju. To je do županija i lokalnih samouprava koji su vlasnici ili osnivači tih centara. Imamo više replika, prva je poštovanog zastupnika Srpaka. **Srpak, Dražen (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolega Boriću, jedinice lokalne samouprave temeljem Uredbe o zbrinjavanju otpada i drugih pozitivnih propisa dužne su na svom području osigurati uređeni sustav odvoza i zbrinjavanja otpada. U Međimurju od kud dolazim imamo sve to organizirano i stanovništvu su osigurane cjelovite usluge. Odvoz MKO, biootpada, krupnog otpada, reciklažna dvorišta rade, odvozi se krupni otpad sa kućnog praga. Unatoč tome nastaje veći broj divljih deponija, a naročito blizu romskih naselja čije zbrinjavanje je skupo. Problem se potencira jer mnogi umjesto da koriste sve dostupne usluge naših komunalnih poduzeća svoj otpad daju sakupljačima sekundarnih sirovina koji onda sve ono što se ne može prodati ili odbace ili na kraju zapale. A sve to trebalo bi kad već postoje reciklažna dvorišta tamo i završiti. Uz to baš svako domaćinstvo pa i u romskim naseljima mora biti uključeno u sustav odvoza otpada. To je rješenje problema. Na to sam želio …/Upadica: Hvala./… kroz ovu repliku upozoriti i molim vas mišljenje. Pa nemam puno tu dodat, kolega Srpak mislim da Međimurje tu prednjači kad govorimo o nekim regijama koje zaista zbrinjavaju otpad ili odvajaju to na jedan primjeren način, naravno da moguće i među njima ima razlikama, ali zabrinjava ono što sam rekao, a to je ovih 40 lokalnih samouprava koje apsolutno ne rade ništa na području RH, volio bi znati koje su to znači, da nismo uopće ušli u taj sustav, nemamo ništa. A tu su godine i godine, tu su nekoliko izbornih ciklusa, tu su načelnici koji su isti ili su se mijenjali i da prolazi pored tebe jedna politika koja nema, nije malo važna to je odvajanje otpada ili nekakav način života u tim lokalnim samoupravama, da nas apsolutno ništa ne interesira. Volio bi da imamo neku priču ili da ima ministarstvo popis koje su to lokalne samouprave. Ja vjerujem da to interesira hrvatske građane i ako je moglo njih 514 može i njih 41 to napraviti da ne govorimo dalje što ili se uspoređujemo kad govorimo o tome tko bolje ili gore radi, ali ako netko ignorira potrebu ili da ima neki program u svojoj lokalnoj samoupravi to nas interesira …/Upadica: Hvala./… jer mi to ne vidimo Hvala gospodine predsjedavajući. Poštovani kolega Borić, pa vi dolazite sa otoka i imate iskustva kao čelnik jedinica lokalne samouprave vezano uz komunalnu infrastrukturu odnosno ogromne pritiske koji se dešavaju u jeku odnosno u punoj turističkoj sezoni na otocima. Kako se ta infrastruktura odnosno kako podnosi te pritiske s obzirom i na povećane potrebe za vodom, povećane potrebe za odlaganje smeća itd. i kako se čelnici jedinca lokalne samouprave nose sa tim problemima u jeku, u jeku pune sezone jer činjenica je da često puta ta infrastruktura ne zadovoljava jednostavno te potrebe jel, pa bi molio ako možete nam to malo elaborirati pod detaljnije. Hvala. Hvala lijepo. Kolega Šašlin, mi smo uspostavili u potpunosti ovaj sustav gospodarenja otpadom jer smo na to bili prisiljeni. Nas nitko nije pusto kao što se pušta Grad Zagreb Jakuševac da bude otvoren. Došlo nam se u sred sezone u 7. mjesecu i zatvorilo odlagalište koje je bilo aktivno dotada. Izvolite naći načina, imate gotov centar i to vam je razlog zašto vam ga zatvaramo. Izvolite to voziti iz sa otoka Raba u Rijeku. I to košta. Jučer sam razgovara s jednim direktorom iz Dalmacije komunalnog poduzeća kad kažemo da plaćamo tonu miješanog komunalnog otpada tisuću kuna oni se čude malo, to je puno. Govorimo o tome da postoje dva načina promatranja ove priče oko otpada. Neki koji ne čine ništa i odlažu sva rješenja jer je to jeftinije i neki koji su ušli u sustav i plaćaju veće cijene održavanja takvog sustava. Što je rezultat toga? Da imate na otoku nula kilograma bilo kakvog otpada. Čisti otok. Nema plastičnih vrećica u moru, nema plastike toliko u moru, nema ničega što je generiralo takvo otvoreno odlagalište koje nije bilo sanirano. To je rezultat nekakve politike ili znanja. **Šimičević, Rade (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani kolega Borić iz izvješća je razvidno da je stanje okoliša kod nas u Hrvatskoj dobro. Mi moramo učiniti sve da ono zapravo takvo i ostane. Ulaskom u EU ispunjavanje određenih direktiva nastoji još više prisiliti da se brinemo o okolišu, ali spomenuli ste ovdje čelnike lokalne samouprave. Znači na ljudima je na koji način će skrbiti i Mi u Zadarskoj županiji smo korak, mislim korak ispred jer imamo Centar za gospodarenje otpadom u Biljanima Donjima koji je u probnom roku do 31. prosinca 2023., a s obzirom da znamo da svatko od nas dnevno stvori jedan i ako nećemo to reciklirati onda zapravo nemamo, nemamo budućnosti. I mislim da je velika odgovornost na čelnicima lokalnih samouprava na koji način će štititi svoj okoliš odnosno prostor u kome živimo. Hvala lijepo. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa kolega Šimičević. Zato sam izdvojio ovu cjelinu i gospodarenje otpadom jer smatram da, da je vidljiva razlika što nam se događa u jadranskom dijelu Hrvatske i kontinentalnom. Ako imao 5 centara na kontinentalnom dijelu za gospodarenje otpadom od kojih ni jedan nije u funkciji, niti ni pripremnom nekakvom radu, tek se priprema dokumentacija govori Centra za gospodarenje otpadom Zagreb, o tome se priča vjerojatno ne znam već desetljećima, postoje neki ljudi koji su plaćeni, a nema ničega. I sad nam se obećava i u priči zatvorit ćemo Jakuševac 2024., a di ćete s time nakon toga, centar još nije ni riješio osnovnu dokumentaciju, di će ni bit valjda ili ne znam s čime se oni bave. ona ovaj jadranska Hrvatska je ipak nešto riješila 2 funkciji, 3 u, neki su pripremama ovaj nekakvom rokovi su u izgradnji, ja govorim da je to možda radi turizma. Mi zaista imamo sezonalno opterećenje otpadom pogotovo u turističkoj sezoni i to sigurno se zbrinjava u takvim centrima, mi znamo što radi se u Marinšćini ona nije najbolje rješenje, ali je nekakvo rješenje koje je ipak došlo do toga da su nam otoci praktički čisti od …/Upadica: Hvala./… ovaj otpada. Hvala lijepo potpredsjedniče. Pa zapravo moje pitanje je išlo u tom smjeru i zapravo vašem razmišljanju po pitanju spomenuli ste kontinentalni dio, spomenuli ste taj jadranski, primorski, primorski dio i zapravo i moje razmišljanje na neki način da i vi iz sredine iz koje dolazite možda ste i na neki način bili prisiljeni da se ti problemi sa regionalni centri za gospodarenje otpada rješavaju na način upravo zbog turizma. No, to vam dajem na razmišljanje. Mislim da ste i sami u međuvremenu dali jedan odgovor koji je tako malo širok. No, mene zanima zapravo s područja vaše županije kakva je situacija za odvajanje otpadom. Ja mislim da na kontinentalnom dijelu taj dio posla se jako dobro obavlja s čelnicima lokalne samouprave, a ovo zapravo ovih 41 jedinica lokalne samouprave pa i volio volio bih da svi to znamo o kome se radi, dakle ne poštivamo ona osnovana načela. I pretpostavljam da su oni s kontinenta. **Reiner, Željko Uvijek govorim postoji zakon koji nam je dao, postoje podzakonski akti koji su dali određene ovaj odredili aktivnosti koje morate napraviti da bi se uspostavio cjelovit sustav, a onda se povećavanje otpada tj. recikliranja i odvajanja kroz taj sustav vidi iz godine u godinu jer je taj sustav precizan. Znači ona osnova da imate vagu na nekakvom saniranom odlagalištu prije ovaj pretovarne stanice i da znate što vam ulazi ili ne ulazi jasno pokazuje da i ovi podaci koje ovdje imamo još uvijek nisu dovoljno precizni da bi znali točno što nam se događa u RH jer očito postoje jer očito postoje oni koji izbjegavaju bilo kakvu obvezu. To nije prozivanje vi ste iz te i te stranke, ovo nije pitanje nikakve ideologije, ovo je jedna komunalna djelatnost kojom se netko treba baviti i svojim građanima osigurati osnove. Ali ako ima onih koji apsolutno ignoriraju sve, onda postavlja se pitanje zašto pored njih prolazi zakon ili oni pored tog zakona i ne čine ništa. Nevažno iz koje su ne znam opcije, stranke itd. Tako je i kad govorimo o centrima. Nije pitanje županija i tko je tamo, nego zašto se nešto dogodilo ili nije. **Reiner, Željko Zahvaljujem se predsjedavajući. Poštovani zastupniče u ovome izvješću kada čitamo svih sastavnica koje su analizirane morski okoliš je nekako najviše načet, neću reći zagađen ali je najizloženiji zbog prirodnih okolnosti, zbog toga što je naš Jadran i plitko more i najdublje uvučeno u kopno što smo okruženi sa raznim državama koje se više-manje drže Zakona o zaštiti okoliša i prisutni su svi elementi zagađenja našeg Jadrana. Međutim i ono što je prisutno da je, konstantno se pojavljuje da je Jadran izlovljen, navodu se primjeri, pozitivni primjeri zarane i lovljenja u Jabučkoj kotlini i kako se riblji fond tu puno oporavio. Kakvi je vaš stava prema tim takvim zabranama i kako uskladiti i da bude komercijalno iskoristivo naše Jadransko more, a istovremeno i zaštićeno da ne izumre? Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Pa nedavno smo imali ovdje Zakon o ribarstvu i aqua kulturi. Ja mislim da smo tada više-manje rekli sve i određene napretke koji su postignuti posebno u toj Jabučnoj kotlini. Imamo i zadovoljne i nezadovoljne s time. Ribari koji ribare itd. koji žele obavljati svoju djelatnost žele što manje dana ili uopće nekakve zabrane, a oni koji žele zaštititi more ili riblji fond žele tih dana više ili područja koje će biti više u ograničenjima. mislim da samo mi postigli određenu razinu koja garantira da ćemo zaštiti dovoljno riblji fond i da ćemo imati mogućnost ribarstva ili obavljanje tih djelatnosti na način da je ona isplativa i da generira možda i nova zapošljavanja, obnovu flote i naravno dovoljno ribe za možemo sami sebi reći da možemo to što imamo u moru koristiti na dobrobit naših građana. **Reiner, Željko Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Borić u svojoj raspravi sa kojom se slažem spomenuli ste i CGO-e pogotovo i Babinu Goru. Budući da dolazim iz Karlovačke županije podsjetila bih a i vi se sjećate bili smo zajedno u prošlom sazivu Sabora da je ministar Dobrović koji je bio ministar iz MOST-a na jedno vrijeme bio u stvari sve zaustavio, jer je razmišljao i promišljao o potpuno novom sustavu predaje otpada i zbrinjavanja otpada, tako da što se tiče CGA na neko duže vrijeme sve je bilo stalo i vrijeme je prošlo uzalud. Što se tiče zbrinjavanja otpada i odvajanja otpada naravno da je tu najveća odgovornost na lokalnim čelnicima i tu se sa vama slažem. Mi u gradu Karlovcu imamo, moja kuća tri kante i tako svi. Neki nisu tu napravili ono što su trebali i po zakonu i mislim da je to njihova odgovornost. Evo ovdje u Gradu Zagrebu ja nikad nisam vidjela da je bilo više smeća

Pa što se tiče grada Zagreba ja tu jasno iznosim svoje stavove, uspoređujem to sa mnogim lokalnim sredinama kod nas na moru itd. Ispada mi smiješno da neke male lokalne samouprave, u redu imamo manje stanovnika itd., ali da možemo učiniti puno više nego jedan ovako veliki grad sa puno većim financijskim sredstvima. I kad dođeš na vlast i kažeš zatvorit ću Jakuševac, uspostavit ću novi sustav odvajanja otpada sve će to bit bolje, jeftinije itd. Nakon dvije godine utvrdiš da je Jakuševac otvoren, sve je skuplje i rezultat zelene politike je plastična vrećica. To jedno s drugim ne ide. To je jednostavno pitanje što mi uopće radimo i na taj način u teoriji znamo sve kad govorimo o ovom lijevo plastičnom bloku i u praksi ne znamo ništa ili ne činimo ništa. E to je razlika. I kad govorimo o centrima zabrinjava da postoje ljudi koji zaista i to se često ovdje i u Saboru već i raspravljalo da imaju određena primanja, da rade nešto ali da 15 godina nisu uspjeli riješiti dokumentaciju i dobiti građevinsku dozvolu. Država tu nije ništa kriva. Država i dalje ima sredstva koja će vam dati, izvolite doći sa dokumentacijom i da to izgradimo. **Reiner, Hvala potpredsjedniče. Kolega Boriću, dosta ste svoje rasprave posvetili zbrinjavanju otpada kao jednom važnom instrumentu u zaštiti okoliša. Ne tako davno Zagreb je slovio kao vrlo čista i uredna europska metropola, no svjedoci smo da je Zagreb na žalost nedavno jedva izbjegao napuljski sindrom. Nismo sigurni što se događa sa pojedinim frakcijama otpada kada ih Čistoća sakupi, na koji način se u stvari gospodari sa otpadom obzirom da nema niti sortirnice, niti kompostane, pa mene zanima koja vi saznanja imate, koji model gospodarenja otpadom je implementiran u gradu Zagrebu i kad se očekuju vidljivi rezultati. Obzirom i na ovo što su mnogi kolege i kolegice primijetili Poštovani zastupnik Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Kolegice Petir, Zagreb očito dok ne izgradi ovaj Centar za gospodarenje otpadom će imati otvoren Jakuševec, jer izgrađeni centar vam garantira da možete zatvoriti taj prostor jer je on do sada korišten na najjednostavniji način kao i prije 70 godina. Sve što imate u kamionu dovezete, ispraznite i nabacate iznad toga zemlje, tucanika ili već što je i pokrijete i nastaje I tako rješavamo osim onog dijela koji se odvaja možda malo plastike, papira itd. što inače i često završi vidimo i po nekim snimkama u istom kamionu, pa nastaje problem svega toga. Ali ako je grad Zagreb 800 000 ljudi preuzeo odgovornost ili jedna politička opcija sa politikama kao zelene i nudi vam to što vam danas nudi postavlja se pitanje smijemo li ih pitati da li su to te zelene politike koje ste nam ponudili u kampanji, da li su to rješenja koja ste ili ciljevi koje ste vi ostvarili. Nema ničega. To je najjednostavnije isto ono što smo imali prije 70 godina, ništa se nije promijenilo a garantira ovaj centar da toga neće biti ni sljedećih pet, šest godina. Možemo slušat samo priče zatvorit ćemo. Uvaženi kolega Borić, činjenica je svi to vidimo da naš glavni grad nikada nije bio prljaviji, zapušteniji, neuredniji nego što je to danas. Činjenica je ovo što ste rekli da Centar za gospodarenje otpadom ne postoji, a što je još tragičnije ne postoji niti dokumentacija da bi se on uopće pokrenuo u dogledno vrijeme iako sredstva europska za to postoje. Još je apsurdnija situacija, a to smo spomenuli kad usporedimo Primorsko-goransku županiju, da imamo i otoke Krk i Cres i Rab, da smo u proteklih godina izgradili svi pretovarne stanice, tu je i Gorski kotar, da u turističkoj sezoni ako nam neko govori da ima ovdje više stanovništva, ima praktički stanovnika kao Zagreb, uspijevamo riješiti te probleme, a ovdje u Zagrebu gdje je praktički sjedište ove države sa svim ministarstvima, sa svim mogućnostima, sa svim europskim sredstvima tako nešto je nemoguće već se otpad skladišti tamo di se skladištio prije 50.-60.g., sramotno i jednostavno onaj ko je sad trenutno na vlasti u Zagrebu ne može prebacit odgovornost na nekakve prijašnje generacije…/Upadica Reiner: Hvala/… jer već 2.g. ovdje upravlja ovim gradom. Hvala lijepo. Kolega Klarić, evo ima u izvješću karta jasno otvorenih aktivnih odlagališta i zatvorenih, pogledajte jadransku Hrvatsku, više-manje sve više zatvoreno, pogotovo otoci a onda govorimo o čistoći mora itd., jer svako zatvoreno odlagalište na otoku znači manje vrećica, manje bilo kakvih ovaj proizvoda tj. otpada koji će završit ili uslijed bura ili uslijed nekih vjetrova u moru i imate ovo što imate ovdje u Zagrebu i kažu da je to dobro. Ako se oni slažu s time, ja tu, evo gledam i SDP, oni drže ljestve tome, nisu nositelji, ali su dio vlasti i ako je njima svejedno mi tu ne možemo ništa, ali ako nećeš izgradit taj centar, nećeš ni zatvorit ovaj Jakuševac, kako ćeš ga zatvorit, pa gdi će to ić, a nema nijednog bližeg centra drugog gdje bi to mogao raditi, svih 5 na kontinentu je u nekoj fazi ili smo u pripremi ili još nemamo nikakve dokumentacije, e tu je problem i što s tim i zašto se to tolerira? Ja mislim da tu treba povući malo jače poteze i da tu onda treba reći

okoliša u priobalju, te turistički orijentiranim krajevima, međutim na našem području iznimno je bitno stanje morskog okoliša, kakve su nam ocjene kakvoće mora za kupanje, a stanje je takvo da u većini naših gradova i općina imamo izgrađen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, a veći dio objekata nije spojen i nije izgrađena sekundarna mreža, dosta toga očekujemo u narednoj financijskoj perspektivi, pa evo i ovom prilikom apel i resornom ministarstvu i Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova i Vladi da što više sredstava predvidi upravo za te namjene. Kakva je situacija u vašoj županiji, koliko je tu izgrađeno uređaja za pročišćavanje i koliko je pokrivenost i sekundarnom mrežom u nas…, u turistički orijentiranim naseljima? **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo kolegice Juričev, ja dolazim iz općine koja ima 100% spojenost na sve to i mi nemamo nikakav problem, drugi dio otoka ima određene probleme u nekim naseljima, ja ne mogu znat točan podatak, znam da su neke aglomeracije u tijeku, mislim na grad Rijeku, aglomeraciju Crikvenica-Novi Vinodolski, da je Krk riješio svoju ja mislim aglomeraciju kao jedan od prvih i mislim da mi kao jedna županija kad govorimo i o centrima za zbrinjavanje otpada itd., mi možemo govoriti…/Govornik teoretizirat o tome je li to dobro ili nije dobro, ali mi imamo cjelovit sustav i znamo da stvara i nekakve veće cijene odvoza otpada ili troškove itd., pa možda i minus, ali imamo …/Govornik se ne razumije/…, imamo neke koji ne rade ništa i u tome je problem. Ne možemo se na ovakvim pitanjima ponašati na način da to prolazi mimo nas i da nitko ništa ne radi ili niko ne reagira, zato sam zamolio državnog tajnika da nam kaže koji su to ljudi koji to ili lokalne samouprave koje ne rade ništa da se ne dogodi sutra da opet na slijedećem izvještaju raspravljamo da još ima njih 20 koji su propustili i dva 10-ljeća kažu nisu ništa napravili. Ljubica (HDZ)** Hvala lijepa potpredsjedniče HS. Uvaženi kolega, porast količine otpada i loše gospodarenje otpadom pridonose onečišćenju i klimatskim promjenama. Ukupne količine otpada se ne smanjuju niti na, na području EU, niti na području RH. Primarni cilj EU politika je naravno odvajanje otpada. Broj JLS, prema ovom naravno izvješću, koje odvojeno prikupljaju otpad je u porastu, ali još uvijek to nisu velike brojke. Aktivnosti, sanacija, a vi ste rekli u vašem izlaganju odlagališta se provode i naravno da svi trebamo raditi na pomicanju gospodarenja otpada, ali kad su u pitanju centri za gospodarenje otpada vi ste spomenuli neke i na kontinentu, a negdje u prethodnim raspravama su rekli da neke nisu ni pomjerile s mjesta, ja ipak moram reći da što se tiče Centra za gospodarenje otpada Šagulje nije istina da se nisu pomaknuli s mjesta, ishođena je lokacijska dozvola, dobivene su lokacijske dozvole za prekrcajne stanice, do kraja godine se predviđa raspisivanje natječaja za izgradnju…/Upadica Hvala vam lijepa kolegice Maksimčuk. Ja bi isto želio kažem to jer mi smo ovdje imali i tematske sjednice itd. na temu tih centara i nekad stječete dojam da oni koji hoće i žele to naprave i naprave kako treba, a neki su se opustili i ovo je naš poziv njima da se aktiviraju i da konačno uspostavimo taj jer centar za gospodarenje je kraj nekog sustava, početak imamo to je odvajanje otpada u svakoj lokalnoj samoupravi i da bi imali cjelovit sustav moramo to izgradit da znamo gdje što ide i da onda možemo i ovih 88 aktivnih odlagališta zatvoriti, a tu najviše strši Jakuševac, to je najveće otvoreno aktivno odlagalište i oni koji nose odgovornost za to ne čine ništa, a nema ni centra, Jakuševac je otvoren, ja tvrdim da će on biti otvoren i do 2028., možda i dalje jer je to najjeftinije rješenje zbrinjavanja otpada još uvijek u Hrvatskoj, a vjerojatno i negdje drugdje, u drugim zemljama, ništa ne plaćate, kad imate centar to nešto košta i kad vidimo da se poskupljuju cijene parkinga, cijene ne znam odvoza otpada, cijene vode itd. …/Upadica Reiner: Hvala/…možda i ne žele to napraviti jer i to bi onda nešto Prije nego što nastavimo pozdravimo na galeriji studentice i studente Diplomatskog kluba Fakulteta političkih znanosti iz A sada će govoriti poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš, izvolite. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Inače kaže da su pjesnici čuđenje u svijetu, a ja mislim da su i političari čuđenje u svijetu apsolutno. Naime, do 2021.g. to je bilo pred dvije godine još je HDZ bio na vlasti u gradu Zagrebu do 2021.g. i bio je kontinuirano na vlasti nekakvih osam godina, je zajedno sa g. Bandićem koalicijski partner i bio je na vlasti. Nisam vidjela projekt centra za gospodarenje otpada, nisam vidjela želju za zatvaranjem Jakuševca koji je by the way trebao bit zatvoren do 2012., pa do 2015., pa do 2018. nisam vidjela, ali sad i bez želje da budem odvjetnik, ja sam arhitekt, ali ajmo sad iz svih oružja rafalnu paljbu po novoj vlasti jer to nije napravilo u godinu i pol. Stvarno sram ih bilo, nije napravilo u godinu i pol. To što ste vi propustili napraviti dugi niz godina kad ste bili koalicijski partneri pokojnom gradonačelniku Bandiću držali lojtre u svim nepodopštinama. I tolko o otpadu jer sam o otpadu ono što sam htjela reći rekla u raspravi u ime kluba, a pojedinačno kao što sam rekla ću govoriti o temi prostornog planiranja i energetske učinkovitosti. Kad je riječ o zaštiti okoliša je prostorno planiranje izuzetno važno i to prostorno planiranje danas su mediji puni rušenja. Ja kad gledam rušenje i apsolutno sam tu uvijek imam određenu dilemu i mislim da nije dobro kad se ruše kuće koje su dovršene u kojem su ljudi useljeni, u kojem te ljude iz kuća vodite van da rušite. Dakle, kad građevinska inspekcija radi dobro svoj posao onda ruši u fazi u fazi kad nešto počinje graditi, a ne ruši kad je nešto napravljeno. Ali tema bespravne gradnje je tema u prostoru i devastacije prostora, a mi bi zapravo trebali voditi računa o prostoru. Dakle, jedanput krivo nešto napravljeno u prostoru je krivo zauvijek. Ja se dobro sjećam i postupka legalizacije u kojoj smo bili gdje su trajno devastirani prostori koji će sigurno iza sebe imati posljedicu za okoliš zato što neko nije vodio brigu u prostoru. Prostorno planiranje koje ima posljedicu kvaliteta okoliša nije o tome da vi samo vodite računa o tome da imate dovoljno zelenih površina, dovoljno parkova nego je način na koji planirate da koristite sve resurse. Neke zemlje su otišle već tako daleko da se na fasadama u smislu zelena radi se alge, ali tema je da te zgrade budu koriste najviše sunčeve energije da budu posložene na način da zapravo sve više crpe iz okoliša što mogu crpiti da u smislu energenata što manje energenata. I sad će doć do teme energetske učinkovitosti koja mislim da je izuzetno bitna i izuzetno važna. Postoji u preporukama jedna preporuka koja je bitna, koja kaže da je potrebno napraviti analizu učinka provedbe mjera programa kontrole onečišćenja zraka za razdoblje od 2020.-2029. vezano uz energetsku obnovu obiteljskih kuća, javnih i komercijalnih zgrada na kvalitetu zraka i emisije onečišćenja tvari i temeljem tog je potrebno raditi daljnje aktivnosti. Dakle, energetska učinkovitost u zgradarstvu ima svoju posljedicu, ne samo to što prvo vidimo da su te zgrade imaju fasade, bolje izgledaju, onda je sljedeća posljedica da zapravo manje koristite energenta, manje koristite energent osjetite to na vlastitom novčaniku, ali posljedice da kad vi manje koristite energent imate manje potrebu za nekakvim fosilnim energentima i ostalo. Ali jednako tako imate smisao i vezano uz klimatske promjene jer manje onečišćujete zrak i sve ostalo. Dakle, ta energetska učinkovitost osim što je bitna i značajna za vlastiti novčanik, za vlastiti džep ona je globalno značajna. Sve zemlje EU su se odlučile za određene zelene politike, zemlje EU su se odlučili za postavljanje solara, za postavljanje fotonaponskih ćelija i ostalog i Hrvatska isto tako je se odlučila za takve nekakve stvari, ali imamo sad problem. Dakle, mi imamo tvrtke koje su već postavili solarnu elektranu koji HEP nije priključio pitam vas zašto i zbog čega? Hvala. Poštovani zastupnik Šašlin ima povredu poslovnika. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Povreda poslovnika čl. 238. izvrtanje činjenica odnosno obmanjivanje i javnosti i nas ovdje u Saboru. Gospođa Mrak Taritaš očito izvrće činjenice iz ovoga izvješća, ali ne samo činjenice iz ovoga izvješća nego ona izvrće i povijest, ona govori da je HDZ bio na vlasti u gradu Zagrebu. Ako već želite govoriti o povijesti sjetite se malo Gunje, sjetite se malo septičkih rupa u Gunji i toga. Evo Poštovana zastupnica Mrak Taritaš ima povredu, ovo nije bila povreda poslovnika nego replika pa dobijate opomenu, ali je povredu poslovnika zatražila i zastupnica Mrak Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Dakle, ja se referiram vi se niste referirali na čl. poslovnika ja se referiram na čl. poslovnika 238. u kojem bi zaista trebalo ga doraditi i govoriti o tome o neistinama. Zgodno se je sjetiti i šest napravljenih kuća u dve godine iza potresa na Baniji i 219 napravljenih kuća nakon 14 mjeseca od poplave na području Cvelferije pa te brojke dvije brojke možemo usporedit. Pitajte g. Mikulića predsjednik koje skupštine je bio? **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Martinčević ima repliku. To naravno nije bila replika pa dobijate i vi opomenu. Idemo dalje. Izvolite. Puno riječi je bilo danas ovdje kao i obično o Zagrebu, a ja bi ponovo vratila se na Varaždin i ovaj zaista ključan problem, a to je 100.000 tona baliranog otpada na ulazu u Varaždin koji tamo stoji zahvaljujući a već više od 12 godina provođenju sudskim procesima i optužnicama bez ijedne bilo kakve pravomoćne presude i bez zahvaljujući državi odnosno Vladi koja dva mjeseca nakon pristojnih i predviđenih rokova još uvijek nije raspisala izbore za Gradsko vijeće Grada Varaždina, a kako bi se izazvala situacija da natječaj koji konačno u ovoj vlasti sada u gradu proveden pravovaljano kako bi se izbori mogli provesti i natječaj provesti. Dakle, opstruira se cijela priča. I posebno možda pitanje za vas vezano na generalno u Zakonu o gospodarenju otpadom, da li vi smatrate da bi to trebala zaista preuzeti sve država, jer jedinice lokalne samouprave nemaju fiskalnih, često niti organizacijskih kapaciteta kad govorimo o malim općinama, a uz ovakva … …/Upadica Reiner:

Povrijeđen je članak 238. gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora Reiner ja kad slušam ove svađe oko Varaždina stvarno mi je malo mukica. Dakle, oni koji su vam vodili tamo priču i koji imali ste prste duboko, duboko a tek će budućnost pokazati koliko duboko su neki imali tamo. Sad su otkrili ne znam šta ko otkrivenje su doživjeli Ivanovo. Dajte se skulirajte! A izbore i mi MOST-ovci jedva čekamo pa da napokon tamo imate nekoga tko će vam se boriti za poštenje i pravdu koju očigledno, sigurno je nedostajalo u Varaždinu desetljećima. Polako, polako. Prvo ima povredu Poslovnika je digla poštovana zastupnica Dreven-Budinski, izvolite. Naravno da dobivate opomenu, to je bila replika. taj problem bala i smeća. Čuli smo da je to ne samo grad Varaždin nego još i šest općina. Ali moram naglasiti da uz gradonačelnika Čehoka da je tu odluku bio donio župan gospodin Radimir Čačić i zbog toga je od tih šest općina 5 ne HDZ-ovskih nego samo jedna. Hvala lijepa.

A što se tiče HDZ-a vi zaista trebate ozbiljnu lekciju iz povijesti. Dakle, u gradu Varaždinu na vlasti kad se to događalo i 10 godina poslije je bio Čehok i HDZ. Čačića onda nije bilo niti blizu, tako nemojte lagati još jedanput i o tome kako vi lažete u Zagrebu. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro to je isto bila replika, pa dobivate opomenu. To je druga opomena, vodite o tome računa. Poštovani zastupnik Miletić je opet dignuo povredu Poslovnika. **Miletić, Marin (MOST)** Bogu hvala i sva sreća da ja pripadam trećoj političkoj opciji u Hrvatskoj koja raste svakim danom, a ne onima koji se love za slamku jer tonu. Jedino im je Varaždin ostao, a politički tonu i nestaju i bogu hvala da i tako se događa i sa svim ljudima i sa svakim tko predstavlja bilo kakvu nepoštenu političku opciju. A što se tiče nas MOST-ovaca to će građani Varaždina odlučiti žele li nas ili ne tamo, a vas kolegice pozivam idući tjedan na raspravu o otpadu i Varaždinu gdje dolaze sveučilišni profesori i struka pa možete dati svoj doprinos da vas javno pitamo što ste vi tamo napravili. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. To naravno nije bila povreda Poslovnika nego isto replika, pa vam moram dati drugu opomenu. Kolegica Martinčević. Bit će vam treća ako ovaj …, izvolite. Izvolite, digli ste povredu Poslovnika. **Martinčević, Natalija (Reformisti)** Gospodine Miletić bili ste u Varaždinu jedanput ili dvaput u životu, dakle nemojte pričati o stvarima o kojima ne znate i ne razumijete ništa. Vodite jeftino politikanstvo na nivou cijele države. Hoćete ga prodati u Varaždinu, Varaždincima nećete. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro. To je bila isto replika i moram dati treću opomenu sukladno članku 240. stavak 2. pa nemate pravo riječi do kraja rasprave o ovoj temi. Hajdemo sad na odgovor na repliku, gotovo smo već zaboravili pitanje replike poštovane zastupnice Mrak-Taritaš. Izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Sjećam se dobro što je bilo pitanje, a pitanje je bila tema otpada nadležnosti jedinica lokalne samouprave i odnos države prema tom. Dakle, mi ako želimo decentralizirati zemlju, a nekako se govorimo o tome da bi trebalo decentralizirati, onda sa centralizacijom trebaju biti i decentralizacije sredstava. Dakle, jedinice lokalne samouprave da bi se mogle baviti određenim poslovima za to trebaju dobiti i određena sredstva. Ali neke stvari koji su vezani uz otpad i ako želimo riješiti vezano u otpad moramo biti zaista to definirati na razini države. Ja se moram u nekim stvarima bez htjela, ne htjela nastojim bit korektna sjećam se one jedne Vlade koja je trajala šest mjeseci kad je bilo ko u onoj jednoj priči. Sve što je bilo prije ništa nije valjalo, nego sad će krenuti novo i tko je prvi stradao? Prvi je stradao otpad, jer sad ćemo otpad krenuti rješavati na neki drugi način. …/Upadica Reiner: Hvala./…

Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovana kolegice ja neću o nebulozama iz Varaždina, nebuloza imamo diljem Hrvatske, pa ću ja spomenuti jednu iz Karlovca. Dakle 15 godina financiramo nepostojeći regionalni centar za gospodarenje otpadom Babina Gora kod Karlovca, svega desetak kilometara udaljen o grada. Na dokumentaciju do sada je utrošeno oko 7 milijuna kuna. Država im je darovala zemljište i to česticu od 300 000 m2 šume u naselju Vukmanić i to na stotinjak metara nadmorske visine i blizu rijeka, ali ondje je još od 2008. godine kad je osnovana tvrtka koja je centar trebala izgraditi i dalje samo netaknuta priroda. Mještani okupljeni u udruge i inicijative bore se da centar nikad ne osvane iznad njihovih krovova ponajviše zbog rijeka koje teku u blizini, a projekt je prepun rupa i bazira se na Studiji utjecaja na okoliš staroj 16 godina. Pa je li nam to prihvatljivo? Povredu Poslovnika digla je poštovana zastupnica Jelkovac. U čem je povrijeđen Poslovnik? **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Kolegica je povrijedila članak 238. Poslovnika jer vrijeđa ovdje zastupnike govoreći stvari o kojima očito ne zna točne podatke. Dakle, što se tiče CGA Babina Gora tamo je što se tiče Karlovačke županije i tvrtke koja je osnovana napravljeno sve i u onom vremenu u kojem je moguće bilo obzirom na brzinu

Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo, hvala lijepo, hvala, hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Dakle, otpad je nešto što mi sustavno ne rješavamo. Postoji nešto što smo riješili. Dakle, imali smo divlja odlagališta otpada, dobili smo sredstva EU prije ulaska u EU jer smo išli sanirati divlja odlagališta otpada i tad smo se, dakle u jednoj fazi smo se opredijelili da svaka županija, ja nažalost previše toga pamtim, bilo bi bolje da malo manje pamtim i da sam malo manje u nekim stvarima sudjelovala. Svaka županija je trebala imati svoj centar. Onda smo shvatili da je to ludost i da to ne možemo napraviti. Nijedan, dakle svi centri imaju problem imovinsko pravnih odnosa, imaju problem procjene utjecaja na okoliš, imaju problem odabrane tehnologije imaju problem dovoljnog needuciranje i dovoljnog netruđenja oko ljudi da se objasni da jednostavno negdje oni moraju biti. 40% otpada koji proizvodimo mi izvozimo …/Upadica: Hvala./… i negdje Hvala vam lijepa potpredsjedniče. Kolegice Mrak rekli smo ili govorili smo o Centru za gospodarenje otpada Zagreb ne i ovaj vi ste rekli pa evo 10 godina nitko ništa nije radio, mi nećemo ni ovu godinu i po, dvije i ja nisam odvjetnik, jeste odvjetnik. Nedavno sam pročitao da je pročelnik za komunalnu djelatnost i prostorno uređenje u Gradu Zagrebu na najtransparentnijem natječaju ikada postao gospodin koji je član stranke GLAS i bio vaš bivši tajnik u ministarstvu. Zamislite to, toliko transparentno član stranke GLAS, državni i bivši tajnik u ministarstvu koje je vodila gospođa Mrak Taritaš. I niste Tomaševića, jeste. Ali me niste demantirali u tome jer vas nitko neće za 2 godine pitati što je bilo na vlasti prije 10 godina ili 5 nego što ste nam napravili i jeste li ispunili obećanja. Možete mi garantirat da će Jakuševac biti zatvoren do 2028. ili da ćete imat centar za gospodarenje s obzirom da ste odvjetnik te vlasti koja je evo vidimo sada povukla i cjenik vodoopskrbe za koji je tvrdila da je

sam 4 godine sjedila i bila zastupnica u gradskoj skupštini, predsjednik gradske skupštine je bio glavni državni inspektor gospodin Mikulić. Prema tome, vi ste uredno bili uredno na vlasti, uredno smo tad tražili izvješće o stanju sa otpadom, uredno se je tad pokušavalo riješiti temu centra za gospodarenje otpadom i uredno ste to opstruirali. I sad se čudite. I sad sve to što niste riješili sve to vrijeme netko treba riješiti u godinu i po dana. I vi i ja znamo da je to nemoguće. A što se tiče transparentnosti natječaja, pa cijenjenog gospodina, cijenjeni gospodin je bio apsolutno tajnik, glavni tajnik u Ministarstvu graditeljstva, sjedio je zajedno sa mnom u gradskoj skupštini 4 godine, dobio je na natječaju taj posao, jedan od najboljih ljudi koji može odraditi taj posao, kojeg je apropo toga,

Kompilirat ću ovu svoju repliku pa sažeti sve ono što ste vi HDZ-ovci i kroz replike i povrede Poslovnika govorili. Dakle, komunalni otpad proizvodimo svi mi. I političari i ne političari, sve političke opcije bilo da su na državnoj ili na lokalnoj vlasti imaju obavezu zbrinjavanja otpad što onog naslijeđenog, što sadašnjeg ili onog koji će nastati u budućnosti. Ali samo jedna jedina politička opcija u RH zloupotrebljava vlast, vrlo je vješta u zbrinjavanju političkog otpada onih korumpiranih kadrova koje je potrebno negdje preusmjeriti je li Lovru Kuščevića i njima slične, a istovremeno nije u stanju zbrinuti onaj otpad koji se gomila na hrpici. Može financirati nepostojeće centre jer se tamo ne zna na što zapravo novci cure, to može, ali ispuniti obaveze iz zakona bilo na državnoj ili lokalnoj razini kroz desetljeća, e to ne može. zlorabiti vrijeme jel. Izvolite, poštovana zastupnica Mrak Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Dakle, ja sam nekako u svojoj ovoj pojedinačnoj raspravi od 5 minuta na otpad potrošila ali morala sam jer sam tu uredno sjedila u klupi i slušala čuđenje. Odjedanput smo, mi se oko Zagreba odjedanput čudimo. I čudimo se što sad to ovi u godinu i pol ovi nisu napravili jer su oni koji su došli trebali napraviti. Problem otpada nije od jučer. I problem otpada nećemo riješiti niti vrlo, neće biti riješiti niti jednostavno, niti brzo i to je jedan proces koji traje, ali moramo se potruditi i moramo vidjeti što i kako. Moramo voditi računa i o okolišu, ali moramo voditi i o edukaciji. Pa nitko ne želi imati bilo što što je vezano uz otpad ni u svom dvorištu, a kamoli u svojoj općini.

2 godine su prošle od obveze da prema europskoj direktivi donesemo i prostorni plan morskog prostora, dakle morskog područja. Evo najnovijih podataka o odlukama o povredama obveza prema europskoj zakonskoj regulativi, a koje se tiču RH pa ima tu brojnih packi naravno sa financijskim posljedicama, govorila sam o morskom okolišu, ali tu je i recimo što se tiče energetske učinkovitosti packa i traženje financijske posljedice za Hrvatsku vezano neosiguravanje razvoja energetskog razvoja po pitanju obnovljivih izvora energije, da ne govorim o nesaniranju odlagališta otpada u Biljanama donjim. Hvala lijepo kolegice Ahmetović. Dakle, ja sam stvarno svoju ovu pojedinačnu htjela usmjeriti na prostorno planiranje i jesam i na energetsku učinkovitost. Zakon od 2013.g. je uveo obvezu donošenje državnog prostornog plana, usput budi rečeno i da budemo pošteni skroz do kraja, Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja EU koja u svojoj tradiciji prostornog planiranja osim što planira obalu je planirala i more, prema tome mi imamo tradiciju planiranja mora, imamo tradiciju planiranja dakle nekakvih ograničenja koje smo stavili u 300 metara što može, što ne može gdje mogu nekakve stvari i tad je 2013.g. odnosno iza toga je Vlada donijela odluku o izradi državnog prostornog plana i od tad se državni prostorni plan radi. Ja sam bila svjesna toga da se to ne može napravit preko noći, ali sam mislila tamo negdje 2019., dakle već sad će još malo pa će bit četri godine je nekakvo realno vrijeme u kojima je to bilo moguće napraviti …/Upadica Reiner: Hvala./…, a onda posebno ovaj plan nije se napravilo još ništa. Hvala potpredsjedniče. Poštovana kolegice, uz ljude prostor je sigurno jedan od naših najvažnijih resursa kojeg moramo pažljivo promatrati, s njime doista održivo gospodariti. Složit ću se s vama kad kažete da bespravnu gradnju treba suzbijati u samom njenom začetku i da tu doista ulogu mora preuzeti građevinska inspekcija, ali ne može se izuzeti lokalna i regionalna samouprava. Sjećate se vremena prije više od 20 godina radile smo u ministarstvu …/Upadica Mrak Taritaš: Zajedno./… kad se krenulo u suzbijanje bespravne gradnje i kad se otkrilo da neki inspektori nisu radili posao i kad su zbog tog bili sankcionirati, na kraju su dobili na sudu tužbe, sporove i bili su vraćeni na posao, a nisu radili svoj posao. Dakle, to je jedan problem. A drugi problem je kad vi imate tri desetljeća na vlasti, primjerice u Istri istu političku opciju i oni se danas čude jer je Istra preplavljena bespravnom gradnjom. Pa što su oni radili tri desetljeća? i sjećam se i onog procesa kad su inspektori dakle da budemo potpuno jasni, građevinski inspektori su bili na razini jedinica lokalne samouprave odnosno općina i gradova kako su tad bili i oni su s te razine bili povuknuti na državnu razinu. Koji razlog je bio ajde da budemo pošteni do kraja? Glavni razlog koji se nije jasno baš govorio sa govornice, ali se govorio je bilo da su korumpirani i da su u vezi sa lokalnom samoupravom, da onda ne idu na teren, da na telefonski poziv gradonačelnika žmiri ili ne žmiri i rečeno je ajdemo ih povući na državnu razinu jer će svega toga biti znatno manje.

Uvažena kolegice Mrak Taritaš, pomalo mi tužno djeluje kad se netko poziva i čudim se i vama na čovjeka koji je umro prije dvije godine, pravdajući propuste sadašnje vlasti. Kako je Zagreb mogao biti čist, uredan prije dvije godine? Ja sam bio ponosan na njega. Parkovi pokošeni, čika niste mogli vidjet u … i i onda gledamo sad ove silne najlone plavi, žuti, smeđi, gledamo krcate baje, gledamo da nema projekata, gledamo te nespretnosti u poskupljenju cijene vode ni to ne znaju provest. Kakve to veze ima s pokojnim gradonačelnikom? Da ne govorim oni situaciju kad se i ta žičara koju su pljuvali, prozivali ga došao tamo pritisnuo dugme da bi je svečano otvori. Radilo se u to vrijeme, gradilo se evo i rotor u Zagrebu, nemojmo zapostavljat ljude koji su nešto radili i stvarali. Ali ja postavljam vama pitanje, kako je moguće prije dvije godine da je Zagreb bio čist,

ja sam o HDZ-u govorila, a ne pokojnom gradonačelniku Bandiću. Samo očito gledamo svi različitim naočalama. I da budem potpuno jasna ja sam rekla HDZ je bio u koaliciji sa pokojnim gradonačelnikom Bandićem. S ove govornice smo govorili o Zagrebu koji je bio prepun kanti za smeće, pa sjetite se, bio je prepun kanti za smeće, dakle bio je prepun svega i svačega i bio je prepun i korupcije i svega i sad odjedanput ćemo se mi pozivat na to i odjedanput imamo naočale koji kaže da je bio čist. Ja živim u ulici u kojoj je bilo 28 kanti za smeće, danas mi odvoze otpad svaki dan. Neću reć da je u svim dijelovima grada tako i neću reć da u svim dijelovima grada tako funkcioniraju i grad je različit, samo vi očito kad ste na vlasti u Zagrebu, pogotovo na vlasti ste bili zajedno s g. Bandićem …/Upadica Reiner: Hvala./… ga gledate na jedan način, a danas na drugi. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo dvije povrede poslovnika, prvo poštovani zastupnik Klarić. U čemu je povrijeđen poslovnik? **Klarić, Tomislav (HDZ)** Čl. 238. gospođa Mrak Taritaš ko da je jučer došla u politiku. G. Bandića je koliko se svi sjećamo postavio SDP, bio je član SDP-a i njegov prvi mandat i krenuo je kao SDP-ovac. S druge strane sve nespretnosti koje su se dogodile prilikom smjena u Holdingu, sve nespretnosti koje se i dan danas događaju, pa evo samo vam cijena vode.

pa evo ovdje ja nisam iz Zagreba, ali dolazimo sam i prije četo u Zagreb i nekako ono što mi je ostalo iz vremena Bandića ostalo je nekoliko vrijednih projekata protiv kojih ste vi tada prosvjedovali, ne znam, ležali ste po asfaltu itd., sjetite se samo Cvjetnog trga, sjetite se fontana, to su projekti koji su ostali iza tog čovjeka.

Zastupnica Raukar-Gamulin je također digla povredu Poslovnika. U čem je povrijeđen Poslovnik? **Raukar-Gamulin, Urša (Možemo!)** Zahvaljujem. 238. vrijeđanje, omalovažavanje zastupnika. Ja bih vas htjela dragi kolega Klarić podsjetiti da nakon što je SDP izbacio Bandića HDZ ga je tek tada prigrlio k sebi i svi projekti po kojima će pamtiti ta vladavina su koruptivni i nepotistički. Zagreb je 20 godina stradavao upravo od takvih aktivnosti,

kad je gospodin Bandić u ime SDP-a obnašao dužnost gradonačelnika to je do negdje jeseni 2009. godine organi gonjenja nisu našli potrebu da ga ni zbog čega osumnjiče, optuže ili ne daj bože osude, pa u tom smislu zbog zapisnika imam potrebu to izjaviti. Hvala.

kolega Miletić. Izvolite.

U ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a govorit će poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče, kolegice Perić,

u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku poštovane zastupnice Ružice Vukovac.

u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Jure Brkan. Izvolite.

Sada ćemo se vratiti našoj točki o stanju okoliša, Izvješće o stanju okoliša pa će govoriti poštovana zastupnica Dalija Orešković. Izvolite. Okoliš je jedna od rijetkih stvari, jedan od rijetkih resursa kojeg u ovoj državi još uvijek nismo devastirali, devastirali, poprilično je očuvan unatoč nekim negativnim trendovima, pa bi nam Izvješće o stanju okoliša trebala svima biti poprilično bitna tema. A koliko nam je doista bitna tema pokazuje i činjenica da smo raspravu o ovom dokumentu podijelili na tri dijela. Jutarnji, pa sad poslije ovih slobodnih iznošenja stajališta, a onda ćemo ostatak tko danas nije stigao na red odraditi sutra kada nitko više neće znati niti tko je što rekao, niti se uopće može na nekoga od govornika referirati. To pokazuje i stanje duha Hrvatskog sabora koji je izgubio kao institucija svoju svrhu. Ovdje se ne raspravlja. Ovdje svatko dolazi ispričati sam sebi u bradu ono što je otprilike imao za reći. To je prva stvar koju trebamo mijenjati ako ovdje želimo saslušati nekog drugog, pa čuti možda i neko pametno rješenje koje ćemo u budućnosti sami implementirati. Druga stvar na koju se želim osvrnuti je da je ovo jedan od najkvalitetnijih dokumenta koje smo imali prilike vidjeti u ovom sazivu Hrvatskog sabora. Na 400-tinjak stranica imamo imamo sveobuhvatne podatke možde mnoge od tema nikada prije nisu privukle moju pažnju na takav način. Međutim, pored toga ima i punih 20 stranica preporuka. I ono što pokazuje način rada Hrvatskog sabora i činjenica da ćemo mi takav izvještaj izglasati je to da ovako važni dokumenti postaju sami sebi svrha tih 20 stranica preporuka praktički zadire u sve i jedan resor sve ijednog ministarstva i ukoliko uz preporuku ne postoji i natuknica koja će reći tko je dužan nešto provesti i u kojem roku i čija je to obaveza za provedbu onda samo usvajanje takvog izvješća naprosto nema, nema nikakvog smisla. Ukazat ću na činjenicu da da su nekoliko dijelova posebno bitni, jedan od njih je sektor prostornog planiranja o kojem su govorili i drugi zastupnici. Spomenut ću i to da je u postupku donošenja novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama koji upravo na najvrjednijem nacionalnom resursu planira devastacije koje će trajati desetljećima, ako mi već na temelju ovog izvješća i njegovog usvajanja ne možemo poduzeti neke korake da interveniramo u budući zakon i spriječimo štetne posljedice naprosto podbacili smo u onome što bismo kao Sabor, kao Parlament trebali biti. Nadalje, tu je energetika, tu je inspekcijski nadzor i inspektorat kojem predsjedava stranački činovnik iz redova HDZ-a. Podatak da nemamo dovoljno inspektora koji bi istraživali pa čak i ono što ste vi kolega poentirali, poentirali, a to je da imamo pretjerana iskopavanja ne samo u Zagorju i slična situacija je i na području Like, a nikom ništa jer nema tko izać na teren i da je došlo do kršenja zakona sve je to posljedica nedovoljno dobro uređene države. Pa je netko spomenuo čak iz redova HDZ-a da imamo problem sa prekomjernim izlovom ribe, a zaboravljaju da je upravo njihova ministrica u sektoru poljoprivrede ta koja kroji mjere i definira kako će biti raspoređena sredstva i kako će se kontrolirati njihova provedba. Da zaključim, ubuduće ovo treba mijenjati, dakle uz izvješće mora ići i paket mjera i obaveze za pojedina državna tijela, bez toga samo izvješće nema smisla. A s obzirom na sve one ružne replike i povrede poslovnika koje su dolazile iz redova HDZ-a reći ću jednu staru narodnu zagrebačku poslovicu, a ona kaže da nije otpad sve što se stavlja u plave vrećice i baca u kontejnere, tu su i predstavnici one vlasti koja je devastirala i državu i regije i gradove i općine, a odgovornost za svoje činjenje i nečinjenje prebacuje na druge. Hvala. Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovana kolegice, vjerujem da su smo se svi složili oko toga da su centri za gospodarenje otpadom velik problem, pa bih ja samo nekoliko stvari vezano uz Lećevicu izdvojila dakle samo prošle godine ovaj centar je imao gubitak od više od 2,5 milijuna kuna u poslovanju, ali su zato posao sa PR kompanijom zaključili u vrijednosti od milijun i pol kuna. Preneseni gubitak iz te tvrtke iz prethodnih godina iznosi čak 17 milijuna kuna, ali zato u isto vrijeme imaju u uredu u Splitu osam stalno zaposlenih, imaju direktora iz redova HDZ-a nekadašnjeg tajnika županijskog ogranka mladeži HDZ-a i čitav nadzorni odbor opet na čelu sa HDZ-ovcem za čije naknade članova godišnje ode do 150.000 kuna, županijska su firma i županijom upravlja jasno HDZ. Županija im je čak prošle godine povećala temeljni kapital uplatom u novcu od 18 milijuna kuna …/Upadica Reiner: Hvala. Poštovana zastupnica Orešković će odgovoriti./… pa tako Vrlo je jednostavno samo treba promijeniti naziv, umjesto centri za gospodarenje otpadom centri za zbrinjavanje stranačkih potreba HDZ-a i za izvlačenje novca iz javnih proračuna. Željko (Socijaldemokrati)** Poštovana zastupnice u svojoj ste raspravi otvorili cijeli niz tema, ali ono što je po meni najvažnije to je da nakon izvješća moramo imati korektivne akcije, bez toga nismo napravili ništa. zašto? Kad nešto izvještavamo moramo reći što smo naučili u prethodnom razdoblju i koje ćemo mjere poduzeti da nam se to više ne dešava. Ukoliko treba mijenjati zakone mijenjat ćemo zakone, ukoliko treba mijenjati propise koje donosi ministar, znači nekakve uredbe, mijenjat ćemo uredbe, ukoliko treba mijenjati ljude na odgovornim mjestima mijenjat ćemo ljude, ali moramo reći aktivnosti da bismo poboljšali određene stvari koje su vezane za taj izvještaj su te, te i te i nakon toga te aktivnosti moramo provesti. Isto kao što moramo i provoditi zakone jer bez toga imamo problem, a ti će se problemi samo multiplicirati.

ima i jasno definiranu mjeru i naznaku tko je tu mjeru dužan provesti i u kojem roku i onda to mora biti obaveza i za HS, ali i za Vladu koju taj HS bira. I upravo raspravljanje o raznim izvješćima koja dolaze u HS na dnevni red pokazuje koliko je Hrvatska neuređena država. jedan jedini element nedostaje odnosno ponajviše nedostaje, a to je odgovornost vlasti jer nam druga državna tijela kažu što država putem svojih različitih tijela mora činiti, ali ako to ne čini jer eto nigdje to nije baš izričito rečeno i niko na sebe nije preuzeo obavezu onda odgovornosti nema. To kada uspostavimo Hrvatska će biti potpuno drugačija država. **Reiner, Željko Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Poštovana kolegice Orešković, spominjala ste u kontekstu zaštite okoliša naravno i zaštitu prostora pa kako ukratko vidite s obzirom na kratki rok za odgovorit kratko vrijeme, rješenje nelegalne uzurpacije, devastacije prostora, spominjala ste i pomorsko dobro, ali i onaj pojas nakon njega pa i negdje u unutrašnjosti RH koji se događa. Hvala. Prije svega većim brojem inspektora koji će izlaziti na teren promptno i brzo rješavati predmet koji im je u radu, a ono što se ne smije dogoditi ubuduće, a upravo je to u tijeku to je novi Zakon o pomorskom dobru koje velike ovlasti dodjeljuje lučkim upravama. Lučke uprave praktički nisu ni pod čijim nadzorom, a imat će mogućnost gradnje ili dogradnje pojedinih objekata na način da svojom voljom praktički mijenjaju prostorne planove, prostorne planove i to samoinicijativno, samo nametnuto bez konzultacije sa zainteresiranom javnošću kao što se to inače kod urbanističkih planova radi. Evo to pokazuje kakve su nakane ove Vlade Andreja Plenkovića i koliko će naš najvrjedniji nacionalni resurs u buduće biti uzurpiran i devastiran ukoliko Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama u ovakvom obliku stupi na snagu. Hvala. Sad će govoriti poštovana zastupnica Grozdana Perić, izvolite. **Perić, Grozdana (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovani predstavniče Ministarstva. Ono što bih htjela reći je da je ovo izuzetno kvalitetno izvješće i unatoč tome što mnogi kolege tvrde kako je to zakašnjelo, kako to nije dovoljno ažurno mislim da je svako izvješće itekako uvijek ažurno i uvijek ga je dobro i pregledati i pogledati i usporediti sa onim što želimo postići. Ja bih se osvrnula na dvije teme, a to su, to je komunalni otpad i isto tako komunalne, odnosno otpadne vode. Vrlo je netočno da upravo ove vlasti koje su HDZ-a su nekvalitetne, korumpirane, nesposobne, neuke itd. što sve ne, pa ću vam reći da je grad Zadar i Zadarska županija i grad Benkovac su napravili projekt koji je još 2006. trebao krenuti sa izgradnjom Centra za gospodarenje otpadom, pa je onda eto igrom slučaja promjena razno raznih vlada i ministara zapravo to otezano. Ali na svu sreću evo na 46 ha se izgrađuje i završava upravo taj CGO koji je Biljane Donje, koji 76% financira EU, 14% sredstva Fonda za zaštitu okoliša i 10% osnivača, dakle županije, grada Zadra i grada Benkovca. Kada govorimo o tome za taj CGO je bilo potrebno 13 dozvola beskrajno otezanje kod nekih ministara i mijenjanje planova i zakona, pa su onda mijenjale razno razne studije utjecaja na okoliš itd. a a time se rješava problem za 195000 stanovnika plus turista koji na tom našem području dolaze. Dakle, itekako važno da će taj CGO do kraja ove godine biti zapravo završen. Ono što bih htjela vezano za još ovu studiju reći je i upravljanje i korištenje pročišćenih komunalnih otpadnih voda. Mi smo jedan od gradova, grad Zadar koji je među prvima zapravo išao na izgradnju sustava za mehaničko-biološku obradu otpadnih voda za čini mi se sto tisuća stanovnika i na taj način zapravo uloži je jako puno zajedno sa Hrvatskim vodama da bi se taj sustav napravio. Ono što valja reći da je u ovoj studiji jako važno i spomenuo da je Zavod za javno zdravstvo Zadarske županije u suradnji sa Italijom i sa pojedinim partnerima izradilo i napravilo projekt AdSWiM što znači da je u okviru projekta i programa suradnje Interreg we Italija-Hrvatska od 2014. do 2020. zapravo postignut da se postigne upravo velika suradnja kako bi se tim projektom upravljalo što bolje vodnim resursima, a isto tako i zaštitilo Jadransko more. Vrijednost tog projekta je preko dva milijuna eura od čega 85% je vrijednost koju financira EU i tu su uključeni kako grad Udine, Zadar, Zadarska županija, Peskara, Split, zatim Marše Marše i isto tako razne ustanove koje su tome pridonijele u ukupnom zapravo praćenju, a isto tako i vrednovanju što se događa na tom našem području. Jer kao što znamo more, morski resursi su itekako značajni. Ali isto tako je jako važno da se očuva taj morski okoliš uz to što što imamo razvijen turizam, a stalno govorimo o održivosti turizma, ali isto tako i održivosti gospodarskih djelatnosti koje su naslonjene na more i morsku Hrvatsku. Imamo više replika. Prava je poštovane zastupnice Tramišak. **Tramišak, Nataša (HDZ)** Hvala vam poštovani predsjedavajući i saborska zastupnice. Kako bismo i dalje štitili ovaj naš vrijedni okoliš potrebno je raditi na unapređenju i na nadograđivanju na tom putu nam može pomoći i europski zeleni plan i velika sredstva koja imamo na raspolaganju. Dobra je prilika da ne iscrpimo samo ono što je i negativno već i pozitivne strane gospodarenja okolišem u Hrvatskoj. Ministarstvo gospodarstva je u proteklom razdoblju gotovo dvije milijarde eura ulagalo u različite ciljeve i zaštite okoliša, prirode, bioraznolikosti, upravljanje vodno komunalnim gospodarstvom, a u novom razdoblju je više od dvije milijarde eura ponovno planirano samo iz višegodišnjeg financijskog okvira i dodatno sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Sada je naravno u interesu i svih jedinica lokalne, regionalne samouprave da kvalitetno pripreme projekte, da se usuglase sa svim ciljevima koje treba postići i da onda ta sredstva budu kvalitetno i utrošena upravo u one ciljeve i mjere kako bi se to i postiglo. Poštovana zastupnica Perić. **Perić, Grozdana (HDZ)** Hvala lijepo poštovana kolegice. Vi najbolje ste upućeni u ono što ste projicirali u razdoblju koje je ispred nas, a isto tako imali ste pred sobom sve ono što se događalo u prethodnom razdoblju. Zbog toga sam i istaknula upravo ovo razdoblje koje je bilo prvo razdoblje kada se zapravo o tome na jedan način pokušalo stvoriti stvoriti određene baze podataka, a isto tako iskontrolirati stanje trenutno, a isto tako sagledati sve ono što sa obe strane Jadrana se događa i na koji način to utječe na sam okoliš. I ovo što kažete sigurno da 2 milijarde eura i sve ono što će se ulagati u budućnosti daje šansu mnogim dijelovima Hrvatske da zaista stvore određene baze i unaprijede svoj sustav zaštite okoliša. **Reiner, Željko Zahvaljujem se. Pa evo ne bi inače, ali s obzirom da je vaš kolega Borić otvorio tu temu gospodarenja otpadom pa je navodio Grad Zagreb kao primjer ja ću vama reći kakvi su podaci za gradove u kojima je do 2021. stolovao HDZ otprilike 20 godina, kakve su stope razdvajanja otpada. Karlovac evo dugogodišnji vaš grad 14,5% jel gorimo o 14,5% u odnosu na prosjek RH. Gospić u kojem ste bili godinama na vlasti 0%. Zadar 9,5%, Vukovar 9,8%, Vinkovci 10,6%, Makarska 9,7%, Split u kojem ste bili do 2021. na vlasti 16,5%, Dubrovnik draga gospođo 10,7%.

Članak 238., ja samo pozivam kolegicu neka nam pokaže svojim primjerom i mi ćemo se pokrit ušima. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, I zastupnica Benčić je digla povredu Poslovnika. U čem je povrijeđen Poslovnik? **Benčić, Sandra (Možemo!)** Članak 238., pa evo ako već želite da vam pokažemo svojim primjerom, u dakle prvih mjesec, dva novog sustava gospodarenja otpadom u Zagrebu je znate koliko pala količina miješanog komunalnog otpada, 27%. 27% je rezultat koji će imati utjecaj na razinu čitave države jel u prvih dva mjeseca, a tek smo počeli. Hvala, doviđenja. Dobro to je bila replika pa dobijate opomenu i vi. Idemo na odgovor na repliku poštovane zastupnice Perić prvo. **Perić, Ja razumijem ovoliku nervozu i rekla bi želju da se pokaže kako smo mi ti koji nismo ništa radili pa možete vi odvojiti 27 ili ne znam koliko posto, ali vi ćete taj otpad staviti na koje mjesto, gdje ćete ga preraditi, na koji način ćete ga zbrinuti, što ćete s njim raditi, ništa niste napravili. Ono što mi radimo cijelo vrijeme i za koje smo itekako zakočeni od 2006. da je CGO trebao biti itekako puno prije gotovo, da nismo bili podržani od brojnih ministara opozicijskih vlada i da na taj način se zaista nije moglo napraviti više od onoga što je napravljeno, a mi smo napravili jako puno. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Ivanović. Molim vas, molim vas nemojte, kolegice Benčić šta vam je pa ne možete vikat s mjesta. Nešto vam se dogodilo. Poštovani zastupnik Ivanović. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Uvažena zastupnice Perić koliko ja znam Možemo i zeleno-lijevi blok je negdje oko 9% po anketama, sad ovih 27 ne znam odakle je to izvučeno, al nema veze. Ja ću reći nešto drugo. Zaštita okoliša je top tema i bit će uvijek top tema. Hrvatska je prirodno lijepa zemlja zato nas i posjeti 16 miliona turista u toku turističke sezone, pa i cijele godine i zasigurno će trebati dobra strategija, dobra politika da očuvamo okoliš, pogotovo jadransku i obalu i more kao jedno od najčišćih mora u cijelom svijetu. To je veliki izazov i tu nema uopće govora oko toga. I ovi problemi koji su se dešavali, a kad su u pitanju veliki centri gospodarenja otpadom imali smo taj prekid od 5 godina kad je jedna vlada odnosno jedan ministar zaustavio kompletan proces i sada to polako ide, nije još onako kako

da mi obrazloži opozicijske vlade. Nisam taj termin čuo, a ja bih volio da me educirate da mi kažete koje su to bile opozicijske vlade u RH i koje su napravile takve propuste. Hvala vam. Dobro, to je znate i sami bila replika, a ne povreda Poslovnika pa vam moram dati opomenu, a sad će kolegica Perić odgovoriti na pravu Hvala lijepo. Sve one vlade u kojima nije bio HDZ je za mene opozicijska vlada, koji ste, koji ste bili pripadnici tih vlada se dobro znate prepoznati pa znate što ste radili u tom periodu i kako ste radili u tom periodu. Kako ste upravljali određenim resursima, kako ste upravljali poljoprivredom itd., itd. Ali ono što valja reći da je itekako da su stvoreni pretpostavke za bolje gospodarenje otpadom kako komunalnim i razno raznim ostalim. I ono što je jako bilo važno još za reći da da bi se postiglo suglasje za izgradnju CGO-a evo na primjeru Zadarske županije je bilo potrebno postići suglasje između gradova i županije i susjednih općina. Dakle i to je jako važno jer briga o otpadu je zajednička briga. Hvala lijepa. Prije nego što nastavimo sa replikama pozdravimo na galeriji učenice i učenike Srednje škole iz Gline.

imam onu izreku indijanskog poglavice da nam planet nisu dali naši roditelji nego da smo je mi posudili od naše djece i mi bi se doista svi tako trebali i ponašati. Ovdje što želim naglasiti da su jedinice lokalne samouprave bile u mogućnosti napraviti sve za zaštitu okoliša, međutim neke su uspjele neke nisu. Dobar primjer ste naveli zadarske županije i jedinica lokalne uprave na tom području gdje se Centar za gospodarenje otpadom Biljane Donje zapravo nalazi u završnoj fazi. Ovo je testna godina i od 1. siječnja 2024. bi trebalo početi sa radom. Ja se nadam da će to biti primjer i drugima i da doista se moramo ponašati prema okolišu na način kako i priliči, a to je stvoriti okruženje za zdrav život jer ako nastavimo ovako …/Upadica: Hvala./… gdje živjeti. Hvala lijepo. Poštovani kolega najbolje znate kao i ja što se dole i kako se rješavalo. Koliko je problema bilo za pronalaženjem lokacije da je dugo vremena smo imali i još uvijek je zapravo aktivno odlagalište u zaleđu, zapravo u samom gradu gdje u Diklu smo imali velike probleme i gdje se zbrinjavao otpad svih ovih desetljeća. Zašto? Zato što neki prethodni generacije nisu brinule o tome gdje će se otpad zbrinjavati, na koji način će se zbrinjavati, a imali smo kvalitetne programe. I jedino na ovaj način kada se postigne dogovor o lokaciji, kad se postigne suglasje o lokaciji onda se može reći da se kvalitetno može upravljati otpadom. **Reiner, Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolegice Perić, pohvalili ste na početku ovo izvješće i tu se mogu složit s vama i nadam se da će ministarstvo, ali i sva ministarstva koja se dotiču zaštite okoliša držati određenih konkretnih mjera kod provedbe upravo ovakvih i preporuka, ali i ovakvih izvješća, a spomenuli ste i pri kraju vašega izlaganja posebice morski okoliš što se slažem s vama jer možda dok cijela Europa razmišlja o smanjenju CO2 s kojim mi možda nemamo toliko problema, mi imamo svoj prioritet zaštite okoliša, a to je možda na prvom mjestu zaštita morskog okoliša. Spomenuli ste Zadar, jaku, jako ulaganje u lučku infrastrukturu i od Splita i od Zadra i Gaženica i luka u Splitu koji imaju sve veće i veće promete i putnika i tereta, da spominjemo i balastne vode i cijeli otpad koji se stvara u samom morskom prometu. prometu. I tu moramo naglasiti da uz državu i ministarstva tu definitivno treba uključiti lokalnu samoupravo, posebice velika središta kao što su Split i Zadar i njihova lučka područja. Zahvaljujem. Grozdana (HDZ)** Hvala lijepo. Tako je, svi gradovi na obali su, itekako bi trebali biti aktivno uključeni u ovakve projekte kontrole svih otpadnih voda koje izlaze u more. Isto tako ovo što ste spomenuli brodovi, imamo jako snažan nautički turizam, promet, balastne vode i sve ostalo. Prema tome sve je to nešto što predstavlja potencijalni, potencijalnu opasnost za narušavanje ekosustava i zbog toga je itekako važno kroz ovakve projekte gdje to provode zavodi za javno zdravstvo županija da se što više toga radi, da se uzimaju uzorci, da se prati, ali isto tako da se daju određene preporuke na koji način treba određene stvari mijenjati i poboljšavati. Miro (MOST)** Hvala lijepo. Kolegice rekli ste da u Zadarskoj županiji cvjeta cvijeće po pitanju okoliša. Kako komentirate Biljane Donje, industrijska troska iz Šibenskog TEP-a koja se nalazi desetljećima, zbog čega je Europski sud već kaznio RH po drugi put tuži Europski sud RH zbog šteta koje su nanešene u okolišu u Biljanima Donjima govorim i ljudima na tome području. I nitko ništa ne poduzima. Za sve one koji ne znaju gdje je to. Kad idete prema Dalmaciji, prema Zadru, Šibeniku i Splitu vidjeli ste s live strane crno brdo. Kako vi opravdavate taj nerad, nemar i kaznu koju ćemo platiti, a najgore je šteta za okoliš, a još gore

koje je vlasnik ugovorio i dogovorio, a za sve ostalo će odgovarati očito RH. **Srpak, Dražen (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, kolegice Perić, očuvanje čistog okoliša je od izuzetnog značaja. Najviše se na tom polju postiže podizanjem svijesti stanovništva. Naravno ključno je također osigurati sustav koji je u stanju adekvatno djelovati po tom pitanju pritom mislim na dobru opremljenost komunalnih poduzeća. Mi smo u gradu u kojem sam gradonačelnik to i osigurali za razliku od nekih drugih. Imamo nove kamione, reciklažno dvorište, kompostanu, odvoz MKO, biotopada, krupnog otpada, 4 kante po domaćinstvu papir, plastiko, bio i MKO, odvoz stakla sa kućnog stakla i sve to uz dosta sredstva iz EU smo riješili. Uz sve to ključno je i učenje djece o važnosti zaštite okoliša i to činimo još od vrtića kroz razne edukativne radnje.

Povrijedili ste čl. 238. Hrvatska je već 2019.g. od europskog suda dobila kaznu za trosku u Biljanima Donjima, nebitno jel je na privatnom zemljištu, ako ja imam privatnu njivu do vaše kuće mogu nuklearni otpad odlagat.

Hrvatske Sjeverozapadne itekako puno napravili i prednjačite u zbrinjavanju otpada, u edukaciji i sigurno da će i da smo svi ostali i težimo upravo tome na načinu kako ste to vi riješili u tom u tom dijelu Hrvatske i mislim da je to dobar put i da smo na kraju krajeva, a to se vidi i iz ovog izvješća da su postavljeni određeni ciljevi za postizanje i smanjivanje otpada u određenom periodu i da je tu Hrvatska postigla itekako značajan napredak. Nisu svi modeli jednaki, nisu sve sredine iste, jako je važno sve zajedno to usuglasiti i postići zapravo taj optimum. **Reiner, Željko Poštovana zastupnice u svojoj ste raspravi spomenuli gospodarenje vodama otpadnim vodama i zapravo aglomeracijska područja na području Zadarske županije. Znam da su postojali planovi odnosno projekti za aglomeracijsko područje zapadni dio Zadra znači Diklo, Petrčane ne znam dal je to bilo zahvaćeno i dio Borika to nisam siguran, ali znam isto tako da je bio zahvaćeno još jedno područje, a to je područje u zaleđu Zadra vezano za Karinsko more i Novigradsko more da je tamo otprilike desetak jedinica lokalne samouprave potpisalo sporazum da se kreće u projekt aglomeracije vrijednost negdje otprilike četri milijarde kuna, ali nigdje nisam našao podatke to sam tražio krajem prošle godine u kojoj je to fazi, dokle se došlo sa tim projektima i je li se tu nešto uspjelo napravit i jesu se uspjela alocirati sredstva i je li se uspjelo krenuti sa radovima. U kojoj je to fazi i ako znate nešto o aglomeraciji na otocima? **Reiner, Ovako ono što najbolje znam, a to je aglomeracija upravo područja Zadra i okolice dakle tu je evo sad se već dovršava u velikoj mjeri upravo taj dio aglomeracije i Dila, Bokanjca, Petrčana, Kožina. Ovo što se tiče Karina, karinskog područja ne znam u kojoj je to fazi i koliko je tu uspjelo, to je opet odvojena, a isto tako imamo još jednu aglomeraciju koja je vezana za Nin, Vir, Vrsi, Petrčane, Vrsi, Vir i Nin gdje je isto tako velikim dijelom već završena i taj dio aglomeracije

Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Poštovani predstavnici ministarstva, kolegice i kolege zastupnici, prije svega dobar dan svima. Dakle, za Hrvatsku je uvijek priča, pričali ju mi sami ili pričaju netko tko gleda izvana da smo prekrasna zemlja koja ima sjajne prirodne resurse i da stvarno s tim resursima i s tim ljepotama bi doista mogli uz puno drugačije politike biti mala Švicarska. No ono što je činjenica isto tako da puno šansi smo propustili, a poglavito kad gledamo sve one šanse koje se tiču korištenja tih resursa i zaštite samih resursa. U puno situacija je jasno bilo vidljivo da je krupni kapital imao veliku prednost i pred malim ljudima, ali i pred samim okolišem. Nažalost, u pogledima nacionalnih politika na zaštitu okoliša puno govori i to što danas raspravljamo o nečemu što se događalo u periodu od 2017.-2020.g., dakle tri godine od danas. Iako moram reći da je dokument stvarno stvarno impozantan, da je stvarno ogroman, da ima jako puno podataka, da ima jako puno prijedloga, da ima puno toga na čemu bi se moglo dalje graditi. Opet se postavlja pitanje 2017.-2020. i koliko se toga još dodano promijenilo od 2020.-2023. kada mi raspravljamo o samom dokumentu? I ono što isto tako moram naglasiti da kad pričamo o nacionalnom pogledu na zaštitu interesa ovdje sad primarno pričam Vlada, ministarstvo jer svi oni stručni ljudi u Hrvatskim vodama i u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost istina Bog u parcijalnim mogućnostima koje oni imaju si daju jako puno truda i u povlačenju europskih sredstava i u plementaciji brojnih projekata koji se neki povlače sad već pet, deset ali su vidljivi i na njima se radi. Tu sad mislim i na aglomeraciju vode i kanalizacija koje su stvarno vidljive i gdje stvarno imamo puno područje u RH poprilično raskopano. Ono što bi si htio ostaviti za drugi dio svoje rasprave je tema gospodarenja otpadom, dakle mogu o tome pričati s obzirom da imam priliku voditi grad gdje se razvrstava skoro 60% otpada i gdje stvarno imamo jedan poprilično dobro zaokružen i zatvoren sustav jer unatoč svim tim godinama, unatoč svim strategijama, unatoč promjenama vlada i ministara, ja stvarno s aspekta i tih 60%, ali i kao običan građanin ove zemlje ne mogu do kraja shvatiti i vidjeti koja je to naša strategija i koja je to naša operativna politika kojom ćemo se baviti gospodarenjem otpada. Jesmo imali otvaranje fondova za kompostane, za reciklažna dvorišta, za sortirnice, ali što ćemo na kraju dana sa onim što ostane. Bit će odgovor regionalni centri za gospodarenje otpadom, ali isto tako vrlo lako se može doći do podataka koliko dugo ta storija o regionalnim centrima za gospodarenje otpadom traje jer mislim da su neki već što u planu, što u pripremi 10, 15, 20 godina samo se mijenjaju ministri i stalo su ti isti regionalni centri i s njima se ne događa apsolutno ništa. Jedan od najboljih primjera za to je centra u općini susjednoj, Gradu Koprivnici, u Općini Koprivnički Ivanec, Regionalni centar za gospodarenje otpada Piškornica koji je trebao profunkcionirati 2008., pa 2010., pa 2012., pa 2015., pa 2017. i sad svečano se priča o tome da će profunkcionirati tj. biti izabran izvođač 2023. sa nekim svojim rokovima iako kad se usporedi koliko je europskih sredstava odobreno za taj projekt, koliko je nekakav vremenski period, koliko su ponudili oni koji su se javili na natječaj dolazimo do ogromnog gepa i sve što smo dosada dobili da će ministar potpisati jedan papir da će država jednom nešto subvencionirati i sufinancirati. Jer da ne bi ispalo da se samo okrećemo državi pričamo o sumama koje županije same ne mogu iznijeti. Uz to što se nismo pokrenuli sa regionalnim centrima za gospodarenje otpadom mi i dalje nemamo burzu sekundarnih sirovina što Slovenija ima sjajno, što je zapravo pomoglo da Ljubljana ima svemirski sustav gospodarenja otpadnom, nama u našim lokalnim komunalcima i dalje ovisno naravno od sezone do sezone i stanja na svjetskom tržištu masa toga što se prikupi odvojenog i dalje je puno veći trošak nego što od toga svi zajedno imamo koristi. Tako da svaka čast strategijama, svaka čast onome što operativa radi, ali moram reći da

dakle nedvojbeno je uska veza između stanja prirode i okoliša i zdravlja ljudi. Mi smo svjedoci toga da velik dio stanovništva i u Hrvatskoj živi u gradovima. U gradovima se događa i najveće onečišćenje ne samo po pitanju otpada već i po pitanju buke, po pitanju onečišćenja koja stvara promet. Kako bi gradovi mogli bolje i kvalitetnije tome doskočiti postavlja se sada tema i nameće razvijanje gradske infrastrukture, urbane infrastrukture. Novina je svakako da se evo iz fondova EU mogu koristiti sredstva za zelenu infrastrukturu u gradovima, ali naravno i izvan urbanih područja. Gradovi bi to trebali prepoznat, aktivnije se tu uključit, dakle i Vlada i ministarstva su osigurala sredstva, ali evo i na gradovima je da daju svoj obol i svoj doprinos. Evo hvala vam. **Reiner, Željko Hvala vam lijepo na vašem pitanju, a u konačnici i vi ste ministrica koja je doprinijela tome da imamo taj fond na raspolaganju. Dakle, kad pričamo o samim gradovima što bi oni mogli raditi i koja je njihova uloga u tome svemu, s jedne strane razvoj sustava gospodarenja otpadom, s druge strane naravno vodovod, kanalizacija, aglomeracije koje idu, s treće strane i štedljiva javna rasvjeta i okretanje alternativnim izvorima energije i ima tu cijeli set toga što gradovi bi trebali raditi, ali ono što mogu reći da dosta gradova u lijepoj našoj već podosta na tome i radi. I usudio bi reći da u provedbi tih nekih projekata su gradovi otišli dosta ispred velikih državnih sustava. Što se tiče Fonda za zelenu infrastrukturu, Koprivnica je na njega aplicirala, mislim da nam je odobreno cca 400 tisuća eura. Doista jedna i sjajna priča, ali i nešto što će doprinijeti tome da se okrene taj trend betonizacije i zahvata u prostoru koje imali nažalost u proteklim desetljećima. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sada će govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj, s tom raspravom ćemo ovaj onda, s njegovom raspravom ćemo zasada zastati onda kao što je najavljenu u 3 sata i imati slijedeću točku. Samo još jedanput da podsjetim što je i predsjednik sabora bio rekao, najavio ujutro, pa ćemo ići sa slijedećom točkom, a ova će biti onda nastavak sutra ujutro Miro (MOST)** Hvala lijepo. Okoliš je tema svih tema. To je prostor koji nam je Bog da. Međutim, izvješće je napisano po struci. O izvješću govoriti, međutim o tim činjenicama možemo raspravljati zbog čega nešto nije dobro, međutim ja ću se vratiti na osnovnu stvar. Mi imamo recimo problem u prometu. Vi kažete CO2 je opasan, to kao da je opasan da ga triba smanjiti jel, međutim taksijima smo zabranili do 5 godina starosti ove vozila, a autobusi mogu biti stariji od Mojsijeve šlape, kao je Mate Jujnović u Sinju. Dime za njim brajo katastrofa. Dimi, sad koga je on kupio neću sad spominjat janjce i paprčke, koga je kupio to je katastrofa. Ugrožava živote ljudi jer su stari autobusi i dime uništavaju okoliš. Druga evo jedna stvar, sad ćemo mi ići lokalno kolega je govorio. Imamo Mojanka u Sinju, odlagalište otpada za općine i lokalne samouprave i gradove cetinskog kraja od odgovornosti Grada Sinja i lokalne Čistoće. I onda kažu sad ćemo zatvorit u Vrgorcu odlagališe, zatvorit ćemo na drugim mjestima ali vi ćete prevoziti u tim starim kamioninama dizelašima privozit ćete to iz Vrgorca u Sinj. Jel tako državni tajniče? A dimi za njim katastrofa, ugrožava promet na A1, katastrofa. I ja tražim odgovor koji je razlog s jednog odlagališta na drugo pribacivati i sitili se baš u Sinju uz rijeku Cetinu, pritok rijeke Cetine. razumije./… svoje potpisalo. Išla bivša gradonačelnica i prijatelj državnog tajnika Šipić, došli i potpisalo. Ja sad to gledam ne mogu virovati da su to potpisali. Znači ja oću da kažem da nije dovoljno napisati izvješće, ono je beznačajno, nebitno ako mi ne poštivamo struku, stručnost i ako ministarstvo samo ne poštiva svoje odluke. Govoriti o Biljanima Donjim na način to je privatno zemljište, ministre, državni tajniče jel dozvoljeno na mojoj ledini gdje je sad kupina odlagat nuklearni otpad? Pa Grozdana Perić velka tu saborska zastupnica iz Zadarske županije kaže da je dozvoljeno na privatnu česticu odlagati industrijski otpad koji je štetan i mi plaćamo penale. Takva ista namjera je bila prije desetak godina da odlažu u moj Sinj uz Cetinu nisam da, tada Mladineo napa …, znači nije dozvoljeno na privatnu česticu odlagat nuklearni otpad niti industrijsku trosku i Biljane Donje su dokaz. A poglavito me čudi vaš koalicijski partner nema ga danas Milorad Pupovac to mu je rodno misto, brige njega za onu sirotinju okolo. Kad su izbori eto ti ga, štiti nacionalne manjine. Štiti on nacionalne manje, štiti on sebi, jel on da je manjina onda bi bio manjina u Saboru. On je većina, on upravlja s vama, pa neka riješi problem. Govorio sam na početku o vrlo bitnim stvarima mogao bi o gospodarenja otpada moga bi, ali najbitnija stvar još jednom, nemojte kočit lokalne samouprave vi ministarstvo sa dvije različite, dva različita mišljenja, davati dozvole za eksploatacijska polja, a u isto vrijeme vi nama predložili da podržimo park prirode. I sad u ovome trenutku ja kao gradonačelnik jednoga grada kojega koči ministarstvo što napravit? Evo pozivam vas sve na Alku, šta napravit kad vi dođete kako vas dočekat? Jedno mišljenje kaže ucrtali su eksploatacijsko polje protivno procjeni utjecaja na okoliš, ucrtali nakon proglašenja parka prirode dali uporabnu dozvolu. I sad meni strategija rekla da skidam eksploatacijsko polje, ja skinio naravno stratešku moramo poštivat, a u županijskom planu je ucrtan kaže uskladite sa županijskim planom. I sad imam moram imat dva mišljenja, jedni dadu, drugi ne dadu, a milijardu kuna investitora sve čeka u Sinju, milijardu. Bez kuća APN-ova mladi koji bi ostalih i meni ja tražim od vas rješenje. Dajte mi rješenje … dolazio sam kod vas evo dolazim non stop, dajte rješenje. Kome pogodujete? Zašto pogodujete, zašto kočite grad Sinj i Cetinski kraj, zašto? Veliki interes ljudi da dođu živit, velik je interes investitora.

pa evo čisto radi javnosti kolegica nije rekla da se može na privatno zemljište nego je ona rekla samo da je to privatno zemljište. Znači nije rekla da se može odlagati na privatnom, ali nego da je to privatno zemljište pa molim da se govori istina radi javnosti. Hvala. To je bila replika pa dobijate opomenu. Repliku međutim pravu ima kolega Kujundžić. **Kujundžić, Ante (MOST)** Hvala predsjedavajući. Poštovani kolega Bulj, dakle da mi donesemo najsavršenije zakone, a ne priječi nas nitko ostaje nam problem pojedinaca dakle i u vašem gradu Sinju u mom Imotskom ili općenito u bilo kojem pedlju ove države koji sa svojim lošim navikama devastiraju ono što bi svima nama trebalo bit sveto. Međutim, ono gdje je možda najvidljiviji pristup države ono čime bismo zapravo mogli i okarakterizirati jedan mogu slobodno reć, ne interes države je Dugi Rat i otpad od Tvornice ferolegure koji već godinama stoji na onome mjestu. I resorno ministarstvo, kompletno država igraju se ping ponga tko je odgovoran za određenu stvar. činjenica je da od tog otpada je porastao broj oboljele djece, činjenice je da je taj otpad opasan međutim evo i u ovome trenutku dok mi ovdje razgovaramo on još uvijek ondje stoji. Hvala vam. Miro (MOST)** Evo interesantna tema, 2007. postao sam predsjednik mjesnog odbora gdje je stari rudokop gdje je već Mladineo dogovorio da se odlaže otpad iz Dugoga Rata u taj rudokop koji su pritoci rijeke Cetine tu. Ja sam vodio prosvjede i zaustavio sam to, već je bilo dogovoreno da se iz taj opasni otpad koji triba sanirati u Dugom Ratu već je bilo dogovoreno i popisano da se odlaže evo u moje selo skoro u središte grada Sinja i Pritoci, ja sam to prosvjedima zaustavio. Možete to pogledat tamo na Googlu Slane stine stisnite prosvjedi. To je katastrofa, al oni su tada tvrdili Ministarstvo okoliša doli u Dugom Ratu da je to štetno, da je to štetno, a nama u Sinju su tvrdili da je to zdravo, da mogu gnjojiti, ja se sićam šta sam tada napisa javno. Ako je to zdravo stavite to na Markov trg popločite ga. Nisu bome. To su kriminalne organizacije koje su uništile i okoliš i državu. pa vas samo molim iz kuta vas kao gradonačelnik vašeg komunalca, ali naravno i vaših građana što se pokrenulo i što se rješava osim potencijalne pretovarne stanice u gradu Sinju? Hvala lijepo na pitanju. Ja kad sam došao uopće nije bilo odvajanje otpada. U 2021. krajem se stislo sad je došlo tek na 7%, a nadam se da ćemo to uvatit. Što se tiče grad koji je dobio grad Sinj, umjesto brze ceste, umjesto saniranja u gospodarskoj zoni grada Sinja koja je najperspektivnija vjerujte mi, samo da naprave taj projekat brze ceste, su nam donirali kao za Božić pet milijuna kuna za cestu za pretovarnu stanicu u sred gospodarske zone. Neka je nosi ćaći. Kažu meni propast će projekt Lećevica, nek propane, i nek je svakako i on štetan i taj projekat je štetan, ovaj način gospodarenja otpadom. …/Upadica Reiner: Ako ih možete samo primirit ovi koji su došli. Znači katastrofa je što rade po pitanju gospodarenja otpada jel u županija je u biti ona koja koči Željko (HDZ)** Dobro, ali vrijeme vam je isteklo kolega Bulj pa onda kolegi Paviću dajem repliku. Izvolite. **Pavić, ja bi se malo vratio na Biljane Donje i na trosku koja je tamo odložena. Naime, vi vjerojatno znate kao čelnik općine, odnosno pardon grada koliko je vremena potrebno da bi se dobile sve moguće dozvole za odlagalište otpada i koliko je to teško dobiti, gotovo je nemoguće dobiti. A netko si dozvoli na svojem zemljištu napravi odlagalište evo štetnog otpada. Tko je za to odgovoran? Kao prvo jedinice lokalne samouprave, jedinica područne uprave i naravno država i inspekcijske službe. Gdje su svi oni bili i zašto nisu dali svoj dio posla? To je pitanje koje treba postaviti i ministarstvu i nadležnima. Odgovor, izvolite. sam prosvjedovao. Već je bilo da će sanirati …/Govornik se ne razumije./… sa tom industrijom, eksploatacijsko polje koje je bilo rudareno. Ja sam to zaustavio svojim prosvjedima, svojim sumještanima. A ovo kazati da je dozvoljeno da je to privatno zemljište, da netko diže pare na to da iznajmljuje svoju njivu tu kraj ljudi ponavljam koji su uglavnom najviše srpske nacionalnosti. Odatle je rodom i Milorad Pupovac koji nije prstom makao. Ja sam išao doli, držao tiskovne, posjećivao te ljude. Crni im se voda u bunarima, u Četrnjama kako se zovu. Brige Milorada Pupovca. On zaštitnik nacionalne manjine? Njemu je samo bitno da je on ali u Saboru i da tezgari. Nije ga briga za tim narodom u Dalmatinskoj zagori ni srpske nacionalne manjine, ni hrvatskih građana, za nikim ih nije briga. prostornog plana županije. Dakle, zakon je definirao da u prostornom planu županije se samo navodi da negdje postoji eksploatacijsko polje, a njegova veličina, oblik i sve ostalo se definira prostornim planovima uređenje grada pa mi nije, dakle i vi kao grad imate mogućnost zaista da ga planirate drugačije, odnosno da imate mogućnost da tražite izmjenu i dopunu prostornog plana županije i da se briše u slučaju ako je to vama za razvoj vašeg prostora neprihvatljivo, ako to nije sukladno vašim gospodarskim osnovama i svega ostalog iz jednostavnog razloga što su to i ustavna prava pojedine općine pojedine općine ili grada, pa mi nije jasno do kraja problem koji imate i u čemu se bazira taj problem. Dakle, ne može se vama vaše ustavno pravo uskratiti. Hvala lijepo. **Jandroković, Znači u izmjenama i dopunama, izmjene prostornog plana je bilo eksploatacijsko polje unutar područja

I oni meni sad uvjetuju doduše ministarstvo i doli Ured za okoliš on daje pozitivno mišljenje, ali za urbanizam i prostorno uređenje kaže ne morate ostaviti …/Govornik se ne razumije./… premda je eksploatacijsko polje da se može eksploatirati je dobio dozvolu nakon proglašenja parka prirode i suglasnost ministarstva koje je nama ovdje predložilo, suglasnost Ministarstva okoliša, tj. ured, ne znam jel' uprava je dala suglasnost tima i sad bi oni tili da ja kršim stratešku jer su je oni prekršili u županiji. E neću! Neću! Imat ćete Andrijicu Šimića, neću! Dobro. Evo došli smo sada do kraja današnje rasprave po ovoj točci. Nastavit ćemo sutra u 9,30 tako da oni koji su još planirali govoriti imaju